Gospođo i gospodo zastupnici, počinjemo s postavljanim pitanjem vladi, odnosno, pojedinom, samo malo, pa dobro, što onda što diže ruku, samo malo, pojedinom članu vlade u skladu s odredbama poslovnika čl. 132., 139. aktualno prijepodne održava se na početku svake sjednice, prije prelaza na prvu točku dnevnog reda. Izvolite kolega Bulj. Hvala lijepo. Predsjedniče tražim stanku u ime Kluba Mosta 10 minuta, da se klub konzultira, nakon jučerašnjih izjava premjera Plenkovića, da on neće sazvati tematsku sjednicu po pitanju …/Govornik se ne razumije./… zločina Hrvatskog sabora što je direktno kršenje Ustava, jer premjer strašno su …/Govornik se ne razumije. Ustavni poredak RH, omalovažava parlament, a vi ste predsjedniče također, kao predsjednik Sabora dužni za te riječi ispričati,

Kolega Bulj, hoćete li završiti sad? Kolega Bulj dajem vam odmah na početku opomenu jer neću dozvoliti da se na ovaj način krši Poslovnik Hrvatskog sabora. Prvo zato što nemate pravo tražiti stanku jer se ona može tražiti kolega Bulj samo malo vas molim. Dakle vi namjerno kršite Poslovnik, dao sam vam opomenu, kolega Bulj, dao sam vam opomenu. Ako nastavite, ako nastavite ovako dobit ćete i drugu i morat ćete napustiti onda i nećete moći govoriti. Tako da vas molim da to ne činite. Imate danas raspravu, imate pitanja, imate tisuću načina na koji možete iskazati svoje mišljenje, ali sada ste prekršili Poslovnik i molim vas da to ne činite. Izvolite kolega Jovanović.

da nam uredno odgovaraju, sukladno Poslovniku na pisana zastupnička pitanja jer postoje pitanja na koja nije odgovoreno duže od 3 mjeseca, a pisana zastupnička pitanja služe između ostaloga da ukažu na neke goruće probleme koje bi Vlada trebala rješavati. Također molim vas pošto mi je premijer odgovorio da sve te odgovore mogu dobiti od vas da nam pripremite jedan sažetak, koji ministri odgovaraju u roku, koji uopće ne odgovaraju i koliko je prosječno potrebno ministrima i premijeru da odgovori na pisana zastupnička pitanja? Hvala lijepo. Kolega Jovanović, postoje i drugi načini da to učinite, a ne u ovome trenutku sada. Znadete i sami da postoji slijed, da postoji dnevni red, da postoji način na koji smo radili. Ja se slažem, Vlada mora odgovarati na zastupnička pitanja i ja sam im već uputio jedno pismo, jedno upozorenje da molim da se redovito odgovara na zastupnička pitanja. To je u redu što ste tražili, ali vas molim da se držite reda i da to kažete u onome trenutku kada je za to predviđeno vrijeme. Gordan (HDZ)** Idemo sada na postavljanje pitanja. Prvi je na redu poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović koji svoje pitanje postavlja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade RH, iznimno mi je zadovoljstvo što, evo imam priliku, prvi vam postaviti pitanje na početku nove sjednice Hrvatskog sabora. Ovdje ću naglasiti da nisam neovisan kako sam predstavljen, nego sam član stranke Hrast i nju zastupam u Hrvatskom saboru, odnosno branim politiku moje stranke. Vjerujem da svi znaju da je naš istočni susjed, a radi se o Republici Srbiji započela pristupne pregovore sa EU 2014. godine. Otvoreno je 14 poglavlja, dva poglavlja su zatvorena. Postoji i poglavlje broj 35 ostalo gdje se govori o odnosima Srbije sa Kosovom. Međutim ne postoji poglavlje 36 odnosi Republike Srbije sa Hrvatskom. Tražim od vas da mi se očitujete što je hrvatska Vlada napravila i što misli napraviti po pitanju ključnih stvari koje more hrvatski narod, koje se moraju razriješiti, a radi se o pitanju sukcesije bivše države, o pitanju granica, radi se o pitanju statusa hrvatske nacionalne manjine u RH, tiče se pitanja nestalih u Domovinskom ratu. I naposljetku jedno ne manje važno pitanje, a to je pitanje priznavanja agresije na našu domovinu RH i naravno samim tim i pokretanje pitanja ratne odštete. Nadovezat ću se, svi znamo tko je Aleksandar Vučić koji je, odnosno čija je srpska napredna stranka nedavno skupa s HDZ-om ušla u Europsku pučku stranku. Zanima me hoćete li se na isti način ponašati

zastupniče Zekanović na ovim pitanjima. Kad je riječ o putu Srbije prema EU, kada je riječ o pristupnim pregovorima i nizu rezidualnih, otvorenih pitanja koje Hrvatska ima sa Srbijom, prije svega zbog velikosrpske Miloševićeve agresije na Hrvatsku početkom 90ih godina i ova Vlada i ranije Vlade radi na rješavanju niza otvorenih pitanja. Vama je poznato da je na poziv predsjednice Republike, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio Hrvatsku prije nekoliko mjeseci. Tom prigodom i na sastanku koji je bio održan u Vladi i na onom koji je bio održan s predsjednicom stavljena su na dnevni red sva otvorena pitanja između dvije zemlje, i procesuiranje ratnih zločina i pitanje nestalih i pitanje zaštite manjina i pitanje određenih zakona koje Srbija ima gdje je proširila svoju jurisdikciju prepisujući katalog djela iz statuta međunarodnog Kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju i time omogućila svojim organima da procesuiraju zločine koji su se dogodile primjerice na teritoriju Hrvatske protiv građana i državljana RH od strane državljana RH tema tema koju sam i osobno u ranijem svojstvu zastupnika u Europskom parlamentu niz puta digao na međunarodnoj razini. Mi smo nakon ovog posjeta imali niz sastanaka na ministarskoj razini, otišao je u Srbiju i ministar Bošnjaković koji je razgovarao sa ministricom pravosuđa Srbije, nastojao pronaći modalitet i kako da riješimo ta pitanja, pitanja koja opterećuju hrvatske građane, koja opterećuju mnoge koji nisu sigurni da li da prelaze državnu granicu ili ne. Otišao je tamo i ministar Butković, razgovarao o prometnom povezivanju, gospodarskoj suradnji, svemu onome što bi trebala biti tema budućnosti. Kada je riječ o pravima manjina, Hrvatska i Srbija imaju sporazum iz 2003. godine koja regulira status manjina. Mi želimo da prava Hrvata u Srbiji kojih nažalost danas ima samo oko 57 tisuća u odnosu na gotovo 4X više prije 20 i nešto godina, da budu na onoj razini kako mi štitimo u Hrvatskoj prava srpske manjine. ja mislim da ih mi štitimo dobro, kvalitetno. Za one koji ne znaju a takvih ima jako puno u današnjem političkom kontekstu Hrvatske, Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina iz prosinca '91. bio je jedan od ključnih elemenata za uspjeh međunarodnog priznanja Hrvatske. Stečevina koju imamo sa statusom naših manjinskih zastupnika je pozitivna i dobra za hrvatsko društvo, dobra je za snošljivost, dobra je za pomirbu, dobra je za suživot i dobra je za model kakav želimo da imaju i druge zemlje i kako da štitimo prava hrvatske manjine u onim zemljama gdje je Hrvatska manjina. I zato sva ta pitanje gledamo u cjelini, 36. poglavlja nema ali ima odgovornog stava RH i njenih predstavnika u svim formacijama vijeća od diplomatske pa do političke, gdje su sva ona pitanja koja su bitna na dnevnom redu. I put Srbije ako hoćete otvoreno u EU vodi i preko Zagreba i preko rješavanja kumuliranih pitanja koje godinama imamo. Tu zastupamo čvrsto nacionalne interese, naše stavove. Moj je dojam da o tome postoji vrlo široki konsenzus na političkoj sceni a ono što je sigurno postoji konsenzus i predsjednice Republike i Vlade RH o tome. I to je stav i to je ono na čemu radimo, kontinuirano. Hvala. **Jandroković, to što vi kažete da se radi, ne znači da se radi. Moj dojam je da se ne radi ništa, dojam je hrvatske javnosti da se ne radi ništa jer mi do sada u 4 godine, 2 godine vašeg mandata nismo niti jedno ovo pitanje načeli niti smo ga počeli rješavati a to vi dobro znate. Vi dobro znate jer govorite mnoge strane jezike što znači premijer, prvi ministar. Znači zapravo prvi sluga, onaj prvi koji služi svome narodu. Nažalost kod vas se vidi zapravo da vi više volite vladati, upravljati nego služiti. To smo i osjetili kod Istambulske konvencije kada niste slušali bilo svog naroda. Nažalost i po ovom pitanju bojim se da nemate sluh za ono što vaš narod želi. Hrvatska ne smije biti talac ničijih briselskih ambicija, ničijih. Hrvatskoj treba Vlada i vlast koja će se baviti jednom suverenističkom politikom. Hrvatskoj treba hrvatski Orban, a nažalost ja ovdje ne vidim niti O od Orbana. Na posljetku reći ću da imamo jednu stvar koja se jako jasno vidi a to je da upravo vama i većinu drži gospodin Pupovac upravo zbog ovih razloga, da se ključni problemi Hrvata u Srbiji, Hrvata u Hrvatskoj ne rješavaju. Status Hrvata u Srbiji je katastrofalan, nikada nije bio gori. Pitanje granice je neriješeno i to vi znate i ništa se po tom pitanju ne rješava. A Vučić je i prije par dana u Mitrovici itekako lijepo govorio o našoj domovini i vi to znate. A s druge strane ponoviti ću, jako interesantno i mene bi bilo sram sjediti kraj tog čovjeka u Europskoj pučkoj stranci a vi i vaša stranka niste rekli niti jednu riječ da spriječite ulazak tog čovjeka koji je bio s puškom u opsadi Sarajeva, koji je zagovarao okupaciju naše domovine ne tako davno. Ja ću s ovog mjesta kada god mi je prilika govoriti o ovome i neću vam dati mira. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prije nego što pređemo na drugo pitanje zastupničko, evo sada sam vidio, drago mi je da mogu ponovo, da je ponovno s nama i naša kolegica Nada Turina-Đurić i od srca vas pozdravljam i želim vam puno uspjeha u radu. Sada pozivam zastupnika Davora Bernardića da postavi pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Petrokemija je u problemima, najavljeno je gašenje Rafinerije Sisak, eskalirali su problemi u Uljaniku jer ste 2 godine gurali stvari pod tepih. U Hrvatskoj žmirite pred rastućim fašizmom, u obrazovanju se provodi reforma bez udžbenika i bez računalne opreme. A ono što me posebno brine je stanje u zdravstvu. Redovi, liste čekanja u zdravstvu su nikad duže, ljudi čekaju mjesecima, čak i godinama, dugovi u zdravstvu su nikada veći a uvjeti rada liječnika i medicinskog osoblja su nikad teži, zato mnogi od njih i napuštaju Hrvatsku. Za sve to vrijeme vi štitite ministra Kujundžića zato jer se bojite ostati bez jedne ruke u Saboru. Moje pitanje vama, da li šte išta, da li ste ikakvu reformu napravili u zadnje dvije godine vašeg premijerskog mandata? Da li ste napravili išta za građane RH, za umirovljenike, za radnike, za ljude koji čekaju svoje preglede mjesecima i godinama osim što ste štitili „grupu Borg“ koje ste na čelu, koja je izvlačila novce iz Agrokora pod tobožnjom krinkom financijske stabilnosti? I molim vas da mi odgovorite zbog vašeg nerada da li nas sljedeće godine očekuje kolaps gospodarstva, zdravstvenog i mirovinskog sustava? …/Govornik naknadno uključen./… Zahvaljujem gospodine Bernardić, gledam malo iza vas da ne bi neki krupniji kapital ili uvozni lobi nešto naudio ali vidim samo sitni SDP, jedan grintavi …/Govornik se ne razumije./… ljudi koji vas napušta svakoga dana ali dobro, sklopili ste tih par rečenica koje predstavljaju neku vašu viziju Hrvatske… …/Upadica predsjednik: Pa vrijeđaju, svi vrijeđaju, molim vas ajde dosta./… Za turističku sezonu ako ne vjerujete Vladi, pogledajte e-Visitor pa ćete vidjeti da ova turistička sezona bolja i u pogledu noćenja i u pogledu dolazaka za 5 odnosno 4%, da su investicije u turizmu bile 940 milijuna eura, da će nam prihod od turizma biti 12 milijardi eura, da je to ova o kojoj vi govorite da je loša, najbolja u povijesti turistička sezona, da smo probili sve ono što je bilo planirano strategijom turizma i da smo sada na brojevima negdje otprilike u trećoj ili četvrtoj godini po procjenama idućega desetljeća. Dakle nemojte govoriti neistine. Pogledajte gospodine Bernardiću najnižu u povijesti stopu nezaposlenosti, pogledajte rast stope zaposlenosti, pogledajte indeksaciju mirovina koja je već sada prošlo preko 6% a mi smo obećali u cijelom mandatu 5%. Pogledajte podizanje minimalne plaće, pogledajte podizanje prosječne plaće, pogledajte kolika je prosječna plaća u Zagrebu. Pogledajte rapidno smanjenje javnoga duga, vi ste nama ostavili zemlju sa bujajućim dugom. Naša zdrava fiskalna konsolidacija, politika koja je već sada pokazala nakon prvih 6 mj. proračuna, možda ste pratili sjednicu Vlade, izvješće ministra Marića, suficit na prvih 6 mj. je milijarda i 600 milijuna kuna. Suficit prošle godine. Dakle, vodimo ozbiljnu pouzdano politiku. Agencije za kreditni rejting nam podižu rejting, ne spuštaju ga, samo smo na jednoj stepenici investicijskog rejtinga. Refinanciranje cestarskoga duga, sve ono što se radi na međunarodnim i domaćim tržištima, financijskim, govori da oni koji nas pomno prate vide u kojem dobrom smjeru zemlja ide. To što vi ne vidite, to je naravno, stav oporbe, stav vaš, stav neke politike koja je trebala biti alternativa a ne da nije alternativa nego vas nema. Prema tome, takva vrsta jeftinog, lakonskog komentiranja može proći jedino u vašim kružocima, ne može proći u javnosti, ne može proći u konkretnim, mjerljivim podacima. Sutra će na Vladi biti 3. faza porezne reforme, novo rasterećenje i poduzetnika i građana. Ići će u javno savjetovanje mirovinska reforma. Zdravstveni sustav o kojem govorite, želimo i da je dostupniji i da je racionalniji i da je funkcionalniji. I ovom poreznom reformom za zdravstvo ćemo osigurati dodatnih milijardu i 350 milijuna kuna. Ta rupa koja postoji u proračunu, koja se godinama prenosi i akumulira je problem s kojim se suočavamo, kojeg nosimo. Govorite da se nismo suočili sa problemima? Koji je to problem, ekonomske hrvatske tranzicije i možemo slobodno reći, propadanje mnogih kompanija još iz bivšeg sustava, koji nije došao na red u ovoj Vladi, a s kojim se mi to ne nosimo? Mislite da su ljudi u Uljaniku i Trećem maju

potpuno stali na stranu tih istih interesnih lobija i krupnog kapitala koji su zamijenili Todorića i nastavili po starom. Ali ono što je izrazito važno, što vam mogu reći i poručiti, SDP može imati svojih problema, ali nikada, baš nikada, nećemo pljačkati Hrvatsku. Cijela priča koju nam govorite oko tobožnje mirovinske reforme, po kojoj će građani morati raditi dulje da bi primili manje mirovine i živjeli sve teže u Hrvatskoj je jedna velika prodaja magle. I nećemo vam to dopustiti. Kao što vam nećemo dopustiti da privatizirate zdravstveni sustav. Vaša cijela premijerska karijera je ovdje uložena u crticu u životopisu da bi nastavili svoje briselske ambicije umjesto da se brinete o građanima RH. Pa onda ako Pa onda ako smo civilizirana i demokratska zemlja, poslušajte neki prijedlog koji dolazi iz opozicije. Poslušajte naš plan za povećanje plaća i mirovina. Da minimalna plaća u Hrvatskoj bude 4000 kuna, da rasteretimo porezne stope poreza na dohodak kako bi plaće u Hrvatskoj odmah rasle. Da napravimo po planu da mirovina u Hrvatskoj nakon punih godina staža iznosi 75% prosječne plaće. Nije sram uzeti od nekog nešto drugo ako se to može napraviti u Hrvatskoj na dobrobit svih građana RH. Sram je gurati glavu u pijesak, govoriti da se puno toga radi, stvarati dojam a zapravo se Hrvatska nije pomakla s mrtve toče. Podsjetit ću vas na još jedno a to je na način na koji funkcionirate. Umjesto da radite na dobrobit građa, vi uhljebljujete svoje ljude po državnim poduzećima i ministarstvima dok svi ostali moraju napustiti Hrvatsku. Recite mi, koliko je za vrijeme vašeg mandata ljudi napustilo Hrvatsku? Odgovorit ću vam ja, preko 100 000. Idemo dalje, treće zastupničko pitanje je pitanje kolege Željka Jovanovića, isto tako ide prema predsjedniku Vlade, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Uvaženi gospodine Plenković, niti je SDP nit je sitan nit su SDP-ovci grintavi. Naravno, svatko ima svoje probleme a mi ćemo ih riješiti bez vaših podbadanja. Za razliku od vas kojem je opći dojam i nekakva prodavanja PR magle najvažnije što smo vidjeli u Uljaniku, kada vam je vaša besprijekorna frizura bila važnija od kršenja zakona pa niste stavili ni zaštitnu kacigu što puno govori o vama, ja bi prije nego što postavim pitanje, podsjetio vas da je sramotno da mi niste već 3 mj. odgovorili na pitanje koje sam postavio, 4 pitanja u lipnju, kada sam od vas tražio odgovore za sudbinu Trećeg maja koji je pred kolapsom, pred potonućem a vi do sada ništa niste učinili, niti da se vrati pozajmica od 523 milijuna niti da se smijeni neodgovorna uprava ali za to očekujem pisani odgovor do kraja tjedna obzirom da ste prekršili sva pravila Poslovnika. Drugo moje pitanje tiče se vašeg programa o kojem tako govorite. Evo, ovo je program Vlade RH, na strani 27-30 navodi se zdravstvo u kojem kažete da će zahvaljujući vama u Hrvatskoj građani imati solidarno sveobuhvatno zdravstvo, da će zdravstvena zaštita biti svima dostupna, jednako kvalitetna, da ćemo živjeti bolje i kvalitetnije. Ja vas pitam, da li zaista mislite da je tako? Da li je danas u Hrvatskoj zdravstvo dostupnije? Da li građani čekaju na preglede manje? Da li liječnici odlaze? Da li se rješava problem magistara medicinsko-laboratorijske dijagnostike? I podsjetit ću vas, ne mogu sve nabrojati jer tu ima toliko praznih obećanja, da ste ovom programu na 27. strani napisali da će se na hitne intervencije, neće se uopće čekati, a da one koje nisu toliko hitne, liste čekanja će iznositi 6 mjeseci. Da li, gospodine premijeru znate, da li su liste u RH 6 mjeseci, da li danas živom bolje, duže i kvalitetnije i da li je hrvatsko zdravstvo kvalitetnije zahvaljujući naporima vas i vašeg cijenjenog ministra Kujundžića.

se ne razumije./... i govorenje neistina o Uljaniku i 3. maju koja dolazi od vas, a ne samo od vas, nego i nekih drugih oporbenih zastupnika iz te dvije županije je toliko bahata, bezobrazna, nekorektna i nevjerojatna za hrvatsku javnost da to ljudi ovdje još jedan put trebaju čuti. Mi smo otišli u Pulu, otišli smo u Pulu održati sjednicu Vlade. Otišli smo u brodogradilište Uljanik, razgovarali i sa upravom i sa sindikatima i sa radnicima. Primili smo ih ovdje kada su došli tražiti svoje plaće. I zahvaljujući odluci ove Vlade, jamstvu koje je donijela HDZ-ova vlada za Rijeku, Primorsko-goransku županiju, za Istru, za Pulu, primjerice za pulsku bolnicu, za riječku bolnicu. HDZ-ova vlada. Puna srca i dobre volje. Dali u siječnju Dali u siječnju 716 milijuna kuna jamstva, da bi dvije komercijalne banke dale kredit Uljaniku s kojim su živjeli i radnici i njihove obitelji i kooperanti i sve što se radi. Cijela ova financijska godina funkcionira zahvaljujući ovoj ovdje vladi, a ne vama. Ne upravi, ne nadzornim odborima, ne ljudima koji su zaduženi za poslovanje Uljanika. I to javnost mora znati. Dvije plaće, za srpanj i kolovoz, tko ih je našao? Tko ih je našao, gospodine Jovanoviću? Jeste ih vi našli? Jeste vi našli te plaće za radnike ili smo ih mi našli? Hajde recite. Recite to. Prema tome, dosta mi je više slušati i vas i druge zastupnike oporbe iz te dvije županije, ta dva grada, koje govore neistine u javnosti umjesto da kažu hvala vam predsjedniče vlade što nam oba brodogradilišta rade zadnjih 8 mjeseci. Ne rade oni zahvaljujući vama.

tada smo rekli vrlo jasno, dobit ćete jamstvo u dogovoru s Europskom komisijom napravite plan restrukturiranja i nađite strateškog partnera. Taj plan restrukturiranja i taj strateški partner radila je uprava, nije ga radila Vlada. Ono što nam kaže Europska komisija danas je identično ono što su vam Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija govorili nekoliko mjeseci upravi Uljanika. Da takav plan nije održiv, da se mora odlučiti na lokalnoj razini hoćemo li mi prenamijeniti pomorsko dobro usred brodogradilišta i tu graditi nešto drugo ili ćemo se baviti brodogradnjom. To vam je bit. To vam je bit, gospodine Jovanoviću. A drugo, što se tiče zdravstva. Za Pulu, rekao vam je sam ministar Kujundžić, ide se dalje sa gradnjom bolnice. Za Rijeku, donijeli smo odluke. Za unapređenje skrbi majki i djece, za dnevne bolnice, za kirurgije diljem Hrvatske, ogromne investicije, ogromni projekti, dizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenoga sustava. Odite malo po Hrvatskoj, pogledajte, pitajte ministricu Žalac, pitajte ministra Kujundžića koliko je projekata u zdravstvu za vrijeme ove Vlade napravljeno. Više nego za vašega mandata. I to bi bilo dobro da malo emancipirate, da i to isto čujete, a ne da izvlačite podatke kako bi što činili? Dovodili javnost u zabludu? E nećete. Govorite istinu, to bi vam bilo dobro za početak. **Jandroković, Hvala vam na ovakvom odgovoru. Dakle, upravo ste dezinformirali cjelokupnu hrvatsku javnost jer država je najveći pojedinačni vlasnik Zabadali ste glavu u pijesak i sada ovdje pokušavate prodavati maglu, a kad je riječ o 3. maju ne činite ništa. 3. maj je pred potonućem, u 3. maju se ne radi jer je isisano 523 milijuna kuna koje je otišlo u uljanik i nažalost 3. maj je pred potonućem. Vi ne odgovarate i ne činite ništa. Što se tiče zdravstva, zaista ne mogu nabrojati sve što nije učinjeno, pa smo evo pripremili jedan mali pregled uspjeha vašeg sjajnog ministra Kujundžića koji nije učinio ništa da u Hrvatskoj liste čekanja budu kraće jer evo, kolega mi je poslao, naručen je na pregled, dragi moj premijeru, 28. siječnja 2021. Jedino što činite, rehabilitirate ustaštvo, rehabilitirate ratne zločince, rehabilitirate ratne zločince koji ne čekaju ni trenutak da bi došli u toplice, dok ostali građani na žalost nisu u prilici da dobiju adekvatnu zdravstvenu skrb. Sramite li se, gospodine Plenkoviću za laži koje ste izgovorili sada ovdje i za ministra koji pljuje po svojim kolegama i na taj način krši liječničku etiku? Zašto niste učinili ništa i omogućili mladima da ostaju u RH? Jednim potezom pera možete promijeniti odredbu u Zakonu, mogli ste i preko ljeta i osigurati magistrima medicinsko-laboratorijske dijagnostike da ostaju u RH, a ne da odlaze u zemlje Europe gdje ih jedva čekaju. Sram vas bilo, sve skupa.

Ajde smirimo se malo, izvolite kolega Hrg.

Vratimo prvo kolegi Hrgu 2 minute. Ja vas molim za tišinu. Izvolite. **Hrg, Branko (HDS)** Hvala lijepo. Slušali smo na početku, ovih nekoliko pitanja postavljenih Vladi na način da se ništa ne radi, pa ja danas ovdje želim nešto sasvim drugačije postaviti ministru Ćoriću jedno pitanje, koje je vezano za život u svim dijelovima RH za što se u krajnjem slučaju ova Vlada od početka opredijelila. Već samom izmjenom Zakona o financiranju lokalne samouprave, jako puno je napravljeno za jedinice lokalne samouprave, automatski, za sve stanovništvo diljem RH, a jedan od velikih projekata, koji je pred nama i koji se treba realizirati, o kojem se jako dugo govori, su programi aglomeracije financirani iz europskih fondova većim dijelom. Pa mene interesira do kuda smo došli sa projektima aglomeracije, koliko ih ima, po kojim dijelovima Hrvatske se u krajnjem slučaju oni trebaju raditi i koliki su to iznosi novaca koji će biti. Zašto to postavljam? Zato što mislim da su to programi, koji ne samo da mogu poboljšati život RH, nego smatram da mogu u velikoj mjeri, ojačati i pripomoći građevinskoj operativi, onoj koja još živi, koja još nažalost, nije propala, tako da smatram da je to jedno od vrlo bitnih pitanja i da je u redu, da javnost zna podatke prave o tome i u odnosu, da se vidi, koliko to funkcionira u jednoj koordinaciji sa lokalnim samoupravama i distributerima na lokalnim razinama i hrvatskim vodama, koje su zadužene, na nacionalnoj razini za provedbu ovog programa. Hvala. Izvolite ministre. Poštovani zastupniče hvala lijepo na pitanju. Dakle, kao što znate, odjel komunalni sektor u RH, odnosno, projekt iz vodno komunalnog sektora, u omotnici 2014.-20120. raspolaganja imaju oko milijardu i 50 milijuna sredstava iz europskih fondova. U ovom trenutku u različitim fazama realizacije oko 35 projekata iz vodno komunalne infrastrukture, odnosno, vezanih uz različita aglomeracije, vrijednost radova na ovim projektima je oko 13,3 milijarde kuna. U tom kontekstu valja naglasiti činjenicu da je od tih 13,3 milijarde kuna, 7,5 milijardi kuna sredstava iz EU, čime se zapravo ovi projekti, konkuriraju za oko 96% alokacije koja bi trebala ići za projekte vodno komunalnog sektora. Svakako valja naglasiti činjenicu da unatoč problemima s kojim je građanska industrija u RH suočena, ovi projekti, i njihova realizacija podrazumijevaju definitivno, ogromne iskorake, prije svega u smislu omogućavanja odvodnje na području RH, odnosno, povećanja broja kilometara kanalizacijske mreže, ali isto tako i vodoopskrbne mreže. Što u brojkama konkretno znači? Dakle, ovih 35 projekata podrazumijeva oko 2730 km izgradnje nove mreže odvodnje, kao i rekonstrukciju, preko 150 km postojeće mreže. Što se tiče vodovodne mreže, ovih 35 projekata podrazumijeva preko 400 km izgradnje nove mreže vodoopskrbe, uz rekonstrukciju preko 550 km postojeće mreže. To svakako valja naglasiti s obzirom na činjenicu da je gubitak vode, kao što znate krajem 2016. g. u RH u ukupnom sustavu bio 49%. Imajući na umu činjenicu da je Hrvatska jedna od bogatijih zemalja u EU, što se tiče naših zaliha vode. Svakako valja naglasiti potrebu da te zalihe čuvamo i u tom kontekstu i program je rekonstrukcije, odnosno, sanacije od strane Hrvatskih voda, čije pomoći za rješavanje ovog problema. Dakle, nekoliko tisuća km nove mreže s jedne strane, s druge strane, 28 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u okviru ovih 35 projekata faze 3, što bi trebalo pokriti negdje oko milijun i 50 tisuća ekvivalent stanovnika. S druge strane i 16 uređaja za pročišćavanje voda, faze 2 koji bi trebali pokriti oko 550 tisuća ekvivalent stanovnika. Konačni brojke govore o opsežnosti ovih radova, ono što svakako valja naglasiti, jeste činjenica da je u posljednjih godinu dana, u vodno komunalnom sektoru došlo do puno veće recimo to tako suradnje između resornog ministarstva Hrvatskih voda i konačno korisnika. Neki su procesi ubrzani, mi vjerujemo, da ćemo do kraja 2023. g. ovaj novac potrošiti, odnosno, realizirati projekte koji su navedeni. Već do kraja ove g. očekuje se otvorenje preko 100 odnosno, 108 natječaja u kontekstu danjih radova. Hvala lijepo. Branko (HDS)** Hvala lijepo. Mislim da je bilo bitno čuti ove podatke i drago mi je da se pokreću ove aktivnosti, jer su ovi projekti pokretani još tamo 2010. pa su onda ušli u jednu fazu zaustavljanja i usporavanja u vremenu 2012.-2015. g. kada je izostala suradnja Hrvatskih voda, osim u pojedinim dijelovima spram nekim lokalnim samoupravama i kada su ovi svi projekti bili na kiseljenju. Meni je drago da je sada to sve pokrenuto, da se raspisuju natječaji, vjerujem da će se na natječaje javiti velik broj naših hrvatskih firmi i da će zaposliti svoje kapacitete na, naravno korist stanovništva koje tamo živi, ali svih onih koji su zaposleni u građevinskom sektoru. I u svakom slučaju drago mi je i ovo što ste naglasili da Hrvatske vode danas znatno bolje surađuju sa lokalnim distributerima, sa lokalnim samoupravama, a naravno vrlo je bitno, i onaj dio što sam rekao na početku kod postavljanja pitanja, da danas lokalna samouprava u RH itekako puno lakše može zadovoljiti onu svoju vlastitu komponentu zbog toga što su im prihodi o izmjenama zakona o financiranju lokalne samouprave značajno povećani i lakše će ući u ove projekte. Hvala vam na odgovoru. Idemo sada na pitanje broj 5, zastupnik Boris Milošević, pitanje postavlja ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću. Izvolite. **Milošević, Boris (SDSS)** Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, poštovane ministrice i ministri. Pitanje postavljam ministru pravosuđa gospodinu Bošnjakoviću. Poštovani gospodine ministre, proteklih dana dosta je u fokusu javnosti pitanje procesuiranja ratnih zločina i odnosa države i društva prema pravomoćno osuđenim za ratne zločine. Dosta se govori o nedovoljnom procesuiranju, iznose se razni statistički podaci, govori se o konkretnim slučajevima koji nisu procesuirani, gdje počinitelji nisu kažnjeni, izražava se nezadovoljstvo s onim što je učinjeno do sad, odnosno što nije učinjeno. Mi kao stranka smo također nezadovoljni procesuiranjem brojnih zločina koji su počinjeni prema Srbima u Hrvatskoj, ali kao stranka smo svjesni važnosti rješavanja tog pitanja, svjesni smo da je to pitanje važno i za društvo i za međunacionalne odnose, da je iz tog razloga je važno da to pitanje rješavaju institucije koje su za to nadležne, a da politika mora učiniti sve pretpostavke da rad tih institucija koje moraju biti nezavisne bude što uspješniji. Stoga je SDSS već na samom početku mandata ove vlade zatražio, kao svoj politički zahtjev i politički cilj, a vlada to prihvatila i upisala u operativni program za srpsku nacionalnu manjinu, dakle zahtjev koji je naveden u operativnom programu kao aktivnost 3.4.1. a nositelj upravo Ministarstvo pravosuđa koji kaže da je Vlada RH će u skladu sa svojim ovlastima, ne dovodeći u pitanje neovisnost pravosuđa zastupati stajališta da se svaki ratni zločin mora kazniti, kazniti, neovisno o nacionalnoj pripadnosti počinitelja. Stoga vas pitam kao ministra, raspolaže li Ministarstvo pravosuđa podacima što je pravosuđe napravilo '91. do danas na razini cijele Hrvatske za procesuiranje ratnih zločina počinjenih upravo u Srbiji? Hvala lijepo poštovani zastupniče Milošević. Doista, ove dane smo dosta razgovarali i odgovarali na pitanja vezano za temu procesuiranja ratnih zločina od '91. godine do danas. Hoću reći da

Osijek, Rijeka i Zagreb i imamo tako 4 specijalizirana županijska suda koja se bave zapravo vođenjem postupka i donošenjem odluka u segmentu dakle ratnih zločina. Sve ovo što je istaknuto u javnosti o nedovoljnosti postupaka, o malom broju presuda, ja ću ovdje reći brojke. Mi raspolažemo s brojkama i od 1991. pa evo zaključno možda čak i u zadnjih mjesec, u odnosu na 3587 osoba pokrenuti su kazneni postupci u različitim fazama. U odnosu na podignute optužnice, bilo je podignuto 2104 optužnice u odnosu na 2104 osobe, od toga imamo 620 osuđujućih presuda gdje je zapravo utvrđena krivnja počinitelja ratnih zločina, a u odnosu na 647 još uvijek se kazneni postupci vode, oni su u tijeku i ne znamo kakav će konačni ishod bit. U odnosu na ovih preostalih 1300, postupci su obustavljeni i ono što želim reći to su vrlo složeni postupci teški su zapravo tu dokazni predmeti jer i svjedoci vrlo često nisu dostupni i okrivljenici vrlo često nisu dostupni, protek je vremena i s te strane vrijeme nam zaista nije saveznik u cijelom ovom procesu. Kao što je premijer u odgovoru rekao, ja sam bio u Republici Srbiji jer važna nam je suradnja i sa tijelima Republike Srbije jer postoje predmeti koji su procesuirani pa i sankcionirani u Republici Srbiji, odnose na Ovčaru, tamo imamo 4 pravomoćne presude, ali je još u odnosu na 13 osoba postupak otvoren i vodi se. zločine koji su se dogodili u …/Govornik se ne razumije./… otvoren je predmet u odnosu na 14 osoba. Ja duboko vjerujem da ćemo uspostavit i normativne i stvarne okvire za bolju suradnju u budućnosti i da ćemo postići još bolje rezultate u procesuiranju. Ove brojke naravno, kada vidimo sve ono što se događalo na našim prostorima, kada vidimo zločine koji su počinjeni, ne možemo govorit doista o zadovoljstvu dok svaki zločin ne dobije sudski epilog, dok svaka žrtva nekog zločina da ne znamo tko je počinio to, da nije procesuirana i da na koncu nije izrečene sankcija. Zaista to su oni najteži zločini koji su se događali. Kao što znamo određeni broj, također je postupaka vođen i na međunarodnom Kaznenom sudu u HAG-u i tu je bilo 160 osoba osuđenih i također ima određeni broj presuda. Ono što mi činimo kao Ministarstvo pravosuđa, jer mi ne procesuiramo, mi ne vodimo postupke, nego mi zapravo osiguravamo uvjete da ti postupci idu što je moguće bolje. Mi smo sada, prije nekoliko mjeseci osigurali zapravo uvjete da se primi još 36 zamjenika općinskih, državnih odvjetnika kako bismo dali jednu snažnu, snažnu injekciju kadrova i radimo na osiguranju svih onih drugih uvjeta prostornih i …/Govornik se ne razumije./… Tako da, očekujemo bez obzira…

napravila određene korake, da su određeni postupci pokrenuti, da su doveli do pravosudnog epiloga, ali smo svjesni i toga da su brojni zločini neprocesuirani, da počinitelji nisu pronađeni, da žrtve zapravo nisu dobile nikakvu zadovoljštinu. U svakom slučaju bitno je da mi u demokratskom društvu, pogotovo mi političari ne zazivamo osvetu nego tražimo djelovanje institucija, tražimo djelovanje zakona, tražimo vladavinu prava. Jer upravo iz brojki koje ste vi izgovorili, vidljiv je disparitet između pokrenutih kaznenih postupaka, između broja podignutih optužnica i osuđujućih presuda. I vrlo je važno da svaki pokrenuti kazneni postupak je utemeljen na činjenicama jer samo tako se može doći do pravomoćne pravomoćne osuđujuće presude jer ona može biti zasnovana jedino na čvrstim i jasnim dokazima. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sada na 6. pitanje zastupnik Mato Čičak, pitanje postavlja ministru zaštite okoliša i energetike Tomislavu Ćoriću. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani predsjedniče Vlade RH, članovi Vlade, uvažene kolegice i kolege saborski zastupnici. Svoje pitanje postaviti ću ministru Ćoriću, jesen je pred nama a mogu nam se dogoditi i nove rekordne oborine što je ova Vlada učinila kako bi zaštitila desetke tisuće građana i njihovu imovinu? Hvala lijepa zastupniče Čičak na vašem pitanju. Dakle, svima nam je poznato da je zapravo rezultat klimatskih promjena, odnosno utjecaj klimatskih promjena na našu zemlju kao i na cijelu Europu i cijeli svijet itekako vidljiv. Poplave kojima smo bili, odnosno s kojima smo bili suočeni u proteklih nekoliko godina, isto tako i drugoj polovici prošle i ove godine, definitivno ukazuju na to da sustav obrane od poplava na području RH treba značajno unaprijediti. Kratkoročno box barijere koje smo izgradili na području grada Karlovca i općenito na taj način doskočili problemu i spasili barem dio kućanstava koji su proteklih desetljeća kontinuirano plavili jesu kratkoročno rješenje od kojeg jednostavno mi moramo napraviti iskorak dalje. Kako i na koji način, ja sam siguran da je riječ o problemu kojim se treba baviti ne samo ova Vlada nego i svaka sljedeća Vlada u RH. Riječ je o izgradnji dugoročnog, odnosno dugotrajnog sustava obrane od poplava i on sam po sebi pretpostavlja čitav niz procesa, odnosno realizaciju čitavog niza projekata. Jedan od njih definitivno je projekt Račinovci-Nova Gradiška. Riječ je o 172km izgradnje lijevo ovalnih nasipa u području rijeke Save. I u tom kontekstu radovi za započeli već u 5. mjesecu prošle godine 2017. na 16km ovog nasipa. U lipnju ove godine potpisani su ugovori i očekuje se početak radova na daljnjih 30km. Ovi radovi, odnosno ovaj projekt svojim značajem, odnosno financijskom konstrukcijom na razini je 49 milijuna eura od čega bi 42 milijuna eura trebala ići iz sredstava EU. Međutim znatno veći projekt svojim opsegom ali i obuhvatom broja stanovnika koji se na taj način brane jeste projekt obrane od zaštite od poplava, odnosno projekt zaštite od poplava na području rijeke Kupe. Ono što je svakako, valja naglasiti jeste činjenica da je od 4. rujna ove godine u javnoj raspravi Zakon o projektu zaštite od poplava na području rijeke Kupe. Vrijednost tog projekta je 900 milijuna kuna. I ovim projektom želimo trajno riješiti problem plavljenja na području triju naših županija, manjim dijelom Zagrebačke županije, međutim znatno većim dijelom Karlovačke županije, odnosno Sisačko-moslavačke županije. Pred ovim projektom, odnosno u realizaciji ovog projekta suočavamo se sa oko 15 tisuća čestica čije imovinsko-pravne odnose, odnosno na kojima imovinsko pravne odnose treba razriješiti upravo zbog toga u javnoj raspravi je ovaj zakon koji će omogućiti znatno bržu reakciju. Nadam se da će taj zakon dobiti potporu cjelokupne javnosti pa na kraju i Hrvatskog sabora i da ćemo konačno akcijom u ovom smjeru, stanovništvo kao što sam rekao ove tri županije, preko 23 tisuće stanovnika trajno zaštiti od poplava. Dakle to su neki ključni programi, odnosno projekti koji su u fazi realizacije. Vjerujemo da ćemo na taj način pokriti ona najugroženija područja. Međutim, još jednom naglašavam, ovdje je riječ o operativnom programu konkurentnosti i kohezija, 2014., 2020. sa realizacijom radova do 2023. godine. Sa ovakvim projektima i ovakvim programima treba nastaviti i dalje i vjerujemo da zato svi u ovoj sabornici imaju sluha i da ćemo dobiti potporu cijelog Hrvatskog sabora za ovaj zakon koji sam vam rekao. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala ministre. Kolega Čičak? Nema potrebe za reakcijom, hvala vam. 7. je na redu zastupnica Anka Mrak-Taritaš, pitanje postavlja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani predsjedniče Vlade, otprilike prije godinu dana na sjednici koja je počela sam vas pitala jedno jednostavno pitanje da li ste zadovoljni s učinjenim, da li ste zadovoljni na način na koji vam Vlada radi i način na koji vodite ovu zemlju. Danas vam neću postaviti takvo pitanje ali bih voljela odnosno željela bi kao zastupnica u ovom Visokom domu, dobiti od vas jedan jasan, nedvojben i konačno bi htjela čuti vaš odgovor i reakciju na jednu situaciju koja se desila u Hrvatskoj a koja je u jednoj pristojnoj zemlji nezamisliva. O čemu je riječ? Riječ je o tome, vi ste izabrali svoju Vladu, izabrali ste svoje ministre, i svi smo svjedočili situaciji da je dvojica vaših ministara je hrvatsko pravosuđe, dakle hrvatsko pravosuđe, pravomoćno osudilo za ratne zločine. Time su ta dvojica ministra javno ponizila hrvatsko pravosuđe i to se u jednoj normalno i suvisloj zemlji zasigurno ne bilo moglo desiti. Paralelno s tim, ajmo vjerovati svojim očima i svojim ušima i vidjeti što se dešava, ja imam previše godina da bih vjerovala u slučajnost. Imamo situaciju u Europskom parlamentu gdje zastupnici glasaju vezano uz gospodina Orbana. O gospodinu Orbanu je strašno puno bilo rečeno na našem prostoru i u prostoru Europe ali ono što je apsolutno činjenica, činjenica je da postoji jedan autokratski režim gospodina Orbana. Stoga poštovani premijeru, pitanje je jasno, kuda vodite ovu zemlju? Volite li ovu zemlju putem vaše prijateljice Angele Merkel ili putem prijatelja naše Predsjednice, gospodina Orbana? **Jandroković, Gordan Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvažena zastupnice Mrak Taritaš, prije svega evo i osobno mi je drago da se vaša i naša kolegica Nada Turina- Đurić dobro oporavila, da je ponovno s nama, lijepo ju je vidjeti kao i našeg Gorana Dodiga, drago mi je da su snažni i otporni. Što se tiče vaše aluzije na ministra i potpredsjednika Vlade Krstičevića i na ministra Medveda, ja sam već to javno odgovorio, dakle i jedan i drugi ministar pozdravili su Mirka Norca prije svega u svojstvu njihovoga suborca. To ne znači da ova Vlada niti ministri i jedan i drugi ne poštuju presudu hrvatskih sudova. I Županijskog suda u Rijeci i Vrhovnoga suda, naprotiv. naprotiv. Što se tiče Mađarske i što se tiče glasovanja u Europskom parlamentu, i tu je HDZ vrlo jasno objasnila zašto objasnila zašto je troje naših zastupnica odnosno 3 naše zastupnice glasalo protiv izvješća …/Govornik Prvo, članak 7. ugovora EU-a govori o suspenziji prava države članice. Ovo što smo vidjeli sada u Europskom parlamentu je tek poticaje jedne europske institucije da se o tome otvori rasprava na drugoj koja o tome odlučuje. Imate trenutno gotovo plastičan, usporedni proces, sličnog pozivanja na članak 7. za dvije države srednjeistočne Europe. Jedne koja je naša isto taka prijateljska država a to je Poljska, gdje se u taj postupak upustila Europska komisija. I to nakon niza rasprava u Europskom parlamentu o tome i nakon niza pokušaja dijaloga i rješavanja nekoliko pitanja. Ovdje u slučaju Mađarske, ta ista Europska komisija i ti isti nadležni povjerenici i njihove službe, nisu procijenili da je vrijeme za pokrenuti taj postupak od strane komisije a protiv Mađarske. To je važno za imati na umu. Ali zašto oni to oni nisu učinili? Možda se oni i slažu s onim što piše u izvješću ili barem dijele zabrinutost, ali oni to nosu učinili stoga što ta ista Europska komisija u ovom trenutku vodi 3 postupka zbog povrede prava EU-a, postupka koji će rezultirati presudama Europskoga suda. I to i o Zakonu o nacionalnom visokom obrazovanju i o zakonu o nevladinim organizacijama i o Zakonu o azilu. Traju postupci. …/Govornik govori latinski./… i to je razlog zašto komisija prije nego što čuje što o tome misli sud, ne pokreće ovakvu inicijativu koju je u ovom trenutku pokrenuo parlament i to nakon rasprave u odboru za građanske slobode od strane zastupnika jedne političke skupine i dobila podršku drugih. Mi smo zauzeli stav da Hrvatska koja je Mađarskoj susjedna zemlja, koja s Mađarskom ima niz otvorenih pitanja, sagledavajući naš nacionalni interes uz puno razumijevanje, blago govoreći nesavršenosti koje postoje u Mađarskoj, u ovom trenutku mora gledati svoj interes. Ja kao predsjednik Vlade i ova Vlada gledat ću uvijek hrvatski interes. Kako da riješim otvorena pitanja ako na ovakvoj temi koja je u ranoj, gotov pretpostupnoj fazi zatvori vrata dijaloga? E ja …/Govornik se ne razumije./… odgovornošću to neću napraviti. Anka (GLAS)** Hvala lijepo predsjedniče Sabora. Uvaženi predsjedniče Vlade, mene zapravo ovdje ne iznenađuje vaš odgovor. Ne iznenađuje me vaš odgovor vodeći se činjenicom da ste vi školovani diplomat, vi ste školovani da bi bili diplomat i u tom smislu apsolutno je odgovor koji je, je vrlo uvijen, on je vrlo rastezljiv, on je onako dosta prozaičan. Moje pitanje je bilo vrlo jasno. Kuda vodite ovu zemlju? Da li vodite jednim sjerom ili vodite drugom smjerom? što se mi možemo u niz stvari razlikovat, ja sam možda naivno vjerovala da je vama stalo do jedne europske Hrvatske, jedne Hrvatske u kojoj se poštuje vladavina prava, u kojoj se poštuje sloboda medija, da ne mislite voditi kao premijer ovu zemlju tamo gdje vodi gospodin Orban Mađarsku. No međutim, iz vašeg odgovora, nisam dobila odgovor na svoje pitanje, na žalost nisam to ni očekivala. Da bi bili premijer jedne zemlje i da bi snosili odgovornost, morate biti državnik. Diplomat je nešto drugo, a državnik je apsolutno nešto drugo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sada na 8. pitanje, zastupnik Alen Prelec. Pitanje postavlja ministru zdravstva Milanu Kujundžiću. Izvolite. **Prelec, Alen (SDP)** Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Moje pitanje postavljam ministru Kujundžiću, a vezano je uz funkcioniranje hitne pomoći u RH, odnosno u Zagrebačkoj županiji. Naime, dogodio se onaj slučaj u Zaprešiću, odnosno i u Jaski kad su dvoje ljudi preminuli. Ja stvarno ne bih sad htio ovdje optuživati vas ili sustav zašto su ljudi jednostavno tako završili, je činjenica da taj sustav ne funkcionira. Činjenica je da u Zagrebačkoj županiji na 7 tisuća stanovnika ima jedan tim. Da u nekim drugim županijama na 3 tisuće stanovnika ima jedan tim hitne pomoći. Evidentno je koja je ta razlika. Moje pitanje je zašto je hrvatska država i ministarstvo i vi ministre, zašto su nekome majka, a nekom maćeha? Zbog čega u Zagrebačkoj županiji imamo 7 tisuća ljudi na jedan tim, a u nekim drugim županijama 3 tisuće? Činjenica je da to nije korektno. Konkretno pitanje je, kada će se to promijeniti? Kad ćemo se vratiti možda i na staro jer znamo da je nekad drukčije funkcionirala hitna služba. Bili su u sklopu doma zdravlja, a Vi ste 2010. godine, za vrijeme vlade HDZ-a i gospodina Sanadera promijenili to. Kad će se vratiti na staro? Da li će se vratiti? I kad će Zagrebačka županija imati dovoljno timova hitne pomoći da se tako nešto više nikad ne dogodi? Jer kad se dogodi, onda se prebacuje odgovornost s jednih na drugi, a to nije korektno i onda svi peru ruke. Konkretno pitanje i molim Vas konkretan odgovor. Kad će Zagrebačka županija dobiti više timova iz hitne pomoći. Hvala lijepa. **Jandroković, Poštovani gospodine zastupniče Prelec, hvala vam lijepa za taj upit i mislim da je Sabor mjesto dobro gdje ćemo o tome progovoriti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Molim vas samo u mikrofon govorite. Slabije se čujete. **Kujundžić, Milan (HDZ)** Mislim da ovaj, je Sabor pravo mjesto gdje o tome treba progovoriti. Dakle, mi smo svjesni da ovaj sustav ima određene slabosti i mi smo krenuli s promjenama. Dakle, mi smo zatekli, ova Vlada je zatekla takav sustav i uviđa da u njemu postoje slabosti i mi smo krenuli u promjene. A promjene će se sastojati u slijedećem što će Zakon koji će sada biti, vi ćete ga izglasovati nadam se u narednih mjesec dana, o zdravstvenoj zaštiti, predvidjeti slijedeće, a to je da ćemo funkcionalno povezati bolničke objedinjene hitne prijame, županijske prijame i domove zdravlja odnosno koncesionare. Na taj način će sustav biti učinkovitiji, bolje će biti iskorišteni timovi i na taj način će biti bolja dostupnost, a da pri tome nećemo povećavati sredstva kojih na žalost vrlo je teško doći do njih. Dakle smisao je racionalizirati, biti učinkovit ili pokušati ću to malo slikovito dočarati. Znači, nekoj bolnici, možemo sada otići u Zabok ili u Dubrovnik, hitna je na udaljenosti od 500-700 metara, županijska ili gradska hitna. Oni u prosjeku interveniraju samo, obrađuju oko 3% .../Govornik se ne razumije./... Ostalih 97% se obrađuje u bolnici, što stvara zapravo veliko opterećenje bolničkoj hitnoj, a uvjetno rečeno, u trenutku kad nam zatreba za hitnu izlaziti na teren, imamo određene manjkavosti. U modelu kojega ćemo napraviti, a kojega smo pripremili u Zakonu, biti će zajedno na istome mjestu hitna bolnička i hitna županijska i kad trebaju izjuriti tri tima ili četiri, moći će izjuriti. Čak ako treba, izjuriti će netko iz hitnog objedinjenog prijema bolničkoga i pomoći kad je neka velika prometna nesreća. To je jedna stvar koju ćemo uvesti i koja će biti najučinkovitija, a druga stvar koju kanimo uvesti je da ćemo uvođenjem edukacije za medicinske sestre ili kako se negdje kroz medije provlačilo paramedikusa rasteretiti liječnike, a povećati broj timova koji mogu kompetentno izići na teren kao što je to diljem svijeta u razvijenim zemljama. Dakle, u ovome trenutku mi po broju liječnika na broj stanovnika u hitnoj smo među vodećim zemljama u svijetu i pri tome izdvajamo značajna sredstva, a te liječnike ćemo s novim modelom moći racionalnije uporabiti sa, nazovimo ih i mi radno, paramedikusima, dakle dodatno educiranim medicinskim sestrama. Imati ćemo veći broj timova koji će moći izlaziti na teren. A da ne ostanem dužan i za Zagrebačku županiju. Dakle, Zagrebačka županija je tražila povećanje 16 i dobili su to povećanje od 16 timova više. Dakle, koliko su tražili, toliko su dobili jer organizacija je u nadležnosti županija, a ne u nadležnosti Ministarstva ili Republičkog zavoda za hitnu medicinu. I s treće strane, možda za informaciju, vjerojatno znadete, a znaju ovdje i brojni ljudi koji dolaze iz radnih sredina, da su neke lokalne sredine same, iako imaju 5 timova po broju stanovnika, odnosno kako to već ide, kako je predviđeno Zakonom kojega smo naslijedili i pravilnicima koje ćemo mijenjati, oni su ponegdje sami plaćaju određene timove od Dalmacije pa do Slavonije. Dakle, s novim Zakonom koji će stupiti na snagu, s novom organizacijom, funkcionalnog povezivanja objedinjenog bolničkoga, hitne županijske i sa sustavom uvođenja dodatno educiranih medicinskih sestara i tehničara, biti ćemo učinkovitiji, a nećemo povećati troškove. Hvala vam lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala i vama. Izvolite zastupničke Prelec. Hvala poštovani ministre Kujundžiću na odgovoru. Da, točno je da jedinice lokalne samouprave sufinanciraju timove. Zbog čega se to događa i zbog čega oni svoja sredstva koriste za nešto što je nadležnost Ministarstva, to stvarno nije korektno. da mi imamo prevelikih obaveza. Al dobro. Evo, vi ste rekli jedan model koji će ići za hitnu pomoć. Ja vam želim svu sreću i svima nama skupa da to bolje funkcionira. Međutim, jako sam skeptičan kad vi meni govorite o novom sustavu zdravstva, javnog zdravstva. Nekako mi se čini da idemo sa javnim zdravstvom u susret privatizaciji, iskreno rečeno. Sustavno se uništava javno zdravstvo i ide se u sustav privatizacije. Ako se to dogodi, onda je svima nama jasno da će svaki građanin koji si to ne bude mogao priuštiti, neće imati zdravstvenu zaštitu. Pitanje je stvarno doslovno, koliko ćemo, koliko ćete vi ići doslovno u susret privatizaciji i da li će zdravlje biti privilegija samo bogatih, onako kako kažete vani, kako se vani radi, a znamo da je privatizirano u mnogo čemu zdravstvo vani. Jer mi to želimo? Jer želimo da se u Hrvatskoj liječe samo oni koji imaju novaca ili će se liječiti svi, kao što do sad smo imali? Meni se čini da mi idemo ususret privatizaciji. I sad ja bih htio da imamo nekakve nove demokratske standarde u Hrvatskoj, da svaki odgovara za svoja djela i ja za svoju riječ. A ja ću reći, ako stvarno idemo u privatizaciju, poštovani ministre Kujundžiću, onda vama treba, ako budemo u privatizaciji i ako javno zdravstvo ne bude svima dostupno, vama treba za 4, 5 godina ako se dogodi suditi jer onda ste vi za mene veleizdajnik jer neće svi ljudi imati dostupno zdravstvo kao što danas imamo,

Hvala vam kolega Prelec. Idemo dalje. 9 pitanje, zastupnica Bruna Esih, pitanje postavlja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora, poštovane gospođe i gospodo ministre. Poštovani ministre Kuščeviću hvaljen Isus i Marija i poštovani gospodine Plenkoviću vama upućujem svoje pitanje. Dakle gospodine Plenkoviću dvije godine su prošle. Dakle u ovom koalicijskom i vladajućem bućkurišu gdje je osnovna značajka bila prevara birača. Ipak postoji nešto u čemu ste ipak uspjeli ostati dosljedni, da kažem vjerodostojni, a to je vaš stav o narodnim referendumima kao produktu neinformiranosti građana i zastrašujućoj volji većine. To podsjećam na neke vaše izjave povodom Brexit-a u Britaniji ili referenduma zbog Lisabonskih ugovora u Nizozemskoj i Francuskoj. Za pretpostaviti je da se ministar Kuščević samo jednako brine poput i vas s tom građanskom zastrašujućom voljom, a koja je usput budi rečeno upravo njega i dovela na vlast i na ovo mjesto gdje sada sjedi, a za razliku od mnogih drugih ministara koji sjede ovdje ispred nas zastupnika. Dakle po vašem naputku od te ugroze on vjerojatno samo pokušava zaštitit vašeg strateškog koalicijskog partnera, odnosno SDSS, Milorada Pupovca, Vojislava Stanimirovića i Đorđa Čurčića. Međutim gospodine Plenkoviću, volja naroda iskazana je s preko 404, odnosno 406 000 potpisa, na zakonom predviđen način i bez obzira na vaše unutarnje demone demone i strahove, demokracija se ne može vječito izigravat jer onda ona, složit ćete se, zapravo to i nije. I gospodine Plenkoviću konkretno pitanje, a s obzirom da ste vi i ministar Kuščević imali više mjeseci kako biste o tom pitanju vijećali odgovorite dakle konkretno, koliko nas dugo još mislite držati taocima vaše romansa sa SDSS-om? Recite nam konkretan rok kada će se prebrojati potpisi i kada ćete raspisati referendum? Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Molim vas da se pripremite drugi puta bolje pa pitanje postavite u okviru vremena. Izvolite predsjedniče Vlade. Hvala lijepa predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovana zastupnice Esih ja vama čestitam. Trebalo je dvije godine, dvije godine saborskog mandata pa da od vas čujemo prvo zastupničko pitanje. Od vaša tri skromna, pa gotovo lijena nastupa u 2 godine od kada imate povjerenje hrvatskih birača ovdje u ovom zastupničkom Domu, to je vaš i dobro je da vaši birači znaju da kad vam daju glas da vi u tijelu u kojem ste izabrani u biti nećete napravit ništa, ništa, nula, zero, kako bi rekao vaš koji vidim da voli govoriti, to je gospodin Hasanbegović je li, pomoćnik ili ti dopredsjednik stranke koji je pobjegao, nema ga, evo Sabor se ponovno sastao, a njega nema. ima vremena za orkestrirane pitalice i emisije u posebno scenaristički pripremljenim nastupima, ali za Sabor vremena nema, kao ni vi očito. Vašom pasivnošću i aktivizmom i činjenicom gospođo da ste vi dobili mandat na listi HDZ-a, mojom greškom da budem sasvim jasan, mojom greškom i greškom nacionalnoga vijeća HDZ-a jer su vas hvalili, hvalili su vas iz ureda predsjednica, hvalili su vas tu neki od mojih kolega zahvaljujući čijoj preporuci ste tu došli, ja vas tad nisam znao, da sam vas poznavao ne bi bili na listi i to je dobro da narod zna na koji se vi pozivate. Što se tiče referendumskih inicijativa, vidim da vi tu imate neke natruhe kao da ste iz neke druge profesije, a ne ove kojom se bavite pa tražite meni neke interne dileme i pitalice. Ja ih nemam. Imam vrlo jednostavan okvir koji se zove zakon, zakon koji očito nije baš najbolji, nije rađen u vrijeme ove vlade, nije ga smišljala moja vlada, Zakon o referendumu pun je praznina pa ga tako i oni koji skupljaju potpise mogu rastezljivo tumačit. Možete imat rok, a možete nakon roka što god hoćete. Ja dok su se skupljali potpisi, sukladno najboljoj praksi i mojoj internoj, ne dilemi, nego uvjerenju, nisam rekao niti jednu jedinu riječ, jednu riječ za koju vi ili netko tko je sa željom da skuplja potpise to radio, nijednom, ni za, ni protiv. Tako to rade ozbiljni odgovorni državnici gospođo Mrak-Taritaš, a ne diplomati, bez obzira što vam diplomacija donese širinu koja bi mnogima ovdje jako koristila, uključivši i gospođu Esih. Što se tiče ministra Kuščevića, Vlada je donijela zaključak, ministarstvo provodi posao, povjerenstvo od 7 ljudi postoji, izbrojat će se i provjerit svaki potpis. A vrijediti će i od onih koji možda ne budu živi, a potpisali su kada se potpisi prebroje, gospodine Sladoljev. Prema tome, ono što vi pokazujete je jedna zapanjujuća i loša za državu podrivačka poruka nepovjerenja u institucije. Nepovjerenja u institucije. Zašto to radite? Zašto mislite da bi povjerenstva, ministar Kuščević Vlade ili netko drugi, išao za tim, da nešto što treba prebrojati, provjeriti i verificirati, napraviti bilo što drugo osim onoga što mu zakon kaže. Zašto to mislite? Mislite da se mi budimo sa tom ambicijom? Ne, vi možda da, mi ne. Izvolite kolegice doista bili prozirni, ja sam točno znala što ćete reći. Dakle, moram vam reći, uopće me ne zanima, što mislite, o meni osobno, mom radu, mojoj stranci, jer da sam željela nešto o tome čuti, ostala bi u u Klubu HDZ-a. Dakle, ja mislim da ćete svi skupa Boga moliti uskoro, da nas doista i nema, a ne samo i Gordana Jandrokovića da nam spriječi dolazak na Vinkovačke jeseni, kako biste mogli u miru zaplesati šakačko kolo. Dakle, ali kada već pitate, kolega Zlatko upravo odgovara novinarima, na one vaše paranoje, od jučer da mi stojimo iza nekakvih teških nacionalnih pokreta usmjerenih upravo protiv vas. Kolega Glasnovića je u Australiji gdje HDZ rapidno gubi potporu, pa evo pozvani smo mi, a ne više netko iz HDZ-a. Ukoliko mislite da je ovo smjer koji će vas odvesti prema novome mandatu, samo izvalite, evo raspišite izbore, ja vam bacam rukavicu, budite muško i ja ću biti žensko. molim vas malo poniznosti. I u HDZ-u niste centar svijeta, i tu ste samo u prolazu. …/Upadica se ne čuje./… Znamo da je bilo vaših prethodnika kojima su isto čuvali leđa a kasnije su ta leđa bila puna noževa. Dakle, ja vas, evo osobno, poznajući vas, a i vas nekakav rekla bih životni habitus, mislim da niste osoba koja je spremna za valjanje u blatu. Dakle pripremite si padobran. A to si možete pripremiti, upravo na način, da poštujete volju naroda, da ih napokon čujete, da raspišete taj taj referendum. Naravno, prethodno, prebrojite glasove. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Esih, ne bih inače komentirao, ali spomenuli ste mene i nekakvo zabranjivanje dolaska u Vinkovce, to sam čuo, to je jedna gnjusna laž, koju je izgovorio gospodin Hasanbegović i vi ju sada ponavljate. Dakle, u svojem političkom radu, služite se najobičnijim lažima i to neću dozvoliti jer se radi o meni, to je jedna najobičnija neistina, sram vas bilo. 10. je na redu, poštovana kolegica Božica Makar, koje pitanja postavlja potpredsjedniku Vlade i ministru graditeljstva i prostornog uređenja Predragu Štromaru, izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Evo, pitanje upućujem potpredsjedniku Vlade i ministru graditeljstva Predragu Štromaru. Ministarstvo graditeljstva, provodi dvije mjere stambenog zbrinjavanja mladih. Nedavno ste objavili i analizu tržišta nekretnina, o kojoj smo stvarno bili dobro informirani kroz medije i koji su to dobro popratili. te analize i analize ovih mjera, zanima me što planirate dalje, koje mjere planirate dalje i koje korake, a također bi me zanimalo i da li te mjere utječu na demografiju? Hvala. **Štromar, Predrag (HNS)** Hvala lijepo poštovana saborska zastupnice. Danas smo na više od 1200 prijava za subvencije za stambene kredite, za mlade ljude. Prošle godine, 2320 mladih obitelji dobilo subvenciju, izgradilo svoju kuću, kupilo svoj stan ili kupilo svoju kuću. Tim obiteljima, rodilo se već sada više od 250 djece. se ne razumije./… stanove, evo pripremamo na 1000 stanova ove g. a do sada je 8000 mladih obitelji riješilo svoje stambeno pitanje preko POS-a. Do kraja ove subvencije, biti će više od 12000 obitelji koji će riješiti svoje stambeno pitanje preko ta dva modela, ostati će u Hrvatskoj, jer onaj tko riješi svoje stambeno pitanje, tko osnuje svoju obitelji, koji ima svoj dom u Hrvatskoj i u Hrvatskoj ostaje. ova analiza koju smo napravili, tržište nekretnina od 2012.-2017. sa dijelom i 2018. pokazuje pravo stanje i više se ne može nagađati koliko cijene subvencija POS-a utječu na cijene nekretnina. Vidi se jedna velika korelacija, gdje je više noćenja, tamo su i više cijene. A nama i građanima i tržištu, nekretnina će ta analiza pokazati kuda u budućnosti. Mi zajedno sa načelnicima, gradonačelnicima, analizom ćemo dobiti pravu informaciju u kojim općinama, gradovima, trebamo graditi POS. Gdje dati bolje prilike za naše ljude, za subvenciju. najbitnije je ono, da nam je cilj mladima osigurati sigurne domove. To vam je preduvjet za osnivanje obitelji, za osobni i profesionalni razvoj svakog mladog čovjeka i tko ima, kao što sam rekao svoj dom u Hrvatskoj, u

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Uvaženi gospodine Plenkoviću, hoće li Vlada RH, pripremiti zakonsko rješenje kojim će zaustaviti nezakonito poslovanje banka u području određivanja kamatnih stopa i hoće li Vlada RH pripremiti zakonsko rješenje za obeštećenje svih građana oštećenih na temelju kolektivne sudske presude u slučaju franak. 14. lipnja ove godine donesena je nova odluka Visokog trgovačkog suda kojom je definitivno utvrđeno da je 8 osuđenih banaka ugovarala nepoštenu kamatnu stopu koja se mijenja odlukom banke, nepoštenu valutnu klauzulu u CHF i naloženo je bankama da se ne smiju tako niti slično u buduće ponašati. HDZ s potpisom glavnog tajnika gospodina Jandrokovića prošle godine u srpnju obećala je da će riješiti problem nezakonitih kamatnih marži koje banke i dalje naplaćuju samovoljno bez ugovora sa dužnicima. Ja do dana današnjeg nisam saznao koji pravnik je pisao tak vaš dokument koji je poslan udruzi Franak jer taj pravnik koji je pisao taj dokument je izuzetno kvalitetan pravnik. Međutim HDZ do dana današnjeg problem nezakonitih marži nije riješila. Drugi problem koji treba riješiti, problem obeštećenja svih dužnika na temelju kolektivne sudske presude, treba riješiti ne sada nego nakon što se na sudovima utvrdi sudska praksa budući da postoje još dva neriješena pravna pitanja, imaju li pravo dužnici nakon konverzije na obeštećenje i hoće li ti ugovori biti ništetni ili će biti ništetne samo ugovorne odredbe, nakon što Vrhovni sud riješi ta dva pravna pitanja, bit će vrijeme da se taj problem sustavno riješi. Dakle molim vas da odgovorite na moja pitanja i kao potpitanje, molim vas da mi odgovorite tko je u ime HDZ-a pisao tekst udruzi Franak, koji je to bio pravnik jer radi se o nekom tko je vrlo kvalitetan a ja do danas ne znam tko je to. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa gospodine Aleksić i hvala na čestitci za pravnike unutar HDZ-a, nek to bude naše diskrecijsko pravo da brojne dobre pravnike vi nama ne otmete na budućim izborima. Naravno da pratimo presudu Visokog trgovačkog suda ali isto tako znamo da su još neki procesi u tijeku, isto tako znamo što je uloga Vlade a što je uloga sudova. Da, da, uloga Vlade i uloga sudova nije baš ista u pravnom poretku RH. Dapače, sudovi su u potpunosti neovisni, brojni naši građani i potrošači žele ostvariti svoja prava i sudskim putem i to uspijevaju. Vi se malo unutar udruge Franak dogovorite tko i kako da to radi, koliko čitamo u novinama. Kad je riječ o povećanja prava potrošača, ja ću vam samo navesti nekoliko zakonskih rješenja koja smo mi u posljednje vrijeme na naš prijedlog i vi zajedno s nama, usvojili ovdje u Hrvatskom saboru. Zakon o usporedivosti naknada, Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju, Zakon o kreditnim institucijama, novi Zakon o platnom prometu i Zakon o tržištu kapitala. Sve su zakonski paketi i rješenja koji bolje i kvalitetnije štite potrošače. Ja predlažem da vi nastavite dijalog koji imate sa ministrom financija i o ovoj i o nizu drugih tema i da sugestije o kojima vi govorite, eventualno u nekoj budućnosti možda dobiju svoju formu. U fazi u kojoj smo sada, ne možemo još govoriti o zakonskim prijedlozima koji bi dolazili od strane Vlade. Hvala vam lijepa. Odgovor, izvolite kolega Aleksić. **Aleksić, Goran (SNAGA)** Naravno da nisam zadovoljan odgovorom premijera zbog toga jer je on demagoški, zbog toga jer je on nejasan i zbog toga jer se opet vraćamo na početak, možemo razgovarati ali ništa nećemo riješiti. Ja sam razgovarao sa ministrom Marićem nekoliko puta, ali rješenja nema. Dakle problem marži je nešto što vi morate riješiti i nitko drugo to ne može riješiti osim Vlade RH i Hrvatskog sabora. Zašto? Između ostaloga i zato jer na jednoj konferenciji i u sudskoj praksi, pitao sam predsjednika građanskog odjela Vrhovnog suda Damira Kontreca, kako ćemo zaustaviti nezakonito rješavanje kamatnih stopa u kreditima u kojima su banke samovoljno utvrdile marže. I on je rekao, sud ne može biti arbitar u tome slučaju, to može samo Vlada i Sabor. On je to tako rekao, dakle to je upravo posao Vlade i Sabora. Što se tiče stvari koje radimo ovdje u Hrvatskom saboru, govorio sam da će valutna klauzula biti ništetna, valutna klauzula CHF proglašena je ništetnom. Govorio sam da neće biti zastare potraživanja na temelju kolektivnog sudskog spora i nema zastare potraživanja, o tome je odlučio Vrhovni sud. Govorio sam da su marže koje su banke svojim obavijestima definirale a nisu ugovorile s dužnicima nezakonite marže, i to je Vrhovni sud potvrdio 20. ožujka ove godine u jednoj svojoj reviziji. Dakle sve što govorim ovdje je istina. A sve ono što HDZ govori pod naslovom „Vjerodostojno“ potpuno je nevjerodostojno. Vi date obećanje dva, tri puta i ne izvršite ga. Ja mislim da to ne služi na čast niti vama premijeru, koji ste predsjednik HDZ-a, niti služi na čast predsjedniku Sabora koji je potpisao obećanje, niti kompletnom HDZ-u koji ovdje sjedi u saborskim klupama. Ja neću reći da lažete ali ću reći da govorite neistine kao što je to rekao vaš bivši kolega gospodin Hebrang. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na pitanje broj 12, poštovani kolega Marko Vešligaj pitanje postavlja predsjedniku Vlade, izvolite. **Vešligaj, Marko (SDP)** Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. Prije nešto više od mj. dana pompozno ste najavili veliku poreznu reformu za koju smo danas čuli da ide uskoro na Vladu odnosno sutra. Kroz tu reformu odustali ste u dobroj staroj maniri HDZ-a koja seže još od vremena jamstvenih kartica Ive Sanadera, od smanjenja jedinstvene stope PDV-a. Proglasili ste tu reformu da je jako socijalno osjetljiva. Vaša socijalna osjetljivost tu se svodi na 73 kune mjesečno koje bi trebale ostati u novčanicima hrvatskih građana ako dođe do smanjivanja cijena zbog smanjenja PDV-a na neke od proizvoda uz pretpostavku kako bi rekao vaš ministar financija, da će tržište odraditi svoje i da će doći do korekcije cijena. Zahvaljujući toj tzv. poreznoj reformi, a ja ću je zvati točnije, to je žongliranje jednim poreznim stopama, veće plaće imati će samo 2% hrvatskih građana i to oni hrvatski građani koji zarađuju 20 tisuća kuna neto i više. Pa sad, moje pitanje je, poštovani premijeru, zbog čega uporno kroz te tzv. porezne reforme ignorirate 98% građana RH koji nemaju tu sreću da zarađuju 20 tisuća kuna Posebno one koji zarađuju manje od prosječne plaće, a ima ih više od 60%. Oni neće imati apsolutno nikakve koristi od ove reforme kojima ćete 250 miliona kuna koje uzgred rečeno će izgubiti lokalna samouprava, podijeliti na 2% najimućnijih građana RH i to ste još nazvali socijalnom osjetljivošću. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa zastupniče Vešligaj na vašem pitanju oko porezne reforme. Prvo, vi očito ili ne pratite ili ne čitate iste izvore ili ne dolazite u doticaj sa informacijama koje bi vam pokazale da je i naknadna procjena učinka one prve porezne reforme koju smo usvojili na praktički u prva dva mjeseca mandata, rasteretila i hrvatske građane i hrvatsko gospodarstvo. U tri vala porezne reforme mi smo rasteretili naše građane i naše gospodarstvenike za više od 6 milijardi kuna. 6 milijardi kuna. kuna. Ako se sjećate u vrijeme mandata SDP-a nastala je jedna prašuma izmjena poreznih zakona, riječ transparentnost i pojednostavljenje kao da nisu postojali u peru onih koji su bili autori poreznih zakona. Ovdje su stvari postavljene jasno. Izvan poreznih škara, koliko je ljudi Zdravko? Milion i pol ljudi u RH izvan poreznih škara, kad je riječ i porezu na dohodak. Ne plaćaju. Takvi su propisi. Zahvaljujući ovoj Vladi i mjerama koje smo učinili do sada da se njima olakša život. Obećali smo smanjenje opće stope PDV-a. Sutra će biti Zakon na Vladi, pa ćete ju naći. Jel članaka 24. čini mi se. Članak 24. o Izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, ali sa stupanjem na snagu ne 1.1.2019. nego 2020. Da smo dobro računali u smislu prihodovne i rashodovne strane govori vam ovaj podatak sa sjednice Vlade u Puli gdje smo za milijardu i 600 milijuna kuna u suficitu u prvih 6 mjeseci. U suficitu. Što to znači? Da privređujemo više nego trošimo. To nije baš bio neki uobičajeni sport u RH, a osobito u radu vlada SDP-a. Nije. Sjetite se toga. Jeste mlađi zastupnik, ali možete to pročitati. Internet daje širok dijapazon za informiranje. Cilj ove reforme, a osobito promjena u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost ide upravo za onim našim sugrađanima kojima je poruka podrške, a to je da im se za one namirnice, za one potrepštine koje najčešće koriste, koje najčešće kupuju smanji stopa PDV-a. A ta stopa PDV-a ide na 13% poštovani zastupniče Vešligaj za dječje pelene. Ide za žive životinje, ide za meso, ide za ribu, ide za voće, ide za povrće i jaja. Što to znači? Znači u izboru da za sve idemo s 25 na 24, pa ovisimo o dobroj volji nekoga trgovca ili pružatelja usluga da ćete osjetiti tu malu razliku, mi smo ovdje spustili stopu baš na one proizvode koji se kupuju najčešće, a posebice oni naši sugrađani koji žive na rubu siromaštva, da njima u njihovoj košarici ostane više. I nema tog lanca, nema tog trgovca koji može ignorirati u cjenovnom smislu spuštanje sa 25 na 13. 25 na 24 nažalost može. I to je bila ta logika socijalne osjetljivosti ako želite i pružene ruke. A to ćete vidjeti kad ovaj Zakon stupi na snagu. Poštovani premijeru, moje pitanje je bilo dakle usmjereno na plaće za 98% hrvatskih građana. Mora poruka je vama da počnete brinuti konačno o svim slojevima hrvatskog stanovništva, a ne samo ovih 2% koje će osjetiti i nemam ništa protiv, neka osjete rast plaća kroz ove porezne izmjene. Jer ako već vam je, a jedan je od vaših glavnih u programu točaka, dakle oživljavanje ruralnih krajeva. Tako vam nema ljudi koji zarađuju više od 20 tisuća kuna. Nažalost nema. Nema ih niti u mojoj Krapinsko-zagorskoj županiji jer 2,5 tisuće ljudi radi u tekstilnoj industriji. Dakle, ja sam, moje pitanje je bilo usmjereno prema tome. Što se tiče PDV-a, vidjet ćemo. To će tržište odraditi. Ne možete vi reći, nema tog trgovca koji neće to spustiti. Pa sam ministar je rekao da korekciju treba odraditi tržište. PDV niži se može preliti u subvencije, može ispasti kao subvencija proizvođačima odnosno proizvođačima tih određenih dobara, jel tako? Diferencirana stopa znači i veće administrativne troškove. Može biti i više štete nego koristi. Ja se isto nadam da će biti niže cijene za naše građane, ali ne možete to onda zvati sveobuhvatnom poreznom reformom. Ne možete zvat jer od toga hrvatski građani nisu osjetili, a znamo kakve imamo probleme sa iseljavanjem. Ljudi ne iseljavaju samo danas iz Slavonije, počeli su iseljavati iz krajeva koji imaju izvoznu industriju zbog niskih plaća. Na žalost, s tim se suočavaju danas naši poduzetnici. S tim se suočava industrija. Mogli ste barem kroz povećanje poreznoga odbitka osjete, da svi imaju određeni benefit, da imaju svi rast plaća. Niste to napravili jer vam je to predstavljalo, jer vam je to predstavljalo preveliki trošak. Da ne govorimo o nesnalaženju do kojega je došlo kod ovih povećanja minimalne plaće za članove, za direktore i članove uprava, dakle u poduzećima. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeće pitanje postaviti će poštovani zastupnik Žarko Tušek, potpredsjedniku Vlade i ministru poljoprivrede gospodinu Tomislavu Tolušiću. Izvolite. **Tušek, Poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Vlade sa ministrima. Poštovani ministre Tolušiću, evo svi mi koji smo imali na neki način prilike malo putovati po zemljama zapadne Europe a zapravo ne treba otići niti daleko, dovoljno je otići do susjedne Slovenije. Kada promatramo organizaciju poslovanja i života, ekonomsku organizaciju na njihovim obiteljsko poljoprivrednim gospodarstvima na njihovim farmama. Vidimo da na neki način pokušavaju stvoriti samo održive ekonomske sustave i na bilo koji mogući način ulazne troškove određenih segmenata, smanjiti kako bi bili konkurentni u svojoj proizvodnji. Jedan od najvećih troškova koju svi poljoprivredni proizvođači, prije svega farmeri i stočari imaju jest trošak energije. Pa eto vidimo, da gotovo sve farme nama bliske zapadne Europe i Slovenije danas su kompletno pokrivene sornim panelima, traže na neki način kroz taj vid ekonomije smanjiti svoje troškove i biti na bilo koji mogući način konkurentniji na tržištu sa svojom proizvodnjom. Što po tom pitanju radi vaše ministarstvo kako bi smanjilo operativne troškove naših poljoprivrednih proizvođača? A u krajnosti budući da ste potpredsjednik Vlade zadužen za sve gospodarske resore, to što govorim u ovom trenutku za poljoprivredne proizvođače isto tako vrijedi i za obrtnike i poduzetnike. Mislim da je to jedan od dobrih i konkretnijih vidova, ajmo tako reći nekakve pod navodnicima prikrivene subvencije gdje se može pomoći njima da budu konkurentniji sa svojom proizvodnjom i sa svojom cijenom a onda u krajnosti da uz sve ostale stvari koje radimo kao Vlada i da na ovaj način više naših poljoprivrednih proizvoda bude na našim policama. Hvala lijepa.

ministrima i ministricama. Poštovani gospodine Tušek, mi kroz program ruralnog razvoja, znači kao i sve ostale zemlje članice pokušavamo revitalizirati i dati vjetar u leđa hrvatskog poljoprivredi. Od svih novaca koji nam stoje na raspolaganju, mi smo raspisali natječaje za 87% ukupne alokacije koja nam stoji na raspolaganju. I ja očekujem da ćemo tijekom iduće godine zapravo raspisati natječaj za 100% alokacije i zapravo s time završiti raspisivanje natječaja i samo to izrealizirati i uložiti te novce u hrvatsku poljoprivredu. Od silnih stvari u koje ulažemo, izgradnje novih farmi i staklenika, plastenika, komunalne i vodne infrastrukture, u lokalnim zajednicama, u ruralnim područjima, osiguranja usjeva, poticanja mladih, malih poljoprivrednika, ne poljoprivrednih djelatnosti, jedna od mjera su i obnovljivi izvori energije. Upravo sad je u tijeku natječaj za naše primarne proizvođače vrijedan 150 milijuna kuna i za solare i za kogeneracije i sve ono ostalo ali također i za naše prerađivače vrijedan 200 milijuna kuna a znači ukupno je sad otvoreno natječaja vrijednih 350 milijuna kuna, oni traju do kraja 11. mjeseca. Očekujem da će i ti novci biti potrošeni. I imamo za nagodinu još 400 tinjak milijuna, 350-400 milijuna kuna za tu svrhu. I očekujem da će upravo s tim novcima naši poljoprivrednici kao što te rekli zatvoriti ciklus na svojim farmama, na svojim poljima ili na svojim razumije./… kapacitetima biti efikasniji, biti konkurentniji i nadam se još bolje i uspješnije proizvoditi što će im zasigurno pomoći i smanjenju PDV-a koji se odnosi na svježe voće i povrće, meso, ribu i sve ono što je premijer najavio. Evo, hvala vam još jednom i nadam se da ste Željko (HDZ)** Hvala. Poštovani zastupnik Tušek. **Tušek, Žarko (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru ministru Tolušiću. I mislim da su to zapravo teme na kojima bismo morali trošiti puno više naše energije nego na ovim, pod navodnicima jeftine političke teme kojima na neki način skrećemo pozornost sa onih stvari koje su u našem društvu i našoj domovini najbitnije. A zemlja bez ozbiljne poljoprivredne proizvodnje, zemlja koja sama sebe ne može prehraniti sigurno dugoročno nije zemlja koja ima budućnost. Tako da čestitam i vama i vašem resoru i ministarstvu na naporima koje radite a svi zajedno moramo eto se potruditi da na bilo kojim mogući način artikuliramo one teme koje su uistinu najvažnije i koje najviše i najkonkretnije more naše stanovnike i naše proizvođače, gospodarstvenike, poljoprivrednike, obrtnike i one koji su najvažniji. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje postaviti će poštovani zastupnik Saša Đujić, ministru financija dr. Zdravku Mariću. Izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, poštovani članovi Vlade. Gospodine ministre, Europski parlament i Europsko vijeće uredbom su promijenili način mjerenja potrošnje goriva i CO2 u ispušnim plinovima novih osobnih automobila i lakih gospodarskih vozila. Budući da Hrvatska u svom poreznom sustavu ima sustav trošarina koji se obračunava osim po vrijednosnom načinu jednim velikim dijelom i po ekološkom načinu odnosno po sustavu mjerenja CO2 u ispušnim plinovima. Ovaj novi sustav, novi način mjerenja doveo je do znatnog poskupljenja vozila u Hrvatskoj od 1.9. ove godine. Europska komisija i Europsko vijeće su u svojoj uredbi upozorili zemlje članice koje svoje trošarine obračunavaju na način kao i Hrvatska da o tome vode računa jer intencija tog novog načina mjerenja je upravo reagiranje na proizvođače ali ne i na krajnje korisnike, odnosno građane, u ovom slučaju građane RH. Znači upozorila vas je u svojoj uredbi da o tome vodite računa i da se promjene razredi. Istu stvar napravio je Odbor za promet, pomorstvo i infrastrukturu 2. svibnja ove godine na svojoj sjednici gdje smo otvorili taj problem i uputili vama pitanje i upozorenja da o tome vodite računa. od tada do danas niste napravili ništa po tom pitanju i rezultat vašeg nečinjenja je da od 1.9. ove godine sva nova vozila koja uđu, koja se uvoze u Hrvatsku imaju do 20% veću potrošnju CO2 po novom sustavu mjerenja. Znači da su sva vozila poskupila. godine to mjerenje bit će još i strože pa se očekuje još veće poskupljenje vozila. Moram naglasiti da je ovdje riječ isključivo o novim vozilima što znači da s time destimuliramo kupnju novih vozila, potičemo kupnju starih vozila. Moje je pitanje šta radite po tom pitanju i šta mislite

s moje strane lijepi pozdrav svim zastupnicama i zastupnicima. Hvala lijepo na pitanju, poštovani zastupniče. Dakle kratki odgovor na drugi dio vašeg pitanja će biti vrlo jednostavan a to je da smo s tom problematikom ja bih rekao ne samo upoznati i ne treba niti upozorenje uredbom Europskog vijeća odnosno parlamenta, svjesni smo toga i na tome smo već počeli i radimo kao ministarstvo ali sad ću se vratiti malo korak i na temu koju ste otvorili a to je pitanje oporezivanja posebnim porezom na automobile. …/Upadica Reiner: Kolega Bulj, molim vas./… Ja bih istaknuo ono što smo napravili sa početkom 1.1. ove godine. Vi se sjećate da je jedna od mjera u onome drugome krugu poreznih izmjena u okviru porezne reforme je bilo smanjivanje upravo ovoga djela posebnog poreza na kupnju poglavito novih automobila jer sjećate se i sami da smo prepoznali taj problem koji nije samo pitanje proračunske politike i fiskalne politike u smislu prihodne strane proračuna nego ima sigurno i svoje reperkusije odnosno poveznicu i na zaštitu okoliša isto tako poglavito na sigurnost u prometu. Podaci koji su mjerodavne institucije iznosile od udruženja trgovaca novim automobilima pri gospodarskoj komori, pri HUP-u, neki drugi izvori su govorili vrlo jasno o zastarjelosti voznog parka gdje je zapravo prosječna starost automobila u Hrvatskoj prešla granicu od 10 g. i mi smo sukladno tome vrlo jasno reagirali. Vi dobro znate da sa izmjenama koje su stupile na snagu početkom ove godine u prosjeku je opterećenje posebnim porezom n kupnju novih automobila ali i rabljenih, ali ja posebno ističem nove automobile, smanjeno za preko 30%, dakle za 1/3 je smanjeno opterećenje posebnim porezom na automobile. To je bio između ostalog i rezultat jedno ja bih rekao, aktivnog pristupa i industrije, nemamo mi proizvođače ali i trgovce pa ću reći ipak industrije, i Ministarstva financija, poglavito carinske službe gdje smo gledali upravo aspekte kojima raspolažemo. Dobro ste prepoznali dakle, imamo s jedne strane vrijednosnu komponentu, s druge strane imamo komponentu CO2, dakle ovaj dio koji se tiče uz zaštitu okoliša, ali isto tako već smo tada u tim razgovorima prepoznali da smjer kretanja ide prema uvođenja ovog novog kriterija, koliko se sjećam, nisam stručnjak baš toliki za automobile ali to je tzv. VLTP način obračuna dakle novi način proračuna koji će uzimati u druge oblike ispušnih plinova, dakle ne samo CO2 jer mnogi dizelski motori su zapravo nam čuđenje mnogih, ja bi rekao i možemo reći i u javnosti, zapravo štedljiviji po osnovi CO2 od benzinskoga ali po osnovi ovih dušičnih plinova su ipak više više oneštećuju zrak odnosno okoliš. Sukladno tome, mi smo već tada dogovorili da ćemo i ovu novu uredbe akceptirati, naša namjera u svakom slučaju je da ne dođe do povećanja opterećenja, dapače, nego da zadržimo ovaj trend koji smo započeli, dakle smanjivanje tih trošarina i sve ovo što ćemo napraviti do kraja godine i što će u okviru ne samo ovog paketa 9 zakona koji ćete uskoro vidjeti u saborskim klupama, nego onoga što je u našem djelokrugu u smislu djelovanja na uredbu o trošarinama odnosno o posebnom porezu, učiniti da neutraliziramo taj efekt nove uredbe odnosno naravno, da u najmanju ruku zadržimo cijene koje smo smanjili početkom ove godine a naravno u okviru fiskalnih mogućnosti dalje nastavimo s onim što stalno radimo a to je porezno rasterećenje. Tako da na ovom polju ponovit ću još jedanput, vrlo kratak odgovor na vaše pitanje, upoznati s problematikom i na nju itekako dobro pazimo i radimo. Hvala. Saša Đujić, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo. Gospodine ministre, toliko dobro pazite na nju i pratite ju da su od 1.9. novi automobili u Hrvatskoj poskupili. Dakle, sami ste spomenuli poreznu reformu, poreznom reformom ovom starom, od 1.1. ove godine se to pitanje rješava uredbom Vlade. znači to ste mogli riješiti za jedan dan, donest uredbu i riješiti. Ne trebaju vam mjeseci. Prije 6 mj. ste znali da 1.9. to stupa na snagu, niste napravili ništa. vi sad razmatrate i govorite vodit ćemo o tome računa. Znači mogli ste uredbom u jedan dan promijenit i napraviti to da da danas na tržištu novih automobila i lakih gospodarskih vozila u Hrvatskoj, nemamo kaos. A imamo kaos. Imamo kaos upravo i zbog ovoga što svake godine mijenjate porezni sustav. Pa ljudi ne kupuju automobile jer ne znaju hoće im dogodine biti jeftiniji, skuplji, nitko ništa ne kupuje. Kupuju se jedino polovni automobili odnosno kupuje se smeće iz zapadnih zemalja, u pravilu iz Njemačke, ti dizeli o kojima vi govorite jer ljudi nemaju novca za nove automobile i postajemo otpad EU-a za stara vozila što utječe i na zagađenje i na sigurnost prometa na cestama. Znači imamo broj nesreća ogroman, vozni park nam je star što ste rekli, meni je drago da ste mi sada rekli ovdje da ćete voditi račun o tome da automobili ne poskupe, da pojeftine, ja apeliram na vas da napravite to što prije i da već uredbu Vlade možete donest za 5 dana i možete stabilizirat tržište automobila, ne moramo čekat Novu godinu i dajte sa tom poreznom reformom koju sada najavljujete završite više te porezne promjene i dajte da ljudi znaju da ćemo imati 5 g. jedan porezni sustav. I druga stvar, kad ste rekli o vrijednosnoj komponenti, dakle mi obračunavamo vrijednosnu komponentu na PDV, znači na vrijednost vozila se obračuna PDV a onda dajete trošarinu po vrijednosnoj komponenti. Imate porez na porez. Hrvatska je jedina zemlja u Europi koja to ima. Evo, hvala vam lijepo. Hvala. Slijedeće putanje postavit će poštovani zastupnik Marko Sladoljev predsjedniku Vlade mr. Andreju Plenkoviću, izvolite. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala. Poštovani premijeru, drago mi je što me pratite na Facebooku, ali mi nije drago što ne razumijete Moj status se odnosi na dinamiku potpisa za referendum, dakle jer sam se referirao na to, na sporost s kojom to radite, dakle otprilike 3, 4 mj. je već prošlo od referendumske inicijative i referira se na to da će nas dosta pomrijeti ako uopće bude referenduma pa evo žao mi je što ne razumijete taj humor. Ali moje pitanje se odnosilo na nešto sasvim drugo, a to je plaća učitelja i suradnika u posebnim ustanovama, tj. rehabilitacijskim edukatorima. Radi se o tome da je njima početkom ljeta smanjena plaća od 150 do 700 kuna, da su oni vama pisali, da su uputili dopis da ih primite, oni su bili vrlo kratko kod ministrice, a upravo zbog toga vama postavljam pitanje. Pa imam dakle zapravo pitanje da li ćete ih nastaviti ignorirati, njihove zahtjeve s obzirom da su to učitelji i suradnici koji rade s teškoćama, koji rade s djecom s teškoćama i u vrlo teškim uvjetima, a zapravo im je početkom srpnja smanjena plaća od 150 do 700 kuna? Odgovor poštovanog predsjednika Vlade, magistra Plenkovića. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa na ovom pitanju. Ovo što se tiče prikupljanja potpisa, naravno da sam razumio što vi govorite u vašoj ironiji, ne na Facebook-u, nego u medijima koji to prenose. Što se tiče ove druge teme, sastat ću se sa pomoćnicima, nadležna ministrica se bavi tom temom, riješit ćemo taj problem, osobno ću se s tim od ponedjeljka pozabaviti da ga riješimo. Vrlo jasno i točka. **Sladoljev, Marko (MOST)** Hvala. Pa evo gospodine predsjedniče drago mi je da ste nakon 3 mjeseca sad javno rekli da ćete ih primiti, oni će sutra imati prosvjed, evo možete to već sutra učiniti, samo se nadam da nećete nastaviti ignorirati hrvatske građane i što se tiče ovakvih inicijativa i što se tiče referendumske inicijative i što se tiče inicijativa reforme lokalne samouprave, kad jedanput izađete iz hrvatske politike, slobodno mogu reći da bi se vaša politika mogla nazvati nepodnošljiva lakoća ignoriranja hrvatskih građana.

poštovani ministre. Moje pitanje se odnosi na rad inspektora, carine i porezne uprave jer ne postupaju u skladu sa zakonom, a s time i poreznim obveznicima narušavaju pravo na podnošenje pravnog lijeka, a kao što znamo to je temeljno ljudsko pravo koje je zajamčeno Europskom konvencijom i Ustavnim zakonom RH. Stoga moje pitanje glasi: Da li je poreznom obvezniku povrijeđen Ustavom zajamčeno pravo na podnošenje pravnog lijeka ukoliko se tijekom poreznog nadzora pojavi sumnja da je porezni obveznik počinio prekršaj sukladno članku 62. stavku 2. općeg poreznog zakona, ako se poreznom obvezniku ne omogući podnošenje prigovora na zapisnik o poreznom nadzoru, a sve sukladno članku 126. stavku 3. općeg poreznog zakona? I drugo pitanje je može li porezno tijelo ili carinski službenik donijeti rješenje iz članka 124. stavka 1. općeg poreznog zakona postupajući protivno odredbi članka 123. općeg poreznog zakona? To se konstantno dešava u praksi, s time da sam izrazila nezadovoljstvo malih poduzetnika i obrtnika. Očekujem vaše pitanje i rješavanje ovog. Zdravka Marića. **Marić, Zdravko** Hvala lijepa poštovana uvažena zastupnice. Na ovu temu smo i između ostalog i prije komunicirali i u okviru vaših zastupničkih pitanja. Dakle kratak odgovor na prvi dio pitanja, dakle Ustav vrlo jasno kaže dakle zajamčeno pravo na pravni lijek, dakle bilo kakvo uskraćivanje takvog prava je u koliziji s Ustavom i tu je vrlo jednostavno i vrlo jasno za razgraničiti. Međutim u nastavku pitanja referirate se na pojedine članke općeg poreznog zakona. Dakle u tijeku poreznog nadzora, u tijeku nekog poreznog postupka sukladno članku 123. moguće da se pojavi sumnja da je počinjen prekršaj ili neko možda i kazneno djelo koje onda u tom slučaju zapravo znači da je dužnost, naravno tog tijela, poreznog tijela, obavijestiti i informirati i prenijeti naravno na nadležne službe na daljnje postupanje. Ali taj postupak ne ugrožava postojeći porezni postupak i oni se mogu voditi paralelno. I s tim u svezi zapravo vrlo jasno treba još jedanput ponoviti, jer postoji članak u općem poreznom zakonu koji vrlo jasno propisuje da svaki porezni obveznik ima pravo na pravni lijek, odnosno prigovor u smislu da ne može biti u roku kraćem od 5 dana, odnosno duljem od 20 dana. Što se tiče ovoga pitanja vezano za carinsku službu, carinska služba je u općem poreznom zakonu, kao i porezna služba kao i neki drugi prepoznata kao porezno tijelo i sukladno svim ovlastima koje su zapravo i dane u općem poreznom zakonu, između ostalog ima i mogućnost i pravo naravno donositi rješenja koja opet, ponavljam još jedanput, su na tragu i zakona, ali naravno i samog Ustava. Obzirom i na vrijeme koje imam još za odgovor mogu vam reći dakle da je namjera i općeg poreznog zakona i svih izmjena koje smo uveli u porezni sustav zapravo ipak da porezna uprava i sva tijela imaju jedan partnerski odnos i partnerski pristup prema poreznim obveznicima. I nebrojeno puta smo rekli da želimo veći naglasak staviti na prevenciju i edukaciju poreznih obveznika, pojednostavljivanje poreznih propisa i olakšati i poreznim obveznicima i poreznoj upravi, odnosno carinskoj službi, ali isto tako naravno postoje vrlo jasno definirane odredbe zakona kojih se moraju svi pridržavati i poštovati. Ove godine je provedeno negdje oko 12 000 nadzora, bilo porezne uprave, bilo carinske službe. Moram reći da u prosjeku oko 50% na provedenim mjerama su utvrđene nepravilnosti. Ali isto tako moram apostrofirati da ona krajnja mjera, a to je pečatiranje, odnosno zabrana rada je provedena uz svega u prosjeku nekih 3-4% od utvrđenih nepravilnosti. Zaista kao krajnja mjera se utvrđuje i ono što stalno apeliramo, od samog početka, od prvog kruga porezne reforme, da želimo naravno, taj partnerski odnos i da sigurno ne želimo, da se za neke bagatelne prekršaje imamo trenutno, jedan u medijskom prostoru i u javnosti, jedan slučaj za koji vjerujem da će biti i upita medija i javnosti i carinska služba će dati priopćenje na tu temu, pa ćemo između ostaloga i na toj temi, zapravo vidjeti, da porezne vlasti nastoje postupati upravo u skladu

jer u praksi je drugačija situacija. I nadam se i očekujem da će se riješiti to. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na pitanje broj 17. zastupnica Sanja Putica, pitanje postavlja potpredsjedniku Vlade, ministru obrane, Damiru Krstičeviću, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Potpredsjedniče Vlade i ministre obrane, prošli smo tjedan imali prigodu vidjeti i svjedočiti dvama novim projektima Ministarstva obrane. Prošli ste tjedan u četvrtak, u Puli, najavili da se postrojba hrvatske vojske vraća u Pulu i da će u tu svrhu Vlada darovati zemljište, vojnog letilišta u Puli i općini Ližnjan. Pitam to iz razloga, jer sam stanovnica Dubrovačko neretvanske županije, i sama sam neki dan u Pločama svjedočila tome, da se vojska vratila u Ploče i u otvaranju obnovljene vojarne koja se sada zove po 116. brigadi. Moje je pitanje, što ti projekti konkretno znače za građane tih tih mjesta i tih krajeva RH i na koji će način, zapravo oni djelovati na ta mjesta i na same stanovnike. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Pozdrav svim sabrskim zastupnicama i zastupnicima. Poštovani predsjedniče Sabora, predsjedniče Hrvatske vlade, kolege i kolegice ministri, kolegice i uvažena zastupnice Sanja, hvala puno na postavljenom pitanju. otvorili dva vrlo bitna, odnosno, zatvorili dva vrlo bitna projekta, a to je povratak Hrvatske vojske u Ploče. To je velika stvar, vratili smo hrvatsku vojsku na jug u Ploče, otvorili smo vojarnu, vojarna je 116. brigade, simbol pobjede na jugu Hrvatske. Došla je nova postrojba, nova sposobnost hrvatske vojske, to je satnija mornarička deseto pješaštva. Mi smo pomorska zemlja, prema tome, taj dolazak vojske na jug Hrvatske, je u funkciji sigurnosti, on je u funkciji, pomoći lokalnom stanovništvu i konkretno i gospodarski puno znači to je 160 radnih mjesta. Osim toga, na sjednici Vlade u Puli, donijeli smo odluku i o povratku vojske u Istri. Istra je dala ogroman doprinos u Domovinskom ratu, 119. Pulska, 154. Pazinska Pazinska brigada su se borili za slobodu Hrvatske. I mislim da je strateška stvar, vrlo bitna stvar povratak vojske u Pulu i to ćemo realizirati '19. i '20. g. tamo će biti smještene središte za …/Govornik se ne razumije./… zrakoplovne sustave. Zatim tu je i sjedište 4. pješačke pukovnije i kažem, opet taj povratak u funkciji sigurnosti, pomoći lokalnoj zajednici i opet, gospodarski radna mjesto 160 radnih mjesta u Istri. Vidjeli ste prije toga, ova Vlada da je vratila vojsku u Vukovar, zatim smo vratili vojsku u Sinj i krajem ove g. vraćamo vojsku u Varaždin. Sve je to, to je tih 5 projekata, sve je to u funkciji sigurnosti, u funkciji, da naši vojnici su bliže obiteljima, u funkciji pomoći lokalnoj zajednici, da možemo i brže, spremnije reagirati, kada naš narod ima potrebu za angažman vojske. Prema tome, ono što radimo, sustavno, ova Vlada jačamo sposobnosti hrvatske vojske i vidjeli ste da imamo sjajnu vojsku, vojnike, dočasnike, časnike, koji profesionalno izvršavaju svoje obaveze i ja još jednom i sa ovog mjesta čestitam im na tome i dalje ćemo nastaviti graditi sigurnost, graditi hrvatsku vojsku na ponos cijele Hrvatske i otvarati nove projekte, koji su isto u funkciji jačanja sposobnosti hrvatske vojske. Vidjeli ste i pobjedu proslavu u Oluji, Oluju, isto uz naše partnere, saveznike i to je to. Ono što radimo, osnažili smo odnos hrvatske vojske prema Domovinskom ratu, taj odnos prema narodu i evo, još jednom ,idemo dalje graditi hrvatsku vojsku. **Putica, Sanja (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče Vlade na ovom odgovoru. I evo, drago mi je da je nakon donošenja Zakona o domovinskoj sigurnosti u ovome Saboru, on dobiva i svoju implementaciju zapravo u praksi i hvala na odgovor kojim sam zadovoljna. Zahvaljujem idemo sada na pitanje broj 18. zastupnik Mihael Zmajlović, postavlja pitanje ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac. **Zmajlović, Mihael (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče, ministrice Žalac. U važem resoru naslijedili ste niz pripremljenih projekata, za koju su bili osigurana sredstva i još uvijek su osigurana kroz operativni program kohezija i konkurentnosti. konkurentnosti. Nedavno ste se pohvali sa 10 najuspješnijih hrvatskih projekata, ali ono što mene osobno zabrinjava, a to je pitanja i za ministra Ćorića, da među tim projektima zapravo nema gotovo niti jednog relevantnog i važnog projekta iz područja zaštite okoliša. Ono što dodatno zabrinjava da kada pogledate izvršenje proračuna na pola godine, dakle ove godine, realizacija na toj stavci je tek 13%. Osigurano je dakle i planirano gotovo milijarda kuna realizacije projekata iz područja zaštite okoliša, energetske učinkovitosti, a realizacija tek na 13%. Postavljam Vam pitanje, kako je moguće i kako mislite realizirati ta sredstva jer to nije samo pitanje ekonomske, gospodarske aktivnosti nego je pitanje i realizacije određenih ciljeva za koje smo se obvezali. obvezali. Količine otpada koje se odlažu na odlagališta rastu, umjesto da se smanjuju. Centri za gospodarenje otpada se ne grade, cijene građevinskih radova rastu, razumije./... na temelju kojih su planirani projekti zastaruju, ponovno se investira u novu dokumentaciju, u nove studije, a zapravo realizacije novih natječaja nema. U vodnom gospodarstvu nitko se ne usuđuje raspisati natječaj zbog toga što apsolutno i Ministarstvo regionalnog razvoja i zaštite okoliša nije koordinirano, nije pripremljeno da takve projekte provodi i da stane u realizaciju. .../Upadica Predsjednik: Hvala vam./... Novac

Uvaženi zastupniče Zmajlović, poštovani saborski zastupnici, predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjedniče Vlade, kolegice i kolege potpredsjednici i ministri. Evo, hvala Vam na tom vašem pitanju. Govorimo o prioritetnoj .../Govornik se u kojem imamo dakle specifične ciljeve koji se odnose i na otpad i na zaštitu okoliša i na dakle, energetsku učinkovitost dijelom, ali dakako i na dakle dakle vodno gospodarstvo. Ja moram reći da lokacija od 475 milijuna eura kad govorimo o otpadu govori u prilog tome da je 30% alokacije ugovoreno projekata, da imamo isto tako preostali iznos alokacije od 340 dakle milijuna eura. Ovo je razlika između ukupne alokacije vrijednosti ugovorenih dakle projekata na raspolaganju. Ono što moram reći, a ide u prilog dakle, ovoj prioritetnoj osi u kojoj je neminovno, moram reći da ima problema određenih duboko smo svjesni tih istih problema i kolega Ćorić i ja obzirom da smo upravljačko tijelo, a oni dakle, posredničko tijelo razine 1, tu su u strukturi i Hrvatske vode i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Međutim, moram reći da je do sada odobreno 8 poziva za dostavu projektnih prijedloga, a za 5 je potpisan ugovor o dodjeli bezpovratnih sredstava dakle, izravne dodjele, pa ću nabrojiti. To je Centar za gospodarenje otpadom Bikarac, Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje, oprema za CGO Marišćina, sanacija crne točke Sovjak, izrada dokumentacije za CGO Šagulje, Orlovnjak i Zagreb. Tri su poziva još uvijek u postupku, traje zaprimanje dakle prijava. Kad govorimo o sanaciji i zatvaranju odlagališta neopasnog otpada, do sada su potpisana 4 ugovora, građenje reciklažnih dvorišta, provedba programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom itd. Ono što svakako treba reći za nove projekte, a to je da su spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada u pripremi, izgradnja sortirnica za odvojeno prikupljeni otpad i kompostane, postrojenja za biološku obradu bio otpada, izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom Lećevica u Splitsko-dalmatinskoj županiji, izgradnja regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica za 4 županije sjeverozapadne Hrvatske, izgradnja županijskog CGO Babina Gora u Karlovačkoj županiji, CGO Lučino Razdolje, nabavka vozila i opreme, izgradnja postrojenja za recikliranje i ostali manji projekti u sektoru Također, sanacija odlagališta Karepovac, ograničeni poziv za retroaktivno korištenje sredstava u Splitsko-dalmatinskoj županiji i novi poziv za sanaciju odlagališta. Moram priznati da u trenutku kad govorimo o ovakvim projektima, a vuku sredstva iz kohezijskog fonda dakle EU, možemo se vratiti malo i nazad, možemo se vratiti nekakvih 10 godina nazad, ja bih to tako rekla, od samog plana gospodarenja otpadom, silnih mijenjanja i kad ste vi bili ministar, pa poslije vas ministar Dobrović itd., rasprave o sustavu upravljanja kontrole europskim fondovima u kojima sam upravo ja htjela i promijeniti sustav da malo bude bolji, brži itd., onda se uvijek vratimo na ono kako bi se nekada onda krivilo u određenom trenutku dakle ovu Vladu. Mi smo učinili sve napore da podignemo razinu ugovorenosti sredstva otkad smo ih zatekli s 9%, na 53%, trenutno 75%, alokacija od 10,7 milijardi kuna smo raspisali javnih poziva, ovi projekti, naravno da kad tako dugo godina traju i pripremaju se ne mogu se naravno onda napraviti onako kako su se trebali prvotno isplanirati. Znači, ono što u svakom slučaju trebam reći je da jako puno se radi .../Upadica Predsjednik: Hvala vam./...

Evo, izrazit ću nezadovoljstvo odgovorom na pitanje iz razloga što činjenica da se puno radi ne govori o realizaciji. Ja sam govorio o tome da realizacija da na prvih 6 mjeseci imamo tek 13% realiziranih sredstava i upravo je i problem u samoj realizaciji. Ne sama činjenica da ste ugovorili ili da radite na ugovaranju i pripremi dokumentacije. Ovdje je ključan problem u realizaciji i nemoguće je da više dalje možemo imati povjerenja da će se ispoštivati rokovi za koje smo se obvezali i već je gotovo sigurno da ćemo iz područja gospodarenja otpadom nažalost morati plaćati penale. Dakle, mislim da je izostala tu međuresorna suradnja, jedan ozbiljan akcijski plan kako ove projekte i kako osigurati između ostalog i građanima da konzumiraju ta sredstava a ne samo dakle ova što su pitanja, vezano uz same pojedine resore. Hvala lijepa. Evo sada onda idemo 19. pitanje, zastupnik Gordana Maras pitanje postavlja predsjedniku Vlade, Andreju Plenkoviću. Izvolite. **Maras, Gordan Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče Vlade moje pitanje ide vama. Nažalost Hrvatsku pretvarate u zemlju gdje sve manje ljudi želi živjeti. Uz vaše teške uzdahe bili oni ovakvi ili onakvi, to je činjenica, morate se samnom složiti preko 100 tisuća ljudi je napustilo Hrvatsku. Ne vidi tu vašu krasnu, divnu politiku, vaše napore koje radite reforme, nitko te ne osjeća ali osjeća da se pretvara zemlja u mjesto gdje ne žele živjeti što ja smatram da je najveća odgovornost vašeg nerada. evo tu vas mogu i podržati opravdano odgovorili braniteljima i gospodinu Culeju da ćete vi birati vaše koalicijske partnere i da nemate ništa protiv da vas kolega Pupovac i dalje podržava i mislim da je to korektno. Ali uz to izabrali ste i druge partnere. Primjerice u Zagrebu, odnosno stup vaše koalicije, vaše vlasti je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Bez njega nema ni Andreja Plenkovića kao premijera RH. Kolega Milan Bandić u svojem klubu uredno financira zastupnike koji čine taj klub a nisu izabrani sa njegove liste novcem građana grada Zagreba ste i vi stanovnik, vi uplaćujete u prirez a gospodin gradonačelnik tim novcem financira zastupnike koji su njemu u klub došli i na neki način održavaju vas na vlasti. Za mene je to na granici političke korupcije gospodine Plenkoviću. A on, gradonačelnik Milan Bandić, fini gospodin, to smo čuli proteklih tjedana vas podržava i vi ste za njega najbolji premijer kojeg Hrvatska može imati. Mene zanima jeste li vi ponosni na svoga druga Milana Bandića, da li podržavate takav način političkog rada i da li ćete i dalje ruku pod ruku sa gradonačelnikom grada Zagreba koji se ponaša po meni na granici političke korupcije? Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Poštovani zastupniče Maras, hvala vam lijepa na vašem pitanju. I ja vam čestitam na izboru za predsjednika Gradske organizacije SDP-a Zagreba. Pažljivo slušajući ovo što ste vi mene pitali meni se čini da ste se vi zabunili za forum u kojem ste trebali postaviti vaše pitanje. Ovo je pitanje ne za Hrvatski sabor, nego pitanje tu, za drugi dio Markovoga trga, Ćirilometodsku, Gradsku skupštinu. Ja mislim da biste vi trebali takva pitanja postavljati u Gradskoj skupštini. Tamo vam dolazi gradonačelnik, lijepo, redovito jednom mjesečno zasjeda, evo Andrija, predsjednik skupštine je tu. Ja molim našega predsjednika Gradske skupštine da jednu posebnu točku namijeni za ovakav žanr pitanja. Ne znam u kojem ste točno žanru SDP-a, to se kod vas toliko brzo mijenja, koja struja je za koga, gdje se nalazi, tajno, ne tajno, javno, polu javno, tko s kime i kako. Meni je jednostavno to teško pratiti. Ja vas volim i ja vas jako pratim. Ali ovo sad, više ja nisam siguran a imam dojam da i veći dio javnosti nije siguran. Tako da u smislu aktivne legitimacije, pasivne legitimacije, molim Joška, evo kolegu pravnika koji daje širokopojasne intervjue da kolegi Marasu malo objasni u kojem forumu se što pita. Pa ovo vi pitajte lijepo u Gradskoj skupštini, tamo raspravljajte o tome kako najedanput neki vaši potpredsjednici odlaze iz kluba SDP-a. Jesu li oni možda nezadovoljni? Jesu li nesretni što ste vi postali predsjednik gradske organizacije, to je pravo pitanje. Pustite vi druge stranke, vi vodite računa o svojima, sada kada ste dobili mandat. Šta se vas tiče, šta se vas tiče druga stranka? Druga stranka ima svoj život. Druga stranka ima svoj život. A ja ću s guštom nastojati identificirati u koji žanr ovih frakcija SDP-a spada Gordan Maras. Ja pokušavam shvatiti ali nije jasno na prvu, ne vidi ste. Toliko ste se uskomešali i iskomplicirali, jedan s ovim, s onim, izlazi, ne izlazi, teško je. To je jedan labirint. Mi bi mogli jednu igricu napraviti na kompjutoru da shvatimo tko je s kim. Ali nije lako, nije lako, evo. Meni to stvarno nije lako. Ja ću se konzultirati sa mojim kolegama iz gradskoga HDZ-a da mi malo dekriptiraju, dešifriraju tko je tu s kim najjači i najbliži. A posebno tko još može otići kod Milana što se tiče SDP-a u Zagrebu. To sada mene interesira. E, evo vidiš i Pernaru je zabavno, gledaj. Znači to je sada glavno pitanje. Jer nije sad pitanje ponosa, pitanje je koliko će taj klub narasti i od koga. A vi meni djelujete kao jedan rezervoar vijećnika koji samo što se ne iskoristi. Meni to tako izgleda. Kada se već igramo Gradske skupštine. Znači vi kao novi predsjednik SDP-a Grada Zagreba morate puno raditi da dobro prepoznate tko je za vas, tko nije. To nije lako, to nije lako Gordane, to je osnovna zadaća. I meni je drago da za razliku od prije se vi bavite sa vašim novim temama a to su gradske teme. mjesto nije Hrvatski sabor nego Gradska skupština. I ja ću sa zadovoljstvom zamoliti Andriju Mikulića jednu posebnu točku za Gordana Marasa pripremi sukladno ovoj pitalici. Je li to Gordane OK? Zahvaljujem. Zašto je, kolega Andrej Plenković, zašto je tako teško reći da ste ponosni na gradonačelnika Bandića, da je on vaš drug, da vas drži za ruku i da vas drži na vlasti i da vaša vlast i Vlada proizlazi iz njegovog ponašanja što svi u Hrvatskoj vide, što svi znaju, zašto je to tako teško priznati? Ne spadate valjda Andrej u one ljude koji će skrenuti pogled kad vide da je nešto krivo i reć ne, mene se to ne tiče, glavno da je meni u redu. Vi se možete smijat koliko hoćete, to je vama smiješno? Ali Andrej da li je u redu to da netko troši javni novac da bi skupljao zastupnike, da bi onda podržavao vas? Pa ja bih vas cijenio Andrej da kažete ne, ja to neću, meni to nije prihvatljivo, ja želim drugačiju Hrvatsku, ne želim močvaru, kaljužu, netransparentnost, korupciju, recite to, ohrabrite se. Možda postanete predsjednik komisije Andrej, možda vas prepoznaju. Ali ne možete tako Andrej, ljudi odlaze zbog vas, vi ste svjetionik po kojem se ljudi ponašaju. Ako Andrej svijetli kao Milan Bandić onda ljudi odlaze iz Hrvatske, ako premijer RH kaže to je neprihvatljivo ponašanje, onda ljudi vide ovdje ima šanse. Problem je gospodine Plenković ne u onome koji koristi situaciju, kao što to radi gradonačelnik grada Zagreba, nego onaj koji to podržava i koji to dozvoljava, a to ste vi. Vi ćete uz te koruptivne, na granici korupcije radnje opstati kao premijer, ali to vam vjerujte mi nije na čast. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sad na pitanje broj 20. Zastupnica Željka Josić pitanje postavlja ministru zdravstva Milanu Kujundžiću, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče Vlade, ministrice i ministri u Vladi. Poštovani kolega Kujundžić, ovih dana radovi su u mojoj Sisačkoj bolnici u punom jeku za koje većina sredstava osigurana iz bespovratnih sredstava fondova EU. Naravno kad se izgrade objekti za dnevnu bolnicu i objedinjeni hitni bolnički prijem trebat će nam i oprema. Mi smo svjedoci da je zadnjih mjeseci ostvarena velika investicija iz Europskih fondova za nabavku medicinske opreme. Ono što smo vidjeli prije nekoliko dana, 9 zdravstvenih ustanova dobilo je vrlo vrijedne uređaje magnetske rezonance. Među tim ustanovama su i opće bolnice, ja vjerujem da ćemo i mi kao bolnica isto dobit jedan takav vrhunski uređaj. A moje pitanje vama je koja je očekivana korist od ove nabavljene opreme? Poštovana zastupnice i doktorice Josić. Svi smo svjedoci zapravo da u zadnje 2 godine događaju se vrlo ozbiljni pomaci u hrvatskom zdravstvenom sustavu glede opreme i glede izgrađivanja bolnice, dakle ova vlada je krenula s programom ne pričati, nego povlačiti novce, raditi, nabavljati opremu i usmjeravati je prema potrebama, a brojne su potrebe u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Dakle diljem Hrvatske u svim bolnicama uređuju se objedinjeni hitni prijemi i dnevne bolnice, što su dva osnovna smjera, o jednome sam govorio, sa funkcionalnim spajanjem županijske hitne …/Govornik se ne razumije./… hitnog koncesionara, odnosno domova zdravlja poboljšat će se hitna zdravstvena zaštita. A s druge strane opremanje dnevnih bolnica, povećava se učinkovitost liječenja i smanjuje se broj ležanja u bolnicama. bolnicama. Oni koji nosaju ovdje transparente i koji ogovaraju ovaj zdravstveni sustav, ono što je rekao više puta, uglavnom su ljudi koji ne znaju, čiji doprinos hrvatskom zdravstvenom sustavu je minoran i koji se ni danas ne bi usudili ući u bilo koju hitnu. hitnu. Njima ću nacrtati sljedeći put jedan transparent tako da oni mogu razumjeti jer očito neke stvari ne razumiju. Oni ne razumiju zašto smo nabavili sada i magnetske rezonance, ne samo kliničkim bolnicama, nego i dvjema županijskim bolnicama, Zadru i Varaždin. Oni ne razumiju da potičemo zapravo one koji znaju raditi, imaju rezultate rada, imaju izvršenost. Isto tako bojim se da oni ne razumiju što znače aparati za koronarografiju i aparati angiografiju. Ovdje gledam jednoga našega kolegu koji je danas ovdje s nama, a da u Splitu nije se mogla napraviti embolektomija tog trena i izvući ugrušak iz krvne žile u mozgu on bi bio, ili na onome svijetu, ili bi bio teški invalid, nepokretan, u krevetu ili u kolicima. Dakle s nabavkom opreme učinit ćemo to da ćemo poboljšati mrežu gdje će svi Hrvati diljem Hrvatske u roku 2 sata moći dobiti i stent u srce i tako ne umrijeti od infarkta srčanoga i moći će im biti učinjena invazivna angiografija i na taj način izvađen tromb iz mozga i neće ostati teški invalidi. Ali nismo zaboravili naravno ni onkološke bolesnike sa nabavkom akceleratora. Linearnih prvenstveno na Rebru kao vodećoj našoj kući i nećemo stati. Dakle mi nastavljamo, sada smo u Istri, ja sam u Istri rekao jednu istinu, Istranima je najbolje kad je na vlasti HDZ. Naime HDZ 2011. donosi odluku da se gradi nova bolnica u Puli, dakle postoje ovi ovdje koji negdje sjede i pričaju i brinu o pacijentima na Kvarneru i nisu napravili ništa, bili su na vlasti 4 godina, a ova Vlada je osigurala od 100 milijuna eura da bi se gradile bolnica u Rijeci i sada već skoro završila bolnica u Puli. Dakle ja mislim da je dosta hrvatskom narodu onih koji pričaju, a ne rade i nisu radili nikada ništa. Hrvatskom narodu trebaju vlade koje će imati rezultate. I na tome tragu ćemo nastaviti graditi, počeo sam sa Istrom, napravit ćemo i dnevnu bolnicu u sjevernoj Istri jer je to ispravak nepravde prema tome djelu stanovništva. Sve ćemo to osigurati iz EU fondova i mislim da na tragu toga ova Vlada će ostaviti iza sebe uređeno i razvijeno zdravstvo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Idemo dalje, sada je na redu zastupnik, pardon, odgovor zastupnice Josić, izvolite. **Josić, Zahvaljujem ministre. Meni je iznimno drago kao zdravstvenom djelatniku da se u naše zdravstvo ulaže pogotovo mi je drago da se ulaže u opremu jer smo svjesni da je ona u velikoj većini bolnica dotrajala. Naravno i zgrade bolničke su nekim bolnicama katastrofalne što mogu potvrditi da je tako i u mojoj općoj bolnici. Vjerujem kako će se ovim ulaganjima omogućiti kvalitetniji rad zdravstvenom osoblju i liječnicima i tehničarima i sestrama a da će time i usluga koja ide prema krajnjem korisniku, prema pacijentu biti kvalitetnija a isto tako vjerujem da ćemo na ovaj način omogućiti našim kolegama da ne odlaze iz Hrvatske već da mogu na kvalitetnoj opremi ostati radit i bit zadovoljni i u našim malim bolnicama i u kliničkim bolnicama i u KBC-ima u našoj RH. Hvala. Idemo dalje. 21. pitanje zastupnik Domagoj Hajduković postavlja predsjedniku Vlade, izvolite. **Hajduković, Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, intenzivno već više od godinu dana pratimo tešku situaciju u Croatia Airlines. Osim što zaposlenici odlaze, prelaze u druge kompanije, letovi kasne, otkazuju se, aparati nisu u najboljem stanju, to sve prate loši financijski problemi naše nacionalne avio-kompanije sada već višegodišnje neimenovanje uprave, nepotpisivanje kolektivnog ugovora. Ti isti radnici čak odlukom, sukladno odluci suda nemaju svoje pravo izraziti svoje nezadovoljstvo niti štrajkom jer kakti' nisu u dobroj namjeri pregovarali. Također, svaki dan možete vidjeti posebice tijekom turističke sezone i nezadovoljstvo putnika Croatie Airlines. Baš zbog ovoga što sam govorio. Kašnjenja, otkazivanja letova itd., Početkom godine postavio sam pisano pitanje ministru Butkoviću upravo o ovom, što Vlada namjerava učiniti da se osigura nesmetano poslovanje tvrtke, posebno u turističkoj sezoni a sa turističkim rezultatima se svi volimo dičiti? Dobio sam odgovor nakon više mjeseci jedan vrlo prazan, čak ne bi rekao ni birokratski odgovor bez ičeg konkretnog u njemu. Moram priznati da me to ljuti ne kao samo saborskog zastupnika već i kao građanina ove države, kao putnika Croatie Airlines, kao čovjeka kojemu je stalo da naša nacionalna avio-kompanija posluje dobro i želim u prvi plan staviti obitelji koje ovise o prihodu, ljudi koji rade u Croatia Airlines. Ono moje pitanje je vama, dakle sada molim vas konkretno, što Vlada čini da se pomogne Croatia Airlines u ovom situaciji? **Jandroković, Gordan Hvala lijepa gospodinu Hajdukoviću. Ministar Butković kao nadležni ministar vam je odgovorio, vodi računa. Ono isto tako o čemu država treba voditi računa da naš nacionalni avio-prijevoznik ispuni svoju ulogu u ja ću sada koristiti termin turističkoj aktivnosti a ne turističkoj sezoni koja je toliko produljena da kada se agregatno vide rezultati, tada se vidi i da je poslovanje Croatie Airlinesa u smislu prihoda broja putnika, svega onoga što obilježava ovakve turističke uspjehe zemlje, ključno. Nema po meni neke logike da kada je intenzitet putovanja najviši, kad su prihodi pred vama da se tada ne radi. To nema baš neke logike. Nađite neki hotel na Jadranu, nađite restoran ili bilo koga drugoga tko će u sezoni reći e baš sad neću. Nema to smisla. Međutim, odluke koje su tu donesene u vezi ovoga štrajka na koji ste se vi referirali su donesene od strane suda. Sud je donio te odluke. Sud. Vrlo važno, treba poštovani ono što sud donese. Što se tiče dugoročne održivosti Croatie Airlinesa, tu ministarstvo i sama kompanija a upravu u ovom trenutku predstavlja gospodin Bajić, radi na rješenjima koji će poslovanje kompanije pa eventualno i uz nekog strateškog partnera, učiniti još učinkovitije. To je bit i to je cilj. Ali ona će raditi unatoč svim preprekama koje se pred nju postave. I bilokojim interesnim lobijima koji su tu angažirani. To je poruka. Domagoj (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Nisam dakle komentirao odluku suda, pitao sam što će Vlada napraviti. Dobio sam odgovor koji mi je dao ministar Butković. Radimo na rješenjima, a koja su to rješenja, ja vas pitam, predsjedniče Vlade? Naravno, ministar Butković je resorni ministar ali vi ste najodgovorniji čovjek i sad vi meni recite, ne ja kao zastupnik kako da ja budem zadovoljan ovim odgovorom, kako da radnici Croatie Airlinesa budu zadovoljni ovim odgovorom? Kako da putnici Croatie Airlines budu zadovoljni ovim odgovorom? Kako da hrvatska javnost bude zadovoljna ovim odgovorom? Kako građani mogu biti zadovoljni vašim stavom radimo na rješenjima? Svaka čast ako radite, ali ja ih ne vidim. Di su ta rješenja? Pokušao sam biti konkretan i jasan, bavio sam se sadržaje, nisam se bavio ispraznom retorikom kao što si me sada čuo, rastužuje me vaš stav odnosno rastužuje me vaša ambivalentnost prema ovom problemu. Ali ja vam poručujem sa ovog mjesta, ja vam neću kao zastupnik stati, zasipat ću vas pitanjima, ako treba, svaki tjedan ću vam pisati novo pitanje, pa d vidimo dokle ih možete ignorirati. 6 mj. kao što me ministar ignorira, neću stati. Vaša je odgovornost predsjedniče Vlade, vaša je odgovornost, ja ću vas na to stalno podsjećati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada je na redu zastupnik Marko Šimić. On pitanje postavlja ministru pravosuđa Draženu Bošnjakoviću. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Predsjedniče Vlade RH sa suradnicima, poštovani ministre Bošnjaković. Moje pitanje tiče se Ovršnog zakona. Prije ljeta prezentirali ste novi nacrt Prijedloga Zakona i smatram da je zbog ove ljetne stanke, zbog godišnjih odmora bilo premalo dakle ozbiljnih medijskih natpisa i premalo ozbiljnog govora o novom Prijedlogu Ovršnog zakona. Mnoge vlade ranije hvalile su se da će i najavljivale da će donijeti ovršni zakon koji će biti pravičniji, koji će smanjiti troškove i zaista u ovom prostoru od 2 mjeseca čuli smo o ovome dosta. Čuli smo mnogo kritika, no mene evo, kao i širu javnost zanima u kojem smjeru ide ovaj novi koncept ovrhe. Zanimaju me, kao i širu javnost koje novine ovim Zakonom se uvode i hoće li doći do smanjenja troškova, kamata, odnosno koliko će iznositi troškovi prema novom Ovršnom zakonu. **Jandroković, Hvala lijepa predsjedniče. Poštovani zastupniče Šimić. I hrvatska Vlada i Ministarstvo pravosuđa poduzeli smo cijeli niz mjera i za naše građane koji su blokirani, a i radili smo zaista na izradi novog Ovršnog zakona. Cijeli ovaj paket, ako mogu reći i mjera za blokirane daje rezultate koji su vidljivi. Podsjetit ću samo da je glavnica svih onih potraživanja bila 42 milijarde kuna po blokiranim računima. Danas je to nekakvih 18 milijardi, dakle i više nego je prepolovljeno. Broj naših blokiranih građana svaki dan je sve manji jer ove vladine mjere koje je Vlada poduzela slijede i grad Zagreb i drugi gradovi, slijede i teleoperateri i svakim danom zapravo broj blokiranih građana je manji. Međutim, ono što smo mi obećali, da ćemo pristupiti izradi jednog novog cjelovitog Ovršnog zakona, smo i ispunili. Mi smo evo, prije ljetne stanke upravo predstavili novi Ovršni zakon, njegov prvi radni tekst i dali smo ga zapravo u raspravu. Održali smo jedan okrugli stol i očekujemo i onu daljnju raspravu koja će ići onim redovnim tijekom i redovnom procedurom, pa nakon toga završiti na Vladi. Poslije Vlade prvo čitanje ovdje u Saboru za koje ja vjerujem da ćemo provesti do kraja ove godine, a početkom slijedeće mislim da ćemo ga donest. Ovršnog zakona je zapravo da bi ono što smo i rekli, postupak je trenutno poprilično disperziran, razna tijela provode ovrhu. Mi smo ovim novim zakonom zamislili da centar ovrhe bude ponovno na sudu. Da bude ponovno na sudu i drugo načelo koje želimo zapravo ostvariti, koje smo obećavali, a to je da troškovi ovrhe budu bitno manji. Postupak ćemo u mnogome digitalizirati, propisat ćemo obrasce, propisat ćemo komunikaciju dakle, elektroničkim putem sa sudom i to će samo po sebi dovesti dovesti do ušteda. Dakle, neće više netko moći naplatit ne znam koliko tisuća kuna za sastav prijedloga za ovrhu kada će on zapravo ne ga sastavljat, nego će popunjavat obrazac koji ćemo mi donijeti. Imali smo jedan problem i zapravo još ga uvijek imamo, a to je Odluka suda EU koja kaže da ova rješenja o ovrsi koja donose naši javni bilježnici, da to nije zadovoljavajuće jer naprosto po njihovim pravilima javne bilježnike zapravo europska uredba ne tretira kao pravosudno tijelo. Na taj način kako smo koncipirali novi Ovršni zakon, sva rješenja donositi će naši sudovi, a ove pozicije i ove uloge i financijske agencije i javnih bilježnika redefinirali smo i javne bilježnike ćemo tretirati kao povjerenike suda. Jer ako bismo sve sada ponovno vratili na sud, doveli bismo do novih zapravo velikih zaostataka, velikog broja predmeta i zato bilježnike ćemo zadržati, ali u jednoj potpuno drugačijoj funkciji nego što je to Oni će biti povjerenici suda, oni će zapravo pripremati dokumentaciju, sud će izvršiti nadzor i nakon donositi će rješenja. Mi ovim zakonom također itekako vodimo brigu i gledamo o onim nekim slabim točkama koje su to danas. Još ćemo jače zaštiti nekretninu jer smatramo da nekretnina tek u izuzetnim situacijama može biti ovaj predmet ovrhe, pa ćemo i onu granicu, takav je prijedlog koji smo rekli da se ne može ovršiti nekretnina za potraživanje manje od 20 tisuća kuna, sada naše je prijedlog da to dignemo na 40. Pored toga, cijeli jedan niz primanja, kao što su dnevnice, kao što su naknade za terenski dodatak, kao što je božićnica, regres i to želimo kao prihode osloboditi zapravo od ovrhe. Tako da, biti ćemo u prilici svi zajedno raditi na tom Zakonu i sve dobre prijedloge koje budemo vidjeli .../Upadica Šimić, izvolite. **Šimić, Marko (HDZ)** Zahvaljujem na odgovoru i zaista vjerujem da će novi Ovršni zakon riješiti mnoge od problema koji je aktualni Ovršni zakon pokazao za vrijeme svoje konzumacije, posebno u stavljanju u ravnopravan odnos subjekata u postupku, smanjenje troškova po ovršenika i ubrzanje i pojednostavljenje postupka. No, htio bih iskoristiti i priliku i zahvaliti Vladi RH, posebno ministarstvima graditeljstva i Ministarstvu pravosuđa koji su jučer posjetili Slavonski Brod i tamo donijeli ugovor dakle i energetskoj obnovi zgrade općinskog suda. To nije nekakva visoka vrijednost projekta, ali je za nas brođane izuzetno to veliki projekt, to je 8 milijuna kuna koje će doći u naš grad, obnoviti će se zgrada suda i napokon će taj sud izgledati kao institucija RH, napokon napokon će ti ljudi u tom sudu dakle i prema van pokazati pravo lice i način na koji oni rade i građanima će dakle takav sud, obnovljeni sud zaista biti na ponos. Evo, hvala lijepa. Idemo dalje. Zastupnik Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskog sabora pitanje postavlja ministru hrvatskih branitelja Tomi Medvedu. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani gospodine ministre. Imao sam prigodu u Zagrebu vidjeti neke od lokacija na kojima je nedavno provedeno terensko istraživanje i ekshumacija posmrtnih ostataka nevinih žrtava koje su komunisti pobili nakon završetka 2. svjetskog rata. Kako sam osobno involviran u rad udruge Macelj, upoznat sam s ovom problematikom, te svim razlozima zbog koji je svojedobno se iniciralo osnivanja ureda za pronalaženje obilježavanje i održavanja grobova žrtava komunističkog zločina nakon 2.sv.rata. Njega je SDP-ova vlada usprkos brojnim prosvjedima pripojila Ministarstvu hrvatskih branitelja. Nažalost u tom trenutku na neko vrijeme, su gotovo sve aktivnosti, na otkrivanje grobišta i ekshumaciji žrtava zamrle. Veseli me činjenica da je ova važna tema opet u fokusu rada Ministarstva hrvatskih branitelja od kada ste mu vi na čelu. Dobro je da imamo i prve konkretne rezultate, jer narod, koji ne poznaje i zaboravlja svoju prošlost, osuđen da ju ponavlja. Nevine žrtve o kojima se pola stoljeća nije smjelo niti govoriti, a njihovi najbliži, nikada nisu doznali za njihovu sudbinu, ni gdje im leže kosti, imaju pravo, biti dostojno pokopane i da Hrvatska konačno dostojno obilježi mjesta njihova stradanja. Molim vas, da mi odgovorite, od kada ste vi na čelu Ministarstva, koje su sve aktivnosti s time u svezi provedene, koje su lokacije pregledane, koliki je do sada broj otkrivenih žrtava, te koji su vaši daljnji planovi s time u svezi? **Jandroković, lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Uvaženi gospodine zastupniče Reiner, hvala vam na vašemu pitanju. Ministarstvo hrvatskih branitelja se uz sustavno rješavanje slučajeva nestalih osoba u Domovinskom ratu, bavi istraživanjem i uređenjem groblja, žrtava 2.sv. rata i poslijeratnog razdoblja, a u skladu sa Zakonom o istraživanja, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava 2.sv. rata i poslijeratnog razdoblja. To podrazumijeva sve faze postupka, od zaprimanja inicijalnih informacija o mogućoj lokaciji pojedinačne ili masovne grobnice preko prikupljanja dodatnih saznanja i dokumentacije, provedbe terenskih izvida, probnih iskapanja ekshumacija, pa do pokopa posmrtnih ostataka, te obilježavanja mjesta masovnih grobnica. U zadnje 2 g. značajno je unaprijeđena metodologija rada, a time i uspješnost i rezultati zbog povećanja, ciljanih, educiranih ljudskih kapaciteta i neophodne tehnologije. Ukupan broj prijavljenih lokacija, mogućih masovnih i pojedinačnih grobnica, iz razdoblja 2.sv. rata ili poslijeratnog razdoblja je 936. Od toga je od 21. ožujka 2016. zaprimljena 651 prijava alokacije, što upućuje na primjetan pozitivan rast prijavljenih lokacija u mandatu ove Vlade. U tom razdoblju organizirali smo, koordinirali i proveli 269 terenskih izvida te 25 probnih iskapanja na području 6 županija i u Gradu Zagrebu. Provedene su 51 ekshumacije na području 11 županija u Gradu Zagrebu, te je ukupno ekshumirano 776 osoba. Sahranjeno je 396 osoba. Posebno smo intenzivirali aktivnosti na više lokacija na području Grada Zagreba. Na lokaciji Gračani, gdje je obrađeno 7 lokacija ekshumirano je 295 posmrtnih ostataka. Na lokaciji u Savskoj, pored škole, u prvoj fazi ekshumirani su posmrtni ostaci 25 osoba. Druga faza je u planu za sljedeće razdoblje. Na lokaciji Tuškanac, u prvoj fazi, ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 24 osobe. U nastavku radova, do sada su vidljivi posmrtni ostaci najmanje 48 osoba. Isto tako na lokaciji Jelenovac u prvoj fazi ekshumirani su posmrtni ostaci najmanje 25 osoba, a druga faza je u planu za sljedeće razdoblje. Ovo su pokazatelji da predano radimo na svim fazama postupka, od zaprimanja informacija, pa sve do dostojnog pokopa pronađenih žrtava i obilježavanja mjesta masovnih grobnica. Hvala lijepo. Zahvaljujem vam na odgovoru, a posebno na tome što ste opet intenzivno započeli sa pronalaženjem i ekshumacijom onih koji su komunisti pobili nakon završetku 2.sv. rata. Naime, nema te ideologije, niti politike koja bi mogla opravdati ubijanje bez suda zarobljenih i razoružanih vojnika, a kamo li djece, žene i staraca, svećenika, časnih sestara, koji su masovno ubijani i potajno zakapani ili bacani u jame bez dna. To je naprosto bio i ostao strašan zločin. Iako to nažalost, žrtve ne može i neće oživjeti, te iako su njihove ubojice prošli potpuno nekažnjeno i dapače, desetljećima uživali u blagodatima otetim od onih koji su pobili, kao nagradu dobivali ugledne položaje velike plaće i mirovine, a danas su već i ti zločinci uglavnom pokojni, obitelji, djece i unuci ubijenih moraju doznati, gdje leže posmrtni ostaci njihovih najbližih i tek kada ti ostaci budu dostojno pokopani i grobovi obilježeni, ubijeni i njihove obitelji će naći svoj mir. Naša je obveza učiniti sve da se te žrtve ne prepuste povijesnom zaboravu, a njihova imena budu trajno pohranjena u nacionalnom pamćenju, kada već njihove ubojice, nije stigla zaslužena kazna. Zato vas molim i potičem da nastavite još intenzivnije, sa ovim što ste uspješno počeli raditi u proteklom razdoblju. Idemo sada na 24. pitanje, zastupnika Andrija Mikulić, pitanje postavlja ministru gospodarstva, poduzetništva i obrta, Darku Horvata, izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane potpredsjednice i potpredsjednici Vlade RH, kao ministrici i ministri, te poštovane kolegice i kolege zastupnici. Imam pitanje za ministra Horvata, dakle, danas više od 300 milijuna Europljana, svakodnevno se služi internetom. Konstantno se bilježi rast broja oblika, u kojem digitalne tehnologije ulaze u naš život, kako u privatni, tako i u poslovne aktivnosti. Užurbana svakodnevnica posebno ističe prednost digitalnih tehnologija a to je da one omogućavaju brz i učinkovit pristup raznovrsnim uslugama. Poštovani ministre, na koji način hrvatsko gospodarstvo prati te trendove i uvodi li se digitalna usluga ili digitalne usluge da li se uvode koje bi poduzetnicima olakšale poslovanje? **Jandroković, Hvala lijepa poštovani zastupniče na postavljenom pitanju. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane saborske zastupnice i zastupnici, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, kolege ministrice i ministri. Ministarstvo gospodarstva sustavno godinama već radi na, kroz akcijske planove na ukidanju administrativnih barijera na način da one papirološke administrativne postupke pretvara u elektronički provedive digitalne postupke. Pa je tako u akcijskom planu iz 2017. godine uvedeno 60 takvih mjera u 2018. mi mi završavamo akcijski plan gdje će '98. takvih mjera biti u fazi provođenja. I time smatramo da ćemo hrvatskom poduzetništvu, gospodarstvu, realnom sektoru uštedjeti negdje oko 625 milijuna kuna. Za otprilike mjesec dana mi ćemo hrvatskoj javnosti a siguran sam i svima vama ovdje predstaviti novi akcijski plan koji će imati 138 takvih mjera u nadi i želji da sa dodatnih 800 milijuna kuna rasteretimo poslovanje hrvatskog realnog poduzetničkog sektora. Isto tako moram napomenuti da je u drugom čitanju, dakle prošli smo drugo čitanje bez velikih i radikalnih izmjena, dopuna i promjena, u drugom čitanju zakon kojim se uvodi obveza zaprimanja i izdavanja e-računa. Tako da će svi poduzetnici, odnosno sektorski korisnici sa 1.12. ove godine imati obvezu zaprimanja a sa 1.7.2019. godine i izdavanja tzv. e-računa koji će uvelike ubrzati ili a i pojeftiniti proces javne nabave odnosno izdavanja i zaprimanja računa. Isto tako ono čime se u ovom trenutku aktivno i intenzivno bavimo 12. kolovoza ove godine Vlada RH usvojila je a u ovom trenutku pripremamo i nekoliko odluka temeljem kojih ćemo stvoriti jedno digitalno okruženje unutar kojeg će u roku od dva dana biti svakom potencijalnom poduzetniku dana prilika i mogućnost da iz svog dnevnog boravka ili bilo koje druge sredine na kojoj će imati dostup do interneta, kroz popunjavanje jednog relativno jednostavnog formulara, obrasca na elektronički na elektronički način ili elektroničkim putem moći pokrenuti formiranje trgovačkog društva, odnosno obrta. A predmetni proces umrežavanjem 6 različitih ustanova dati će nam priliku i mogućnost da se to dogodi samo u 2 dana. Ine druge aktivnosti dovode do toga da ćemo mi do kraja godine imati u završenoj fazi pripremu, Strategiju digitalnog gospodarstva na kojoj u ovom trenutku radi renomirani tim stručnjaka iz akademske zajednice koja u ovom trenutku funkcionira na prostoru RH tako tako da ćemo time zaokružiti jedan proces strateškog pristupa digitalizaciji, ne samo hrvatskog gospodarstva već i ukupnog hrvatskoga društva. Hvala lijepa. **Jandroković, Zahvaljujem gospodine ministre na odgovoru. Sigurno da ovakav jedan pristup će omogućiti bolje i kvalitetnije uvjete i stvoriti jedno bolje i kvalitetnije okruženje što se tiče gospodarstva. Ali htio bih istaknuti da pozitivne pomake dakle u ovom dijelu digitalnih usluga što se tiče Vlade je prepoznala i EU koja u svojem izvješću to spominje kada govori o indeksu digitalnog gospodarstva i društva i to posebno u pogledu spremnosti za uvođenje digitalnih tehnologija. Zaključno, naravno da pozdravljam svaku mjeru koja će omogućiti našim gospodarstvenicima bolji rezultat, olakšati će im poslovanje a samim time će izravno utjecati i na njihov rezultat rada a u konačnici i na gospodarski rast RH. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** 25. je na redu zastupnik Krešo Beljak, koji svoje pitanje postavlja potpredsjednici Vlade i ministrici vanjskih i europskih poslova Mariji Pejčinović-Burić. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Pitanje postavljam ministrici Pejčinović-Burić ali može mi odgovoriti i premijer Plenković, koji je tu a očito danas ima svoj dan. Tiče se vanjske politike HSS-a. Poštovana ministrice, poštovani premijeru, je li vam kao nekome tko bi trebao brinuti o hrvatskim interesiram u međunarodnoj zajednici neugodno kada vas pitaju što se to događa u Hrvatskoj? Je li vam neugodno kada vas, odnosno sve nas prozivaju kao državu koja je odustala od svih antifašističkih vrijednosti moderne Europe i koja sustavno provodi povijesni revizionizam. Tako krši svoj vlastiti Ustav. Jeste li napravili neke izračune što to dobro Hrvatskoj donosi povezivanje sa zemljama istočne Europe koje sustavno zajedno sa predsjednicom, ničim izazvani, provodite i tako nas udaljavate i okrećete leđa središnjim državama EU, Njemačkoj i Francuskoj? I moram čestitati gospodinu Plenkoviću, dakle ovo je jedna čestitka što se stigne baviti stanjem u drugim strankama, što aktivno sudjeluje u kadrovskim rješenjima u drugim strankama dok se u isto vrijeme njegova stranka, očigledno, raspada u bespućima povijesnih ideologija prošlosti prošlosti Drugog svjetskog rata kao što imamo priliku vidjeti iz današnjih pitanja koja su vam postavili. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan

onda sudjelujete u toj najvećoj grupaciji stranaka u EU-u, u Europskom parlamentu i na tim sastancima a sudjelujem i ja u nekima od njih, sudjelujete vi, sudjeluje premijer, sutra će recimo isto tako uz Europsko vijeće sudjelovat, na jednoj grupaciji toga, znate kakva je pozicija Hrvatske i o čemu se razgovara. Ovo o čemu vi govorite, ja nikad nisam čula. Ja sam jučer bila na sastanku vijeća, jučer ujutro sam bila na sastanku koji se uvijek prije vijeća događa EPP-a, dakle članova i članica i predstavnika EPP-a kao organizacije i ministara i državnih tajnika, dakle nikad nisam čula ovo o čemu govorite. Dakle takvo pitanje ne postoji. Ako ne znate, Hrvatska je članica EU-a i članica NATO-a. To u najvećoj mjeri i u najbitnijem određuje našu vanjsku politiku a bogme uređuje i naš unutar unutar ustroj i naše ponašanje. Dakle, unutar toga, unutar jednog i drugog ovog saveza u kojem jesmo, udruženja, ja nikada nisam čula ovakvo pitanje zato me čudi da ga vi postavljate kao član jedne vrlo ugledne i moćne europske grupacije, dakle demokratskih stranaka i država. Što se tiče toga kakav je položaj RH, ja vam mogu reći, ja sam bila prošli tjedan u SAD-u. Sastala sam se sa kolegom Pompeom, naš razgovor se usmjerio najviše na naše bilateralne odnose, na ono što mi mislimo i što podržavamo odnosno kako vidimo stanje u našoj bliskoj regiji ali i neka druga pitanja. Sastala sam se s zamjenicom savjetnika za sigurnost Predsjednika Trumpa i bila sam na primanju kod Predsjednika Trumpa. Ništa od ovog što vi govorite nitko tamo tako da ne znam koji su to forumi u kojima vi o tome slušate i razgovarate. A što se tiče toga kako djeluje, dakle mi jesmo članica EU i NATO-a, unutar toga postoje po određenim pitanjima ovisno o temi, ovisno o nacionalnim interesima, ovisno sveukupnim interesima, postoje određene teme oko kojih se sa određenom grupacijom više ili manje slažete. Ako aludirate na to Hrvatska sudjeluje u nekim inicijativama koje obuhvaćaju države srednje i istočne Europe, ja ne vidim u tome ništa što je nekompatibilno sa našim članstvom članstvom u EU i NATO-u, dapače, dakle mi moramo gledati i druge mogućnosti u kojima možemo osnažiti i ojačati naše nacionalne interese. Mi isto tako radimo sa Kinom, imat ćemo do dogodine Kina +16 summit. Dakle, jedna globalna svjetska sila koja je odlučila Hrvatskoj dati predsjedanje pred jednim skupom koji se zove Kina +16. Dakle, opet 16 država iz srednje i istočne Europe koje se sastaju oko zajedničkih interesa. Ja vjerujem da vi kao član Sabora član Sabora i član HSS-a koja je članica EPP-a, nemate ništa protiv toga hrvatska diplomacija, hrvatska Vlada, zastupa interese koji su u cilju poboljšanja i međunarodnog položaja ali i gospodarskog položaja RH. Hrvatska se priprema uskoro za predsjedanje Vijećem EU od 1.1. smo u triju sa drugim državama, dakle na svim razinama mi predsjedamo odborom

Drago mi je što ste manje-više odlučno demantirali ono što sam ja rekao i što čvrsto stojite na antifašističkim temeljima kao što je stajao i osnivač vaše stranke dr. Franjo Tuđman. drago mi je zbog toga jer ste na taj način indirektno začepili usta svima onima koji provode reviziju povijesti a dolaze iz vaših redova. Prvi dakle ministar Medved koji neki dan pokapao vojnike iz II. svjetskog rata sa vojnim počastima čime je prekršio Ustav RH. Dakle, to se ne smije, to je revizija prošlosti, ministrici Divjak, koja dopušta da u osnovnoj školi u 6. razredu lektira sadrži pjesme o Juri i Bobanu. Evo ministrica to jako dobro zna, ja imam dijete koje ide u 6. razred, osobno sam vidio knjigu koja je obavezna lektira u kojoj se spominju zločinci iz II. svjetskog rata. Drago mi je da ste to demantirali, jedino vas molim, vas i premijera da to onda provedete i u svojoj stranci jer očito imate sa nepoznavanjem povijesti problema unutar vlastitih redova. I hvala što me podsjećate u kojoj sam ja stranci i opet se ponavljam, ispostavilo da je točno što ja kažem, da se vi više bavite drugim strankama nego svojom vlastitom strankom. Dakle molim vas, vi riješite prije svega sa svojim revizionistima unutar HDZ-a kojih ima oho-ho puno i u redovima Vlade RH kojoj je gospodin Plenković na čelu i nećete se morati opravdavati, takvih pitanja neće biti, pokazat ćete da s te na tragu dr. Franje Tuđmana, europskog HDZ-a, antifašističke Hrvatske i da vam je stalo do budućnosti naše domovine a HSS pustite na miru, mi smo preživjeli sve totalitarizme, preživjeli smo ustaški režim, komunistički režim, preživjet ćemo i vaš režim, ostavite prste dalje od najstarije hrvatske političke stranke. Hvala. Idemo dalje. Sada je dalje zastupnik Anđelko Stričak koji pitanje postavlja ministru unutarnji poslova Davoru Božinoviću, izvolite. **Stričak, Anđelko (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Premijeru, ministrice, ministri, kolegice i kolege. Pitanje postavljam ministru Božinoviću. Tijekom prošle godine, brojni mediji, portali pisali su o slaboj opremljenosti policije te o lošim uvjetima rada u policiji. Tako možemo čitati članke pod naslovom MUP svaki mjesec napuste 32 ili odlaze u Irsku i Njemačku te primorani dignuti sidro. Ove godine očito dolazi do zaokreta, pa čitamo članke naslovom hrvatski policajci u hrvatskim proizvodima.

Stoga moje pitanje ministre glasi, da li je to jedan novi pristup prema stanju opće sigurnosti, odnosno prema osobama koje su zadužene za njenu provedbu. Hvala. Odgovor poštovanog ministra unutarnjih poslova, dr. Božinovića. **Božinović, Davor (HDZ)** Hvala lijepo. Gospodine zastupniče, hvala na tom pitanju i drago mi je da ste primijetili da se radi o jednom zaokretu, a ja ću ga ukratko probati pojasniti da se vidi da je to dio jednog sustavnog načina rada. Naime, nakon što sam preuzeo sa svojim timom MUP, odgovornost za odgovornost za rad Ministarstva unutarnjih poslova, napravili smo brojne analize i upravo smo i bili suočeni sa ovim natpisima da hrvatska policija nema dovoljno opreme. Spominjalo se, a i naše analize pokazuju više od 5 tisuća ljudi nije imalo sve ono što im zapravo pripada po pravilnicima Ministarstva unutarnjih poslova i ta analiza je pokazala da razlog tome nisu samo ili uglavnom da nisu financijska sredstva, odnosno nedostatak financijskih sredstava, već jedna nekvalitetna priprema natječaja tzv. padanje natječaja tako da bi propadala sredstva iz godine u godinu, a to se sve odražavalo na hrvatskog policajca koji treba imati opremu da bi mogao raditi svoj posao. I zbog toga smo krenuli u jednu sustavnu akciju, da je tako nazovem, ugovaranja i okvirnih sporazuma, čime smo pitanje opremanja hrvatske policije osnovnom opremom riješili za nekoliko godina unaprijed. Dakle, to je taj sustavni pristup, tako da danas točno hrvatski policajac je od glave do pete opremljen. Sva ta oprema je na skladištu i najveći dio te opreme je hrvatske proizvodnje. Evo, sad u ponedjeljak ste mogli vidjeti potpuno opremljenu interventnu policiju. Dakle, 1250 interventnih policajaca u potpuno novoj opremi koja je izrađena prema njihovim zahtjevima, prema njihovim specifikacijama, s obzirom da oni najbolje znaju ono što im treba. Tako je riješeno i pitanje balistike, tako je riješeno i pitanje opremanja granične službe, ali tako smo, s obzirom i na ove nove promjene vezane za spajanje agencija riješili i pitanje opremanja sustava civilne zaštite. Dakle, samo prošli tjedan smo više od 40 milijuna europskih sredstava potpisali za opremanje hrvatskih vatrogasaca sa novim vozilima vozilima ili pitanje radio-komunikacijskih sredstava za sve službe zaštite i spašavanja na način da sve ovo rješavamo tako da odjednom svi dobiju sve. Do sad je bilo, ne znam, riješi 200-300 ovih, 500 onih. Ne. Mi sa dugoročnim sporazumima rješavamo i sa povlačenjem sredstava EU da u svakom trenutku svi imaju sve. I to je ta osnovna razlika, osnovna promjena u filozofiji, a ona se, kao što ste spomenuli, vidi i na pitanju zgrada za policijske postaje koje su zapostavljane ne samo 5, 10 ili 20, nego i 50 godina ih ima starih. Tako da radimo na 26 policijskih postaja kroz program energetske obnove, zatim sufinanciranje sa jedinicama lokalne samouprave na njih jedno 10-ak u Hrvatskoj koje same zajedno sa Ministarstvom ulažu u opremanje svojih policijskih postaja, ali i na sufinanciranju troškova smještaja policajaca koji nemaju mjesto stanovanja tamo

Poštovani ministre, ovaj put neću biti suzdržan nego ću izraziti zadovoljstvo odgovorom. Smatram da i dalje treba ulagati u sustav sigurnosti, ne samo kad je u pitanju policija nego i sve ostale službe koje koriste za zaštitu i spašavanje naših građana. Pitanje sigurnosti je top tema u brojnim državama europske unije, biti će i dalje i naravno, smatram da je svima jasno da nema razvoja gospodarstva, a pogotovo kod nas strateške naše grane turizma bez sigurnosti. Evo, stoga još jednom podrška. Hvala. Hvala. Slijedeće pitanje postavit će poštovani zastupnik Domagoj Mikulić ministru Mora, prometa i infrastrukture gospodinu Olegu Butkoviću. Izvolite. **Mikulić, Domagoj (HDZ)** Zahvaljujem se poštovani potpredsjedniče Sabora. Poštovane ministrice i ministri, poštovani ministre Butković. Kako smo mogli čitati u medijima, Istra je dobila zeleno svjetlo odnosno potporu za izgradnju dijela autoceste u sklopu Istarskog ipsilona, a ono što mene zanima je kakva je kakva je budućnost po pitanju izgradnje autocesta diljem RH, poglavito tu mislim na autocestu A-5 i koridor 5-C odnosno dovršetak tog koridora koji je za sve nas u istočnoj Hrvatskoj od iznimne važnosti. Hvala. Odgovor poštovanog ministra mora, prometa i infrastrukture. prošli tjedan na sjednici Vlade RH u Puli je donijeta odluka o nastavku gradnje Istarskoga ipsilona. Vlada je donijela odluku o produljenju koncesijskog ugovora i time otvorila put izgradnje dionice druge B-1 faze, točnije od tunela Učka do Pazina ukupne vrijednosti investicije jednu milijardu i 250 milijuna kuna. To je sigurno hvale vrijedan projekt jer će osim sigurnosti koja je upravo na toj dionici bila dosta ugrožena, po podacima koje imamo negdje oko 3 poginula smo imali svake godine, otvoriti nova radna mjesta, utjecati naravno na rast gospodarstva i BDP-a, a paralelno s tim, otvorili smo razgovore za drugu 5.2. fazu, točnije drugu cijev tunela i nastavak do Matulja. Što se tiče ostalih aktivnosti hrvatskih autocesta, koje su u postupku restrukturiranja, i naravno da njihov investicijski potencijal nije na onoj razini, kao što je bio prije 10-tak g. ali aktivnosti se usmjeravaju upravo na izgradnji PC koridora i u tom dijelu je i odgovor na vaše pitanje taj, da je u ovom trenutku se završava most na Svilaju, on bi trebao sljedeće godine biti gotov. On je na P.C. koridoru, most preko rijeke Save, koji financiramo zajedno sa pola mi, pola susjedna BIH i on bi trebao slijedeće g. biti gotov. Za pod dionicu od mosta Halasica prema Osijeku su u kolovozu ove, koji uključuje i most Dravu, ukupne vrijednosti jednu milijardu i 200 milijuna kn, se do kraja ove g. očekuje tehnički pregled i završetak završetak te dionice, a za pod dionicu, prema jednu pod dionicu, prema nastavku, prema Belom Manastiru, je u kolovozu ove g. potpisan ugovor i počinje gradnja ukupne vrijednosti 82,5 milijuna kn. Za završetak dionica do Belog Manastira, budući da postoje sve građevinske dozvole, obavljeni su razgovori, sa međunarodnim financijskim institucijama, ta dionica je negdje oko 650 milijuna kuna, kreće se u raspisivanje javnog natječaja i mi ćemo krenuti u gradnju autoceste i završetka prema Belom Manastiru. Ostaje nam još onih 5 km do Mađarske granice, za koju se raspisuje ove g. natječaj za izradu projektne dokumentacija, budući da još nismo dogovorili sa susjednom Republikom Mađarskom točku gdje ćemo se spojiti zajedno s njima, ali to je sve skupa u dogovoru, naravno, tu i radne grupe, rade zajedno sa našim kolegama iz Mađarske. Drugim riječima, znači, nastavljamo graditi autocestu A5, krenuli su radovi ove g. prema prema Belom Manastiru, a raspisujemo natječaj za tu veliku dionicu i ja očekujem sa svim ovim aktivnostima, da ćemo do kraja 2020. odnosno, početka 2021. imati kompletnu spojenu autocestu.

drago mi je da imamo jasne rokove, ono što ćemo mi u budućnosti propitkivati o samoj situaciji, drago mi je da ova Vlada i vaše ministarstvo pokrenulo dovršetak ove autoceste, koja zaista, nama je strateški vrlo važna i za gospodarsku i za infrastrukturnu poveznicu sa svima koji su na toj trasi, ali i u šire diljem Europe. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Sljedeće pitanje postaviti će poštovana zastupnica Sunčana Glavak, ministru uprave, gospodinu Lovri Kuščeviću, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, svoje pitanje postavljam ministru Kuščeviću, uvažene ministrice i ministri, potpredsjednice i potpredsjednici. Ministre Kuščević, Vlada je 2018. g. apostrofirala kao godinu reformi. Međutim, kada slušamo danas brojna oporbena pitanja, tada bismo možda mogli reći, da se u javnom prostoru stvara dojam da se reformski plan ne provodi ili da se reforme ne provode ili su one u sijenu dnevno političkih događanja. Reforma je riječ koja je često bila zloupotrebljavana, a posebno od nekih stranaka, a većina ih sjedi ovdje trenutno u Hrvatskom saboru. Ono što jest učinjeno, dijelom je porezne reforme, koja je ušla u svoju fazu, odmah nakon što je Vlada preuzela odgovornost za vođenje Hrvatske, riječ je o fiskalnoj decentralizacija i središnja država tada je prepustila lokalnim jedinicama porez na dohodak, mene zanima, kada će biti ona upravna, kada će se to nastaviti, koji u kontinuiranom dijalogu, zapravo izazivaju i zagovaraju i župani i gradonačelnici, s kojima se predsjednik Vlade i Vlada sastaje od početka svog mandata. Konkretno Vlada je usvojila i akcijski plan za funkcionalnu i dostupnu javnu upravu, donijeta je odluka za smanjenje agencija, nahvaljena je depolitizacija javne uprave. Ono što javnost zanima ministre, kako se provode mjere iz akcijskog plana, kada će se provesti stvarna depolitizacija i kada će oni, najstručniji moći biti dodana vrijednost i servis našim građanima. Kada će županije, gradovi, općine, osjetiti i onu funkcionalnu decentralizaciju, kada će moći to osjetiti u svom radu, jer na ovaj problem, kako i na sve ostale probleme oči su uprete u Hrvatsku vladu i hrvatska javnost očekuje da riječ reforma zaživi u svom punom smislu, pa vas molim konkretne odgovore. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala, odgovor poštovanog ministra uprave, Kuščevića, izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Predsjedniče hrvatske Vlade, kolegice i kolege, ministrice i ministri, saborski zastupnice i saborski zastupnici, svih vas lijepo pozdravljam, a naročito pozdravljam gospođu Glavak i zahvaljujem na postavljenom pitanju. Dakle, 3 su glavna cilja mene kao ministra uprave u Ministarstvu uprave, a to su podizanje kvalitete i učinkovitosti javne uprave, kao jedan, kao dva decentralizacija, kao tri digitalizacija. Meni je žao, da je Ministarstvo uprave, sam zatekao u stanju, kakvom sam ga zatekao, potpuno devastirano, bez ikakve ideje i perspektive, bez iti jednog jedinog projekta. Dakle, niti jedan jedini projekt, mi nismo imali prije godinu i pol dana u Ministarstvu uprave, kada sam ja preuzeo dužnost ministra uprave. Danas upravo imamo 15 projekata, od koja su 2 već ugovorena u provedbi, njih 10-tak, će se do kraja ove g. dogovoriti i ostatak iduće godine, koji su vrijedni preko 800 milijuna kuna i koji se financiraju sa 85% europskih sredstava. Upravo je za cilj tim projektima, dovesti do ova 3 cilja koja sam uvodno napomenuo, a koja ste vi u svom pitanju postavili. Dakle, koliko mogu rezimirati vaše pitanje, to je depolitizacija javne uprave, smanjenje broja dužnosnika, to se upravo radi sa Zakonom o sustavu državne uprave, koji će se vrlo brzo naći na e-savjetovanju i na sjednici vlade. Sa njime se predviđa ukidanje državnih dužnosnika i to rang pomoćnika ministara a uvodi se nova kategorija, službenička kategorija, a to je ravnatelj uprave. Na taj način će se depolitizirati javna uprava, na taj način će se smanjiti broj državnih dužnosnika. Zatim, dobro ste i spomenuli smanjenje broja agencija, evo predugačak je to naziv da ga znam napamet, međutim vlada je donijela odluku o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa javnim ovlastima. To je njih ukupno 54, to je veliki rez, 54 agencije, odnosno zavoda i sve što ide će biti manje, to su znatne uštede, međutim i veliki posao. Tu nas čeka mijenjanje 80ak zakona. Što se tiče decentralizacije i jačanje jedinica lokalne i područne regionalne samouprave, tu ste dobro napomenuli poreznu reformu koja jedinicama lokalne regionalne samouprave dala gotovo 2 milijarde kuna godišnje i zahvaljujući tome jesu oni ovako uspješni, zahvaljujući tome i dobro povlače sredstva i za EU projekte i realiziraju svoje svoje projekte, znate da smo jačali jedinice lokalne regionalne samouprave sa zadnjim izmjenama zakona o lokalnoj regionalnoj samoupravi. Međutim to nije dovoljno. Sad vlada RH kroz Zakon o sustavu državne uprave predviđa spajanje ureda državne uprave sa županijama. Dakle ovo je prvi put jedna stvarna upravna decentralizacija kad će država svoje poslove prenijeti na županije. To će ojačati županije i ojačat će njihov fiskalni kapacitet. Mogu tu napomenuti i pohvaliti Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama koje kolega Butković vodi, koji će konačno prepustiti poslove utvrđivanja granica pomorskog dobra na jedinice regionalne samouprave, odnosno županije. Dakle vrlo brzo će pred Hrvatski sabor doć set zakona koji će stvarno decentralizirati vlast, ojačati lokalnu i regionalnu samoupravu i podići kvalitetu javne uprave. Hvala vam lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovana zastupnica Sunčana Glavak, izvolite. (HDZ)** Hvala lijepo gospodine ministre, hvala što ste isključili mikrofon, ne možemo dvosmjerno. Hvala vam lijepa na iznesenim podacima, ova godina ima i ostale preduvjete, kao što sam uvodno rekla kada sam vam postavljala pitanje, a to je da imamo sada suficit države, da imamo jednako tako dobra gospodarska predviđanja, a to je rast BDP-a od 3%. funkcionalna decentralizacija donijeti konkretne pomake što se tiče rasta gospodarstva i boljeg gospodarskog okruženja u gradovima, županijama i općinama. I jednako tako prvi puta u 20 godina imamo konsolidirani proračun opće države koji je zabilježio suficit, što je iznimno važno, a što znači da se možemo doista posvetiti reformama i da tome ne bi smjelo biti prepreka. Naravno, nemojmo zaboraviti da je u svemu tome bitna i politička stabilnost. Dakle svi oni koji žele da ova zemlja ide u pravom smjeru, da naši građani bolje žive, podržat će sve ove reformske mjere koje ste i vi naveli i podržat će sve kvalitetne zakone koji dolaze iz Vlade RH ili ako dolaze iz zastupnika u Hrvatskom saboru, a budu upućeni vladi. Ako su oni za napredak naše zemlje, ako je to nešto ono kada postavljamo pitanje a kada će građani to osjetiti? Tada imajmo sinergiju u tome i dajmo im podršku. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sljedeće pitanje postavit će poštovana zastupnica Ljubica Lukačić ministru rada i mirovinskog sustava, magistru Marku Paviću. Kolega Bulj, molim vas, nećemo dobacivati, nemojmo. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre i danas je ovdje bilo govora o mirovinskoj reformi. Vi znate da su neka prava u mirovinskom sustavu za osobe s invaliditetom neiskorištena. Stoga vas pitam, koliko su povećane mirovine u ovoj godini? Što ste učinili za korisnike najniže mirovine? I jeste li i na koji način poboljšali, dakle u novoj reformi status i prava osobama s invaliditetom? Hvala. Odgovor poštovanog ministra Pavića, izvolite. **Pavić, Marko (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani predsjedniče Vlade, kolegice i kolege ministri, uvaženi zastupnici, uvažena zastupnice Lukačić. Hvala vam lijepa na ovom pitanju. Itekako vlada skrbi o umirovljenicima, a najbolje to što možemo vidjeti rekordno povećanje mirovina ove godine, 2,7% je samo povećanje u zadnjem izjednačavanju, 3,64% ove godine. Ova vlada u predizbornom programu obećala je 5% povećanje mirovina u cijelom mandatu. Do sada smo ostvarili 6,3%, samo zadnjim izjednačavanjem prosječni umirovljenik je dobio 69 kuna više. Sjeo sam se s ministrom Kujundžićem, svjesni smo i pitanja dopunskog osiguranja, oni koji su prešli cenzus izmjenom zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ćemo riješiti i taj problem. Za korisnike najniže mirovine isto tako u cjelovitoj mirovinskoj reformi imamo dosta mjera. Ono što bih svakako istaknuo da cilj mirovinske reforme koja nam predstoji je napraviti dugoročno održiv sustav, ali isto tako povećati mirovine, odnosno njihovu adekvatnost. Mogu najaviti prijedlog da upravo oni koji imaju najniže mirovine, 248 000 njih, da ćemo s 1. srpnja sljedeće godine povećati mirovine za dodatnih 3%. Upravo su nam oni najviše u riziku od siromaštva i njima se obraćamo. Ne mogu da se ne osvrnem i na tezu i po pitanju rada do 67 godina proširujemo obvezu rada do 67 godina sa 2031. ali i dalje će većina hrvatskih građana ići u mirovinu ranije između 61. i 65. godine. Zašto je to tako? Zato što ostavljamo mogućnost dugogodišnjeg osiguranika. Netko tko ulazi na tržište rada sa 18, 19 godina, naše blagajnice, naši građevinari, naše medicinske sestre moći će se 41 godinom staža ići dakle već sa 61 godinom. Oni koji studiraju moći će nakon 41 godine, nakon što se zaposle, dakle s jedno 65 godina ići u mirovinu. Dakle samo oni koji, građani koji neće moći skupiti tih 40 godina podsjetio bih da je samo 20% umirovljenika, trenutačnih ima tih 40 godina staža, raditi će do 67 godine. Hvala vam još jedanput i vama osobno na svemu što radite za osobe sa invaliditetom i hvala vam da ste nam ukazali ranije na nekoliko instrumenata u mirovinskoj reformi koji se tiču osoba sa invaliditetom. Prvenstveno mislim na profesionalnu rehabilitaciju u mirovini. Cilj nam je vraćanje osoba sa invaliditetom na tržište rada a ne njihovo umirovljenje. Prema tome, upravo tu ćemo predložiti da trenutačna naknada za profesionalnu rehabilitaciju koja iznosi 500-700 kuna i od koje bi osobe sa invaliditetom trebale živjeti da se poveća na najmanje minimalnu plaću. Osobe sa invaliditetom itekako želimo uključiti na tržite rada i zbog toga mnoge od mjera koje imamo a imamo ulaganje preko, stotine milijuna kuna preko Zavoda za vještačenje u to. Htio bih se referirati zašto su nam još mirovine rasle. Mirovine su nam rasle upravo radi rasta zaposlenosti i radi povećanja plaća. U mandatu ove Vlade prosječna plaća je 710 kuna rasla. Imamo rekordno nisku nezaposlenost 7,9%. Približavamo se prosjeku Europske unije ali još više veseli da imamo 71 tisuću više zaposlenih. Hvala lijepa. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Očitovanje kolegice Lukačić. Izvolite. Hvala vam lijepa na odgovoru. Ja sam sigurna da će mirovinska reforma održati konačno mirovinski sustav održiv. A nakon 20 godina prava za osobe sa invaliditetom, rekla bih poboljšavaju njihov status i na tome najljepše zahvaljujem. Hvala i vama. Idemo sada na 30.-to pitanje zastupnik Siniša Hajdaš-Dončić, postavlja pitanje predsjedniku Vlade. Izvolite. **Hajdaš Dončić, Možda se možemo poštovani premijeru, gospodine Plenkoviću, možda se možemo a i ne moramo složiti da je BDP najbolja mjera i uključiti neki normativni sud koji govori o stanju neke ekonomije. …/Upadica ispričavam se. Dakle možemo ili se ne moramo složiti, evo ga, da možda BDP nije najidealnija mjera, možemo zauzeti neki normativni stav o tome. No međutim, ako razgovaramo, to ću čitati malo, ako razgovaramo o kvartalnom rastu 2018. i 2017. pazite podatke, Bugarska 3,4, Estonija 3,7, Litva 3,8, Latvija 4,4, Malta 5,7, Mađarska 4,6, Rumunjska 4,2, Slovenija 4,3, Slovačka 3,9, Hrvatska 2,8. Dakle službeni podaci EUROSTAT-a. E i sada, a Austrija 3,0. I sada pazite da Austrija apsolutno ne raste, 0%, …/Govornik se ne razumije./… ekonomiju. Znate koliko bi godina Hrvatskoj trebalo da uz ovu stopu rasta BDP-a dosegne razinu Austrije? 58 godina točno. Točno 58 godina. A Austrija nas i sada šije. Znate kakav se jaz u tom trenutku stvara? I sada vi razmislite recimo zašto, dobro i tu ima dosta demagogije i populizma, zašto ljudi odlaze iz Hrvatske. Pa nemaju 58 godina čekati da dosegnemo razinu Austrije. A s druge strane mi recite zašto, ali stvarno zašto vi niste upotrijebili ni jednu, upotrijebiti ću jedan baz words, ni jednu istinsku zapravo reformu koja bi doprinijela porastu stope BDP-a ili bar hvatanju priključka među

povijesti Hrvatskog sabora prvi potpredsjednik Sabora koji je suspendiran u vlastitoj stranci i još se drži, to je dobro. To je jedna ovako fus nota koju malo tko bi mogao zaslužiti. Čak sam išao se konzultirati s nekim iskusnijim političarima da se pokušaju prisjetiti je li bilo takvoga događaja ali nije. I na festivalu krapinskom sam vidio da ste spremni se držati za to jako dugo što je dobro. E sada, sada vi malo meni tablice gledate. Je li tako? Hoćemo malo sad da i ja čitam kao i vi ili hoćete da vam govorim iz glave? Vidim da ste vi tih 60-ak sekundi kao i neki ovdje drugi koji ne znaju bez napisanog, vjerojatno od drugih ljudi to čitati. Dakle, vi ste bili ministar u Vladi 2015. i tada je proračunski deficit bio 12 milijardi kuna. Tu vam je vaš ministar financija tada, 12 milijardi kuna deficit, a mi smo lani samo 2 godine nakon vas došli u situaciju da smo imali proračunski suficit od 2,7 milijardi kuna. Ajde vi sada to meni malo u toj nekoj vašoj tablici zbrajajte, tko vodi odgovornu fiskalnu politiku, tko vodi konsolidiranu politiku, tko je taj tko to vodi bolje vi ili mi? Jel' bi vi dali ne znam što da ste mogli biti u Puli ministar financija pa reći imamo u prvih 6 mjeseci milijardu i 600 milijuna kuna suficit? Je li bi vama bilo draže da ste ministar u Vladi u kojoj nije bilo 350 tisuća nezaposlenih kao u vaše vrijeme nego sada kada Marko Pavić može izbrojati, koliko Marko? …/Upadica Pavić, 129 000 nezaposlenih, jel'. Prema tome, poštovani potpredsjedniče Sabora, ono što mi projiciramo u smjernicama ekonomske i fiskalne politike, mi i realiziramo, evo 2,9% rast BDP-a, danas vidim da Ekonomski institut izlazi sa 3%. Idemo sa onim što je održivo i što je realno, imali ste prvu fazu, drugu fazu i sada ide sutra na Vladu treća faza porezne reforme. Imate mirovinsku reformu, imate ovo što vam ne maloprije odgovarao ministar Kuščević glede reforme državne uprave. Imate napore koje poduzima ministar Bošnjaković u reformu pravosuđa. Imate sve ono što smo poduzeli kako rasteretili brojne administrativne parafiskalne namete koji postoje što je radilo Ministarstvo gospodarstva. Imate cijeli napor otvaranja prema digitalizaciji zemlje o čemu je maloprije govorio ministar Horvat. Imate ne samo situaciju da smo mi zemlja koja najbrže smanjuje javni dug među članicama Unije, među top tri se mi trenutno nalazimo, vi ste bili 2015. na 85%, u mandatu ste skočili sa 65 na 85, mi smo sad na 76 a 2021. ćemo biti na 65% BDP-a. Šta to znači? To znači da ispunjavam kriterije za Euro zonu. Imam viziju, imam strategiju. Dogovor sa HNB-om. Imamo korake koji su pred nama. Imate Exchange Rate Mechanism II koji će doći 2020. Prema tome, naš je put jasno zacrtan, odgovoran od odgovorne fiskalne politike, investicija i strukturnih reformi. U tom trokutu se odvija naša politika a vi čitate koje god hoćete tablice ali pogledajte malo i naše izvore. Kolega Hajdaš Dončić, samo sekundu, kolega Grmoja se javlja za povredu Poslovnika. **Grmoja, Nikola povrijedili ste članak 33., stavak znači da se vi kao predsjedavajući trebate brinuti o zaštiti prava zastupnika. Mi imamo od jutros ovdje jednog jako nervoznog premijera koji se odmah nakon istupa kolege Bulja ovdje nama dobacivao i govorio da ćemo platiti, sada ovdje proziva zastupnike, govori da oni čitaju a on je došao sa knjigom cijelom pripremljenom i dobro se pripremio i cijelo vrijeme čita iz te knjige. …/Upadica predsjednik: Kolega Grmoja, isteklo vam je vrijeme./… Znači vaš je zadatak da zaštitite ovdje … …/Upadica predsjednik: Dajte nemojte vi

Nije bilo povrede Poslovnika, predsjednik Vlade odgovara onako kako smatra da treba kao što zastupnici postavljaju pitanja, građani će prosuditi tko je tu dobar, tko nije, temeljem toga će nam dati ili ne dati glas na izborima ali nećete ni vi određivati kako će tko ovdje govoriti. Ja ću određivati ako dođe do uvreda, do takvih izraza koje smatram neprimjerenima i to i činim. A danas tijekom dana nisam nikoga upozorio a bilo je vrlo teških riječi i s jedne i druge strane. Tako da vas da ne intervenirate. Dončić. **Hajdaš Dončić, Siniša (SDP)** Hvala. Pa žao mi je gospodine Plenkoviću što vam je funkcija malo udarila u glavu pa imate jednu čudnu razinu bahatosti ali nebitno je to sad. Gledajte, i u vašoj Vladi sada a isto tako i u vašoj stranci, neki ljudi su bili ministri financija, to je činjenica. Ja ne bih tako olako govorio o razlozima deficita u vrijeme neke prijašnje Vlade i zašto to j to bilo tako, zašto to nije bilo tako. Dakle moji su podaci službeni podaci EUROSTAT-a a kad baš ste tu temu nametnuli, vidite, i danas je spomenuta Croatia Airlines i HŽ. Airlines i HŽ. I HRT. Znate zašto je u tom trenutku porastao, ajmo gledati kolegu Marića, zašto je porastao deficit, javni dug RH u tom trenutku? Zato jer smo to morali progutati da pošaljemo planove restrukturiranja, da nam se to odobri, to je onda bilo dozvoljeno. To je jedan od najvažnijih i najvećih razloga u tom trenutku porasta deficita. Ovi podaci koje sam ja rekao su stvarni a nažalost aj mislim će ipak vaša vladavine cijenjeni gospodine Plenkoviću, kaže vladavina, završiti sa možda 2 -zama. Ne zampa nego -zama, a to vam je cronizam i nepotizam. Hvala lijepo. Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, poštovani potpredsjednici, poštovani ministrice i ministri. Dakle poštovana ministrice Divjak, moje pitanje ide, je konkretno samo s jednim malim uvodom a veže se n ono što smo imali dana prilike čuti ovdje u Saboru kad su nekoliko puta nekoliko zastupnika istaknuli kako imamo obrazovnu reformu, nemamo knjiga, kako knjige nisu došle, ostala oprema dakle kad govorimo o tabletima, i općenito imamo dojam da puno ljudi ne želi sebi priznati sve ono što se radi na području obrazovanja pogotovo kada govorimo i o ovoj eksperimentalnoj fazi. Zašto? Pa vrlo jednostavno možda sami sebi, a to je ono najteže da ovu priliku koju smo mi napravili i svojevrsni salto mortale i možda sebi najviše naštetili kao stranci, ali pomogli društvu i državi i danas kada gledamo u godinu dana imamo …/Govornik se ne razumije./… stipendije koje nikad nismo imali, imamo milijardu kuna za strukovno obrazovanje, imamo eksperimentalnu

i možda je zato i teško pa se nalaze neki argumenti i time se obmanjuje javnost pa ja zato želim da vi ovdje jasno kažete da li su problemi koji su bili s nadzornicima riješeni, vezani za eksperimentalnu fazu kurikularne reforme, što se tiče dostave udžbenika i općenito kakvi su prijepori sa nakladnicima vezano za novi zakon o udžbenicima, koji znamo da treba rasteretiti, da trebaju biti udžbenici za prve razrede do 3 kg i da se sve pomoći prema digitalizaciji. Pa vas molim da tu jasno javnosti kažete ono što je. Zahvaljujem.

Ukoliko želimo kvalitetno obrazovanje, učenik mora biti u središtu obrazovnoga procesa. Da bi se to moglo dobiti, učitelj mora biti stručan i to ne samo u predmetu koji predaje, nego imati i sigurnost i jednako tako i obrazovanje u pedagoško psihološko metodičkome smislu, što naravno sve treba pripremiti u reformskim procesima. I ono što je najvažnije, učitelj mora biti siguran u sebe, mora biti inspirativan za svoje učenike. To sve smo pripremili i u eksperimentalnome programu, sa 153 dana edukacije za učitelje. Naravno, pitanje koje vi postavljate oko udžbenika također je važno, jer 3 element u tome procesu, koji je važan za kvalitetu obrazovanja je sigurno nastavni materijal. Naravno, ne govorimo samo o nastavnom materijalu u smislu fizičkoga udžbenika nego i u nastavnom materijalu kao interaktivnom on line digitalnom materijalu koje je sigurno imperativ u ovom trenutku, da se i učitelj i učenici njime služe i da kvalitetno s njime rade u našim školama. Ono što svakako treba naglasiti, da smo za eksperimentalnu fazu kurikularne reforme koje ide u 74 škole u svim hrvatskim županijama i u kojoj sudjeluje 8500 učenika pripremili eksperimentalne udžbenike. Zašto? Zato jer smo sigurni da postojeći sustav odobravanja udžbenika, postojeći sustav sustav stavljanja udžbenika određene kataloge, postojeći sustav koji omogućava podizanje cijene udžbenika je jako opterećivanje s jedne strane budžeta roditelja, a s druge strane i opterećivanje leđa učenika nepotrebnim materijalima treba mijenjati. Tako da smo već i u ovom eksperimentalnoj fazi, dobili nove udžbenike, koji su više digitalni, koji su 30% lakši i koji svakako kvalitetom zadovoljavaju vezano uz nove kurikulume. Naravno, s obzirom da su to sve napravili u relativnom kratkom periodu, sigurno da smo morali i u dogovoru s nakladnicima, na njihovo traženje, 2 puta pomicati rokove, kako bi oni kvalitetom dostigli, ono što se tražilo u smjernicama, to smo uspjeli. Bilo je kašnjenje nekih udžbenika nekih 2 ili 3 dana, tjedan dana maksimalno i u tom smislu, kao što sam rekla, s obzirom da je učitelj taj, koji je najzaslužniji, najvažniji, najpozvaniji, da organizira kvalitetan proces poučavanja, to sigurno u tome nije veliki problem. Što se tiče novog zakona o udžbenicima, on je sada u javnoj raspravi i tu smo adresirali 4 glavna problema koja sam već sada spomenula i s kojima smo također se nosili u ovoj pripremi eksperimentalne kurikularne reforme, to je prije svega kvaliteta materijala i recenziranje, drugo, digitalizacija i priprema, za jedan novi, suvremeni način poučavanja, treće smanjivanje težine i četvrto cijena koja treba biti pod kontrolom. Ono što svakako valja naglasiti, da smo se držali i preporuka WHO vezano uz vezano uz maksimalnu težini učeničke torbe, tako da učenici do 4 razreda osnovne škole, no nose više od 3kg obaveznih udžbenika, dajemo također priliku za digitalizaciju, puno veću nego što je to sada i svakako vežemo cijenu udžbenika uz …/Govornik se ne razumije./… plaću u Hrvatskoj i na taj način, ja sam sigurna da ćemo uspjeti rasteretiti i težinu a unaprijediti kvalitetu tih materijala. Hvala. Izvolite kolege Čuraj. općenito kad radimo, pa sada se ovdje danas spominje puno reforma, ali bilo kakve promjene, ja ću reći doslovno promjene, uvijek ima otpora i prijepora. I to je nedvojbeno. U bilo kojem segmentu života, ljudi su jednostavno navikli u svojoj nekakvoj onoj udobnoj zoni da se ništa ne mijenja, pusti me tu sam gdje sam, šta god bilo. I naravno, da ni jedna promjena ne dolazi preko noći. Neki nam prigovaraju i nama da ste prebrzi, da reforma nije cjelovita, šta bi trebalo da bude reforma cjelovita, ako kaže eksperimentalno da se vidi u prvoj godini. Da li možda neki od onih 20 ljudi od silnih stotina i stotina koji su radili na svim pripremnim dokumentima, koji sada nisu, da li je njihovo uvjetovanje, da budu u tim radnim skupinama, znači cjelovito? Jer ako imate 400 profesora i stručnjaka koji su radili na kurikulima i sada njih možda 20 ne radi, to znači možda odmah da nije reforma cjelovita. To ide u ove promjene. Ja vjerujem da opet ima onih kažem, brzo, a neki bi željeli da se sve napravi preko noći i da sve škole izgledaju ne ne znam iz filmova i kao onoga zapravo što bi trebale biti, ali to ne može napraviti ni za godinu dana. I ja želim i vama i timu nezavisnih stručnjaka, koji su uzeli to raditi i kojima smo mi dali okvir, da nastave dalje, da se ne obaziru previše na nekonstruktivne primjedbe i kritike, jer kažem puno njih, dolazi od samih onih koji upućuju jer ne mogu se pogledati u ogledalu i reći nešto da je u krajnjoj liniji dobro i da je netko napravio neki dobar posao. I zato mi je drago još jednom čuti da stvari s knjigama idu na bolje jer mislim da puno puta i puno smo čuli da su torbe preteške i ovo će biti dobar iskorak. Zahvaljujem. Prije prelaska na 32. pitanje, samo informacija, nakon završetka aktualnog prijepodneva, imamo slobodne rasprave, neki su se klubovi već prijavili, tko je zainteresiran neka se javi, onda ćemo kada to završi napraviti stanku i nastaviti u 15,00 sati prva točka je Prijedlog Zakona o lučkim kapetanijama. Evo samo da znadete. Dakle 32 pitanje zastupnik Slaven Dobrović postavlja ministru zaštite okoliša i energetike Tomislavu Čoriću, izvolite. **Dobrović, Slaven Poštovani ministre Čorić, već ste nešto više od godinu dana ministrom zaštite okoliša i energetike i sasvim sigurno ste se upoznali sa europskim akcijskim planom cirkularna ekonomija ili kružno gospodarstvo koje za cilj ima napuštanje postojećeg dominantnog linearnog modela društva uzmi, konzumiraj, baci i priprema novog održivog modela u kojem se želi zatvoriti taj potrošačka krivulja. Koji su važni ciljevi? Odgovorno ponašanje prema resursima, vraćanje otpadnih sirovina u gospodarstvo, smanjenje zagađenja i na koncu povećanje, tj. zapošljavanje, postizanje zelenih radnih mjesta. Praktična provedba toga ide kroz mrežu satirnica, kompostišta, centara za ponovnu uporabu, reciklažnih dvorišta i na koncu uspostavom sustava odvojenog prikupljanja. Zašto mi stojimo na mjestu? Zašto niste objavili Zašto niste objavili javne pozive za financiranje te infrastrukture? Jer moramo znati da smo mi u našem programu, dakle i zakonu i pristupnom ugovoru postavili zahtjeve, postavili ciljeve o recikliranju koje mi ovako nećemo uspostaviti, bez ove infrastrukture za koju vi uporno ne objavljujete javne pozive nećemo moći uspostaviti javne pozive, odnosno ispuniti ciljeve, stoga vas ja pitam kad će se to desiti i jeste li svjesni te odgovornosti? Hvala. Izvolite ministre. u kontekstu gospodarenja otpadom postavili baš meni, a ne kolegici Žalac što je bivši ministar kolega Zmajlović učinio. Dakle mislim da je pitanje išlo u pravom smjeru. Dakle da, ja sam ministar evo godinu i tri mjeseca i zapravo vjerujem da ste vi s obzirom na činjenicu da je plan gospodarenja otpadom RH donesen početkom 2017. godine najsvjesniji kako i na koji način, odnosno najbolje znati kako i na koji način ići u smjeru uspostave kružne ekonomije, za što se u svakom svom nastupu i zalažete. Doista 2018. godina, barem iz perspektive nas iz Ministarstva zaštite okoliša i energetike proglašena je godinom infrastrukture i u tom kontekstu ću vas uputiti na činjenicu, odnosno evo i kolegice i kolege zastupnike u Hrvatskom saboru da smo mi tijekom ove godine objavili 5 poziva, da smo u ovom trenutku, a znate u kojoj situaciji ste ostavili resor po pitanju reciklažnih dvorišta u realizaciji 81 reciklažnog dvorišta u RH. Da smo isto tako financiramo edukativne, odnosno izobrazne aktivnosti, da smo u fazi nabavke spremnika za cjelokupni teritorij RH i da nas do kraja 2018. godine čeka još 10 poziva u okviru kojih ćemo razriješiti pitanje spremnika, vozila, odnosno plovila jer znate i sami da postoje neki otoci kojima vozila ne znače ništa, u kontekstu prikupljanja, odnosno prebacivanja otpada na kopno. Isto tako pitanje sortirnica, kompostera i konačno naših centara za gospodarenje otpadom, odnosno sanacije Karepovca što je još jedan od poziva koji namjeravamo realizirati do kraja ove 2018. godine. Dakle, sustav gospodarenja otpadom po principu kružne ekonomije, odnosno realizacija principa kružne ekonomije je nešto što treba vrijeme. Vi ste, znate i sami tijekom svog mandata imali jedan javni poziv, dakle u istom vremenskom razdoblju sada govorimo o 5 javnih poziva, do kraja ove godine bit će ih još 10. To je jedina moguća dinamika kojim se taj posao, s obzirom na kapacitete, s obzirom na naše mogućnosti može učiniti. Tijekom 2018. godine, odnosno od 6 mjeseca 2017. godine u okviru poziva dodijeljeno je 641 milijun kuna. to su sredstva koja stoje na raspolaganju RH po pitanju gospodarenja otpadom, od onih 475 milijuna, dakle 641 milijun kuna. kuna. Naravno da nam slijedi velik posao, međutim znate i sami, prvo trebamo kreirat infrastrukturnu podlogu da bi išli u smjeru, odnosno u onom smjeru ispunjenja naših ciljeva od 50% krajem 2020. godine, da li ćemo doć do tog cilja? Ja se nadam da hoćemo. Međutim to zahtijeva koordinaciju svih elemenata, odnosno svih dionika u tom procesu, od jedinica lokalne samouprave preko naših građana koji su najvažniji, ali isto tako fonda za zaštitu okoliša i energetike i ministarstva. Ono što svakako želim naglasiti je da svako vaše upućivanje da treba ići u tom smjeru doživljavam krajnje dobronamjernim, vjerujte mi je li i s ove govornice to mogu i reći, međutim dinamika postoji, odgovorit ću još jednom na vaše pitanje. Ono što nas očekuje u narednim mjesecima to ću i potvrdit. Hvala vam lijepo. Slaven (MOST)** Poštovani ministre, pa moram priznat da imam dojam da ipak niste svjesni ozbiljnosti situacije i potrebe da se bitno snažnije krene u uspostavu one infrastrukture, ekološke infrastrukture koja jedina može omogućiti postizanje tih ciljeva. Jer ako ste okruženi ljudima koji vas savjetuju, a koji su bili kadri stvoriti situaciju kao što imamo na Mariščini, ne možete očekivati ništa bolje, dakle Mariščina, ja vas podsjećam i javnost je prvi CGO, centar za miješani komunalni otpad, koji je trebao biti stup gospodarenja otpad, a to nije, niti može biti, jer tamo nema održivosti, jer on stvara smrad zbog kojeg ljudi tamo ne mogu živjeti. I na koncu ne pomaže ni naziv tvrtke koja time upravlja, pazite eko plus, niti će pomoći naziv centra za čisti okoliš u Lečevici. Dakle jedini izlaz je ministre, ja to doista dobronamjerno vam govori hitna uspostava financiranja ekološke infrastrukture, uvođenje obveznog vaganja za odlagališta, uvođenje naknade za odlaganje. I na koncu to može jedino potaknuti one jedinice lokalne samouprave koje su do sada malo ili ništa učinile na uspostavi odvojenog prikupljanja i izgradnji održivog sustava gospodarenja otpadom. Ovako ako se ostavite savjetnicima koji su odgovorni za ovo stanje bojim se da Hrvatska neće ispuniti ciljeve koje si je zadala i u zakonu i pristupnom ugovoru i da su penali sasvim sigurno izvjesni. Hvala lijepo.

Pitanje je za ministra zdravlja. Nisam nažalost pripremio transparent o tome kako su dosadašnje Vlade odgovarale na prijedloge strateških projekata važne za grad Zagreb i za državu u cjelini. Ali ako treba taj transparent ne bi lako ni ušao u Sabor. Naime, samo na pitanju Imunološkog zavoda grad Zagreb je 2014. godine predlagao i Vladi SDP-a da se partnerski riješi Imunološki zavod, nije bilo niti odgovora, ni usmenog ni pismenog. Ova Vlada pa i vi osobno ste prihvatili taj partnerski odnos, pa nam nisu više potrebni transparenti, bar ne u borbi sa ovom drugom stranom. Prihvatili ste taj partnerski odnos, prihvatili ste zajedničko rješavanje problema Imunološkog zavoda. Nažalost 4 godine nakon što je grad Zagreb uopće potencirao to pitanje. Sada mene zanima trenutno, trenutno stanje sa Imunološkim zavodom, koja je dinamika sljedećih poteza jer je to bila tvrtka koja je imala strateški značaj za državu, tvrtka koja je imala svoje mjesto i na svjetskom tržištu, na svjetskoj karti proizvođača, pripravka za zdravstvo. I kada sam već kod toga ima i novi projekt za kojeg mislim da je Vlada također prihvatila strateško partnerstvo, a to je dječja bolnica u blatu pa bih vas molio odgovor vezano za to pitanje. Hvala. **Kujundžić, Poštovani gospodine zastupniče Varda, hvala vam lijepa na vašim upitima, ali dopustite mi molim vas predsjedniku Sabora, jednu svoju opservaciju i svoju zabrinutost izraziti. Je li SDP nestao ili im je jedino važan ručak a nisu im važni ni zdravstvo ni gospodarstvo. I ja izražavam uistinu ako je spalo samo na jednoga čovjeka, vaša leđa su bojim se preslabašna pa izražavam svoju zabrinutost. A glede Imunološkog zavoda i sveučilišne bolnice i partnerskog odnosta Vlade i grada Zagreba uistinu mogu izraziti jedno veliko zadovoljstvo. Lijepo ste opservirali. Imunološki zavod je '70.-tih godina prodavao 25% svjetskoga tržišta. Dakle ne postoji sada ni jedan brend u svijetu koji čini 25% svjetskoga tržišta, to je tada bio Imunološki zavod. Spletom nesretnih okolnosti, prolazile su godine, smjenjivale se Vlade, smjenjivale se uprave u Imunološkom, događao se jedan stravični urušaj gdje sada su ostali samo doslovce ostaci ostataka i ova Vlada u partnerstvu sa gradom Zagrebom krenula je u projekt spašavanja i brenda i sojeva i revitalizacije proizvodnje. Sada su upravo postupak dokapitalizacije i odrađivanja dugova a rade se projekti, povjerenstvo radi i za početak nove proizvodnje. Još jedan veliki, tragični projekt koji je započet 80.-tih godina gdje tada živući ljudi u Zagrebu i u Hrvatskoj prepoznaju nasušnu potrebu nove sveučilišne bolnice u Zagrebu, nasušne potrebe sačuvati hrvatski zdravstveni sustav i vrhunsku kvalitetu upušta se u projekt samodoprinosima gradnje sveučilišne bolnice. Nažalost, vrijeme rata je zaustavilo taj projekt a kasnije je projekt sveučilišna bolnica korišten je samo u predizborne svrhe. I oni mnogi koji su ovdje sada sjedili a sada ih nema, bili su čak i ministri, hvalili su se kako će, pričali su priče a njihov posao se očito svodi na priče a sada opet spletom sretnih okolnosti, zahvaljujući ovdje moram pohvaliti premijeru Plenkoviću i gradonačelniku Bandiću kreće se u projekt koji više neće biti priča. Biti će projekt gdje će u fazi A kao prvoj etapi biti napravljena nacionalna dječja bolnica na lokaciji Blato od 50-ak tisuća četvornih metara i uz samo malo sreće i puno, puno truda, zahvaljujući i ministrici Žalac koja maksimalno daje svoje napore za aplikaciju EU fondove, ja vjerujem da bi gradnja mogla početi najkasnije do ovoga datuma sljedeće godine. I da bi nacionalna dječja bolnica na lokaciji Blato kao zajednički projekt ove Vlade i ovoga grada bila ponos hrvatske nacije i Hrvatske države i garancija hrvatskoj djeci da će oni negdje za 3 godine najkasnije za četiri imati primjerenu bolnicu kakva je neophodna bilo kojoj djeci svijeta a posebice našoj hrvatskoj djeci koje je nažalost sve manje. A na tome tragu u isto vrijeme radimo i idejni projekt i pripremamo se za natječaje međunarodne za izvedbeni projekt i za fondove kako bi negdje u razdoblju 5-7 godina kompletno bila tamo napravljena sveučilišna bolnica i gdje bi bile preseljene bolnice, prvenstveno Vinogradska kao nositelj ljudskih resursa, a i druge bolnice kao što su Draškovićeva, kao što je Klaićeva, koja ovo seli i još neke bolnice da vas sada time ne zamara. I ovom prilikom još jedan put se zahvaljujem gradonačelniku Bandiću i nadasve premjeru Plenkoviću, što će to biti napravljeno na ponos ovoj naciji i ovoj državi. Hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Prije kolega Varda, samo je imao potrebu kolega Lenart

nisam član SDP-a da vas demantiram u tome, ali mislim da nije vaš posao da prozivate zastupnike da li sjedi ili ne, tu postoji predsjednik Sabora koji se s time bavi. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro, došlo je do pogreške od strane ministra, tako da je imao kolega Lenart pravo reagirati.

zahvaljujem na Vladi, ako sam slobodan reći u ime Grada Zagreba i gradonačelnika Grada Zagreba, koji daje te inicijative, da to strateško partnerstvo i mislim da samo djelovanjem a ne transparentima možemo postići rezultate. Hvala vam. Sada je na redu zastupnik Boris Miletić koje svoje pitanje postavlja predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću. **Miletić, Boris (IDS)** Hvala predsjedniče Sabora. Uvaženi predsjedniče Hrvatske vlade, moje pitanje se odnosi na Uljanik Grupu, želim vrlo jasno, nedvosmisleno istaknuti, da interes građana regionalne i lokalne samouprave kako u Primorsko goranske tako i u Istarskoj županiji, gradu Rijeci, gradu Puli očuvanje brodogradnje kao industrijske djelatnosti, vrlo precizno. Iznio bi nekoliko činjenica, od svih hrvatskih brodogradilišta, ali apsolutno svih, jedino Uljanik brodogradilište, nikada nije bio saniran državnim novcima. Druga činjnica koju smo mogli vidjeti iz prezentacija Jadran broda, da u proteklih 5 g. od ukupnog proizvedenih broda u Hrvatskoj, polovica svih proizvedenih brodova je upravo izgrađena u Uljanik Grupi. Treća nepobitna činjenica je da RH odnosno, država, u Uljanik Grupi ima nešto više od 25% dionica, dakle, činjenica je da je država najveći pojedinačni vlasnik u brodogradilištu. Jednako tako je činjenica da ova Vlada svojim odlukama omogućila funkcioniranje i isplatu plaća i hvala vam na tome. muči radnike koji rade i ono šta brine građane su dva pitanja, prvo hoće li radnici koji rade dobiti svoju plaću za mjesec rujan i drugo pitanje, Gordan (HDZ)** Izvolite predsjedniče Vlade. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepo predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani zastupniče Miletić, prije svega zahvaljujem vam još jednom u ime cijele Vlade na gostoprimstvu prošloga tjedna kada smo održali sjednicu Vlade u Puli i vama i županu Flegi ili ne samo u Puli, već i u Pazinu, i u brodogradilištu Uljanik i arheološkom muzeju Istre koji se obnavlja i kasnije u Umagu s našim ribarima, dakle jedan cjeloviti pristup i snažna poruka Vlade RH i Istarskoj županiji i svim našim ljudima u Istri. Zajedno smo pripremali tu sjednicu Vlade od Istarskog ipsilona milijarda i dvjesto pedeset milijuna vrijedan projekt, brojni drugi projekti, a na vašu inicijativu i Muzil i Sakorđana i Hidrobaza. Da ne govorimo o ostalih 20-tak točaka Vlade riješivši evo, zahvaljujući ministru Mariću a i drugim članicama i članovima Vlade. Brojna pitanja koja su se odnosila na nekretnine, neiskorištene, ovaj puta prenošenjem odgovornosti na lokalnu i područnu samoupravu, poslali smo snažnu poruku decentralizacije, ono za što se vi zalažete kao stranka dugi niz godina. I mislim da je to bilo dobro i pozitivno. Otišli smo u Uljanik zajedno s vama i sa županom i sa predsjednikom uprave i sa sindikatima i sa radnicima. Evo sada sam vas prvi puta čuo ovako artikulirano da ste rekli hvala Vladi RH, bilo bi dobro da je to bilo rečeno i na samoj sjednici Vlade tako artikulirano, at o je ono što sam govoreći u odgovoru na jedno od ranijih pitanja kazao. Sva hrvatska brodogradilišta su ovoj hrvatskoj vladi jednako važne. Uljanik je bio jedan od rijetkih brodogradilišta koje nije bilo u poteškoćama, pružao je ruku 3.maju uoči članstva Hrvatske EU. Sudjelovalo u restrukturiranju riječkoga brodogradilišta. Svi mi razumijemo i ekonomski i politički politički i sociološki i identitetski što Uljanik i što 3. Maj znače i za Pulu i za Rijeku. Jako dobro to razumijem, ne morate imati nikakvih dilema. I kada pitate što želite od budućnosti hrvatske brodogradnje, pa cijelo restrukturiranje je išlo za tim, da ne bude više kao što je bilo prije, da je 31,5 milijarda kn, naših poreznih obveznika otišla kao državna potpora brodogradilištima od '92.-2017. To je enorman novac. Postoje druge grane, druge industrije, drugo županije, drugi prioriteti, ljudi gledaju što radimo. A mi smo ne samo u trenutku kada je uprav nama pristupila krajem prošle godine, donijeli odluku o državnom jamstvu, od 716 milijuna kuna, nakon što sam ja primio informaciju da postoje određena osiguranja i depoziti na računima, nekih banaka koje ima Uljanik uspjeli jamstvom osloboditi i ta sredstva za plaću i to za srpanj i za kolovoz, sada u situaciji, da ponovim vrlo jasno, kao što smo rekli, otvoreno i radnicima i upravi i sindikatima, pred tri moguća rješenja. Jedno je neki oblik insolvencijskoga postupka, to moram reći javno i otvoreno, to je jedna od opcija. Drugi je da se modificira i poboljša plan restrukturiranja jer komisija je, vjerujem da znate da je Uljanik dobio od Ministarstva gospodarstva zamjerke Europske komisije na onaj plan restrukturiranja gotovo identično kakve smo sugerirali sa strane financija i sa strane Ministarstva gospodarstva, identične su zamjerke. I treća je varijanta da li će, dakle drugi plan je plan restrukturiranja uz aktualnog strateškog partnera i treće eventualno neki novi strateški partnera. To su tri scenarija, mi na tom radimo, stručnjaci, povjerenica …/Govornik se I borit ćemo se za opstanak brodogradnje i za plaće radnicima. nisam dobio odgovor na pitanje, to je ono što brine radnike, ono što brine njihove obitelji, a to je tema upravo rada i isplate plaće za odrađeni rad. ponoviti ću, Uljanik je jedino brodogradilište u Hrvatskoj koji nikada nije bio saniran državnim novcima. I treći maj i Lenac i Brodotrogir i Brodosplit, svi su sanirani državnim novcima. Dakle ne tražimo nikakav poseban tretman, ništa drukčije nego što imaju druge tvrtke u Hrvatskoj. Da ne spominjem Petrokemiju, Badel ili Agrokor. Dakle za nas je pitanje brodogradnje, pitanje industrije, pitanje proizvodnje, izvoza od najvećega značaja. Druga bitna stvar je jednako tako pitanje neizvjesnosti. To je ono što mi radnici govore. Što će biti sutra s nama? Ne možete pobjeći od činjenice da je država vlasnik jedne četvrtine dionica. Dakle najveći pojedinačni vlasnik. Od vas se očekuje odgovornost i odlučnost, odlučnost za donašanje odluka kako bi očuvali tu industriju i vi znate, kao što ja znam, da je plaća za srpanj mogla biti isplaćena na vrijeme, da nije trebalo ići u štrajk, da nije trebalo doprinijeti gubicima jer su ta sredstva u obliku depozita i tada bila u toj banci. Dakle odlučnost i odgovornost. To je ono što se traži od hrvatske vlade kad pričamo o hrvatskoj brodogradnji. Idemo sada na 35. pitanje zastupnica Dragica Roščić pitanje postavlja ministru turizma Gariju Cappelliju, budući da njega nema na pitanje će odgovoriti predsjednik Vlade. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. S obzirom da dolazim iz krajeva koji su turistički najznačajniji i u ovom tjednu je i moja općina ostvarila milijun noćenja, jednako kao što je ostvarila u rujnu prošle godine. Pod sezoni, kako vidim ugostitelji nam kažu da gosti sve više i više troše, ali pojavljuju se neki natpisi jer da je broj turista manji, također bilježimo veliki rast privatnog smještaja iznajmljivača i ovdje smo u Saboru imali priliku vidjet samo u malom razdoblju od kada je dostavljen prijedlog izmjene i dopuna zakona o ugostiteljskog aktivnosti do same rasprave o njemu porastao je broj privatnih iznajmljivača za 20%, preko 20 000. Stoga me zanima da iznesete konkretne brojke o broju noćenja, o broju turističkih dolazaka, kako se kako se to odražava na potrošnju i prihode od turizma te da nam navedete mjere i aktivnosti ove vlade koji se odnose na privatne iznajmljivače? Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa zastupnice Roščić na ovom pitanju. Pokušat ću samo staviti osnovne akcente budući da ministra Cappellija danas nema, na sastanku inicijative 16+1, dakle Kina i države srednje Istočne Europe, sastanak ministara turizma koji se odvija ovih dana u Dubrovniku, a uoči činjenice da ćemo tijekom iduće godine mi biti domaćini Summita Kina + 16, dakle jedan pojas, jedan put inicijativa koja nam otvara ogromne prostore suradnje, prije svega gospodarskog karaktera sa Kinom. Što se tiče ove turističke sezone, već sam danas kazao da je taj cjelogodišnja turistička aktivnost prema podacima, do danas, bilježimo više od 17 milijuna dolazaka dolazaka i skoro 98 milijuna noćenja. To znači da ćemo do kraja ove godine, kalendarske godine, sigurno imati bolje rezultate nego prošle godine. Sada je to 5% više noćenja, 3.61% više dolazaka. To znači da su rezultati koji su ove godine tu rekordni, bolji od one lanjske koja je bila najbolja u povijesti. Prihodna strana 12 milijardi eura, 12 milijardi eura se očekuje. Mi smo prema financial timesu 7. najbolja destinacija u svijetu za investiranje u turizam. U 2017. smo imali 800 milijuna eura investicija. Ove godine 940 milijuna eura investicija u hrvatski turizam. Enormno povećanje kapaciteta u privatnom smještaju, zato i jest taj dojam da li smo puni kao što smo znali biti. Možda nismo zato što imamo jako puno novih kapaciteta i to su činjenice. S druge strane mi smo u prošloj sezoni po prvi puta na danima hrvatskoga turizma koji su bili na Lošinju, ove godine će biti na Hvaru kad će Vlada održati sjednicu posvećenu baš turističkoj sezoni posvećenu razvoju otoka, govoriti o održivosti hrvatskoga turizma i modela kojeg imamo sada. Jer to je ključ, ključ je povećanje usluge, povećanje kvalitete, kapaciteta, kvalitetnih hotelskih objekata koji onda prati privatni smještaj, koji prate kampovi, koje prati nautički turizam. Važnu ulogu u svemu tome ima i činjenica da je Hrvatska avio destinacija. Naše su zračne luke, u koje je proteklih godina uloženo jako puno, na njihovu modernizaciju, zračna luka Split, zračna luka Dubrovnik, potpuno nova zračna luka u Zagrebu, praktički zabilježile dvoznamenkasto povećanje prometa putnika. Mi smo našim mudrim odlukama i politikom prema susjednim zemljama uspjeli da nemamo tvrdi Schengen za one putnike koji dolaze autom u RH, a njih je, bivši ministre, koliko? 70% otprilike. 70% ljudi dolazi svojim osobnim automobilom. Da smo imali sustavne kontrole na granici sa Mađarskom i sa Slovenijom, imali bi prošle godine kada se osnažio Schengen, odmah smo reagirali i dogovorili da se sa sustavnih pređe na civilno i taj problem nije utjecao na kvalitetu sezone, na turističke prihode i na brojeve. Zato ćemo ohrabreni evo i postignućima i u Baškoj Vodi odakle vi dolazite nastaviti promišljati strateški kako da ovih 20% BDP-a koji dolaze od turizma i dalje imaju održivi rast, ali bez iluzija da taj rast može ići u nedogled ovim tempom. Moramo biti realni u godinama koje su pred nama. Hvala vam lijepo. se./... razgovorom mi možemo samo zaključiti da privatni iznajmljivači i sve koji se bave turizmom možemo pozvati da rade na kvaliteti i da idu u tom smjeru. Zahvaljujem. Imamo još 3 pitanja. Prva je na redu poštovana kolegica Marijana Balić koja svoje pitanje postavlja ministrici regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijeli Žalac. Izvolite. vam lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani predsjedniče Vlade RH, poštovana potpredsjednice i predsjednici, ministrice i ministri, kolegice i kolege zastupnici. Svoje pitanje upućujem ministrici regionalnog razvoja i fondova Eu gospođi Gabrijeli Žalac. Europska komisija objavila je u svibnju prvi prijedlog zakonodavnog paketa za kohezijsku politiku za razdoblje nakon 2020. godine. RH je prema tom prijedlogu za razdoblje 2021-2027. dodijeljeno 9,89 milijardi eura, što predstavlja povećanje od 8,6% izraženo

ove godine, moram reći da po intenzitetu potpore zapravo po dodijeljenim sredstvima, kad se te cijene preračunaju i uključi se inflacija i sve ono što može utjecati na tu cijenu, RH je dobila 9,9 milijardi eura u tom prijedlogu, što izražava 5,6% manje sredstava u odnosu na ovo financijsko razdoblje. Međutim, važno je reći da je ovo prijedlog komisije, prije svega na kojem će se sada raditi i na kojem se već intenzivno radi od svibnja. Mi smo na razini Vlade osnovali i radnu skupinu za višegodišnji financijski okvir u suradnji Ministarstva vanjskih poslova potpredsjednice Pejčinović-Burić i ministra financija kolega Marića i našega Ministarstva. Intenzivno na tome službe rade. Kad govorimo o tom smanjenju od 5,6% za kohezijsku politiku naravno da nismo zadovoljni. Međutim, u odnosu na ono što se najavljivalo zbog Brexita, sigurnosne situacije u Europi, migracija i svega ostaloga u odnosu na najave od smanjenja dakle 25 čak posto za kohezijsku politiku, ja moram reći da smo mi na neki način zadovoljni s ovim prijedlogom zato što nalazimo u prijedlogu proračuna i 25 milijardi eura namijenjeno svim zemljama članicama za strukturne reforme, tako da ćemo tu taj dio nadoknaditi. Kad se uspoređujemo sa zemljama u okruženju, posebice u formatu V-4 plus 4 zemalja, a to su Poljska, Češka, dakle Mađarska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Bugarska i Rumunjska, onda moram priznati da smo tu još na neki način dobro prošli jer to su zemlje kohezije, kako ih zovemo. Mi smo evo u ponedjeljak upravo imali razgovore na konferenciji koja se zova prijatelji kohezije koja se svake godine održava u jednoj od zemalja članica, sad je bila u Mađarskoj. Iduća će biti u svibnju slijedeće godine u RH i sa i sa povjerenikom za proračun smo razgovarali o tome kako to sve skupa izgleda. Kad sad sagledamo sve ono što je Komisja predložila, nismo zadovoljni i to smo jasno u našim stavovima iznijeli, a to je ne samo smanjenje 5,6% za kohezijsku politiku na uštrb manje sredstva u proračunu zbog Brexita i sigursnosne dakle situaciju u Europi, isto tako i migracije koje su naravno neminovne. Mislimo da zajednička poljoprivredna politika i kohezijska politika trebaju ostati glavni stupovi financiranja posebice nas kao najmlađe zemlje članice. Kad govorimo o tome koji vid dakle sufinanciranja se predlaže, a to je povećanje s 15% na 30% naših projekata, to je za nas apsolutno neprihvatljivo, a isto tako i dio koji se odnosi na smanjenje sredstava za predfinanciranje projekata. Tako da u tom kontekstu će sigurno slijediti velika rasprava, posebice među zemljama koje koriste najvećim dijelom sredstva kohezije. RH tu pripada na vrh ljestvice. 80% javnih ulaganja u RH upravo se financira iz europskih fondova, posebice iz kohezijske politike EU. Kad govorimo o slijedećem razdoblju, mi smo kao Vlada već započeli pripremu nacionalne razvojne strategije RH 2030. godine. Izdefinirali razvojne ciljeve, prioritete, o tome ćemo naravno raspravljati konačnici i u predstavničkom tijelu, ali naravno da već sad razmišljamo o projektima koji će biti u narednom razdoblju financirani i gdje ćemo staviti naglasak na velike strateške projekte koje ćemo izdefinirati isto tako zajednički sa predstavnicima svjetske banke i stručnjacima koji vode računa o stvaranju lanaca vrijednosti prije svega u gospodarstvu i inovacijama. Hvala lijepa. **Jandroković, Gordan Hvala lijepa. Zahvaljujem se na odgovoru s kojim sam zadovoljna i jednako tako cijenim i pozdravljam vaš dosadašnji uloženi napor u procesu pregovaranja, te sam uvjerena da ćete dalje jednako čvrsto braniti hrvatska stajališta u narednim pregovorima. Hvala. Hvala i vama. 37 pitanje, zastupnik Nikola Grmoja postavlja predsjedniku Vlade. Izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovani predsjedniče Vlade, gospodine Plenković, mogao bih vas pitati o puno stvari. Na primjer o vašem opstruiranju tematske sjednice Sabora o nečinjenju institucija po pitanju ratnih zločina u Vukovaru, o neprovođenju reformi u javnoj upravi, u zdravstvu. Mogao bih vas pitati o vašem ministru Kujundžiću, mogao bih vas pitati o tome kako opstruirate referendum o izmjenama izbornog sustava. Ali ja ću se usmjeriti na konkretne dokaze koji ukazuju da osobno kao premijer prešućujete kriminal. Naime, u prosincu prošle i siječnju ove godine jedan hrvatski diplomat vam je dostavio dvije predstavke o dokazima o višegodišnjim protupravnim isplatama novca hrvatskih poreznih obveznika u hrvatskih veleposlanstvima u Washingtonu i Canberri o čemu je prethodno predstavkama obavijestio i ministricu vanjskih poslova koja sjedi tu do vas. A da stvar bude gora, državna revizija je prošle godine objavila izvješće za ministarstvo i utvrdila je da je gospodin Joško Paro godinama zlorabio položaj veleposlanika u Washingtonu, kršio pravilnik o unutarnjem redu ministarstva i oštetio državni proračun RH za milijun i 900 tisuća kuna. Na internetu su također dostupni dokumenti koji ukazuju da je glavna tajnica ministarstva gospođa Loreta Bertoša Bertoša Kušen godinama primala plaću na temelju lažnog rasporeda u veleposlanstvu u Canberri gdje joj je muž bio poslanik iako je pravilnikom ministarstva izrijekom bilo zabranjeno raspoređivati članove uže obitelji veleposlanika na funkcije u veleposlanstvima kojima ti veleposlanici upravljaju. Premijeru Plenkoviću, Zakonom o državnim službenicima je utvrđena … …/Upadica predsjednik: Hvala vam. Molim vas postavite pitanje./… … osobna obveza ministrice za pokretanje postupka. Zašto niste razriješili ministricu budući da nije ništa po tom pitanju poduzela. **Plenković, Andrej (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče Sabora. Evo, budući da je to zadnje pitanje upućeno meni, stvarno zucker kommt zuletzt, cijenjeni zastupniče Grmoja. Pa od svih pitanja ste vi našli ovo. Pa to ne znam koja je sad trenutno PR agencija koja prati MOST tako škrto i slabo i jadno pitanje zaslužuje da im možda smanjite apanažu mjesečnu. Što se tiče ovog pitanja stvar je na onim tijelima koja su neovisna, koja bi se sa time trebala baviti. Ako ima neka prijava, koliko ja shvaćam, to se sve zbivalo u vrijeme nekih ranijih ministara i nekih ranijih Vlada neka se sve provjeri. Dapače, ministrica je što se nje tiče, koliko evo, sada sam je pitao, sve što je ovo ministarstvo, dakle koje ona sada vodi kao odgovorna trebalo dati kao podatke je dala. Ministricu smijeniti zbog takve stvari to ne da ne dolazi u obzir nego to ne bi bilo uopće normalno. Ne znam u kojem vi to svijetu živite pa da biste se tako igrali olako sa smjenjivanjem i takvim jednim pristupom velikih elaboriranih predstavki koje stižu između ostaloga i do vas. Malo duže sam ja od vas poštovani zastupniče Grmoja u sustavu pa sam se nagledao takvih i sličnih predstavki koje na kraju ne vode najčešće ničemu. Ali je puno za mene krupnije pitanje ovo koje ste spomenuli samo uvodno i na koje moram osvrnuti, na vašeg kolegu i zastupnika Bulja s kojim se ja volim često, što dosjetkama, što simpatičnim aluzijama na podneblje iz kojeg manje-više obadva dolazimo razmjenjivati. Ali da vi zastupniče Bulj ste u stanju danas na početku nove sjednice Hrvatskoga sabora

Na početku sjednice danas, govorili ste a ja sam vam govorio da stanete. Minutu ste govorili, bez prava. Sada molim vas pustite da završi predsjednik Vlade pa ćete reći onda što je povreda Poslovnika. Nisam ni vas prekinuo, govorili ste.

Molim vas, odgovorite na pitanje koje je postavio kolega Grmoja. Izvolite. **Plenković, Andrej (HDZ)** Referiram se na uvodni dio izlaganja dvominutnoga zastupnika Grmoju kojom on plasira, odnosno aludira na ovo što je govorio na početku saborske sjednice zastupnik Bulj. Zastupnik Bulj optužuje mene kao predsjednika Vlade da ja radim što? Određujem Hrvatskom saboru što će biti tema. Na temelju koje ste vi to izjave zaključili? Imate li vi pametni telefon, imate li televiziju, imate li izvore koje dobro, ako ih preslušate možete čuti što sam jučer rekao. Odluka je Hrvatskog sabora i samo Hrvatskog sabor da odlučuje koje će teme staviti na red. A moje je mišljenje da je tema u kojoj bi Sabor raspravljao o političkom stavu bilo koga od naroda izabranih zastupnika nemoguće, nemoguće. To je istina gospodine Bulj a ne ovo što vi danas nastojite plasirati. Ne, ne, ne, dosta mi je više tih vaših manipulacija. To ne dolazi u obzir. To nije nikakva nervoza to su činjenice, manipulacije ne. I ne dolazi u obzir da se ukrcate na taj način u vlak onih koji žele učiniti što? Destabilizirati hrvatske branitelje? Vi ćete dignuti nacionalni osjećaj za razliku od Vlade kojega nema. To vi hoćete? E nećete. Nećete ni meni ni HDZ-u ni svakom normalnom dobro namjerom. A ovo što biste vi htjeli da se u Hrvatskom saboru preispituje i očituju mišljenja zastupnika, pa to ja mislim u najgorim fazama komunizma nije bilo gospodine Bulj. U najgorim fazama komunizma toga nije bilo. A sigurno ih neće biti u modernoj demokratskoj Hrvatskoj. To je principjelno pitanje.

zastupnika. Ovdje je premjer odgovarao meni, na pitanje gospodina Grmoje i činjenica je da kazao i tražio stanku, a trebao je reagirati predsjednik, vi, predsjednik Sabora, da je premjer jučer uzurpirao, najavio uzurpaciju ovlasti Hrvatskog sabora. …/Upadica

Kolega Bulj, prošlo je vrijeme žao mi je, vi uporno kršite Poslovnik, ja ću sada reći, što mislim o predsjedniku Vlade. …/Upadica se ne čuje./… Očitovati ću se, je, je. Evo sada ćete čuti jako dobro. Kolega Bulj, Kolega Bulj, dobivate drugu opomenu, više ne možete govoriti danas, pa zato što je već minuta prošla od vremena koju ste imali …/Govornik se ne razumije./… Dobro sada ću reći sljedeće, izvolite sjesti, sada ću reći šta imam Kolega Bulj, isključeni ste danas iz rasprave na cijeli dan, na cijeli dan ste iz rasprave isključeni, zbog toga što kršite namjerno poslovnik, ne poštujete, sada ću ja reći gospodinu Plenkoviću što treba, ajte. …/Upadica kolega Bulj, ja vas molim da sjednete sada. Ovako Ovako prvo što se tiče obraćanja vama kolega Bulj, tu predsjednik Vlade nije imao pravo i zaista u vrijeme kada odgovara zastupniku Grmoji, ne može se obraćati trećem zastupniku. Dakle, u tom dijelu je došlo do onoga što nije trebalo biti i to je točno. Drugo vi ste prekršili Poslovnik ujutro, a sada ste svojim ponašanjem prešli svaku mjeru. Mogli ste završiti u 30 sec i u 40 sec i ja bi isto ovo rekao. Ja bi isto ovo rekao, ali vas molim ovdje postoji nekakav red, ne možemo se ovdje uopće razgovarati, ako ćemo kršiti taj red, jer kao što se ponašate vi, može se ponašati i ostalih 150 zastupnika i onda imamo kaos a taj kaos neću dozvoliti. Što se tiče vaših procjena, da li netko nekoga vrijeđa ili ne vrijeđa to je na meni. Dakle, ja nisam upozorio ni jednog zastupnika, a u smjeru predsjednika Vlade, išlo je jako puno grubih riječi, uvreda, neistina itd. pa nisam reagirao ni na koga. Pa nemojte onda očekivati da ću reagirati, kada vama se odgovori ili vašim kolegama iz Mosta. Dakle, ako želite tvrdo muški igrati, igrajte, a nemojte onda plakati …/Upadica se ne Kolega Bulj pa vi ste toliko primitivan, da ja s vama više uopće ne želim razgovarati. …/Upadica Bulj: Ponosan sam ka i vi a sve ostalo mogu biti./… Ma ajde doviđenja. Izvolite kolega Grmoja. Mene veseli, da smo ovako uspjeli iznervirati premjera, on priča o našoj PR agenciji, ali vidim da je jako uznemiren, znači da smo dobro pogodili, a očito sam ga iznenadio s pitanjem, kada na njega nema odgovor, došao je ovdje s knjigom, ali se nije spremio za ovo iznenađenje, koje ga duboko kompromitira. kompromitira. Poštovani predsjedniče Vlade, premjeru Plenković, čl. 96. Zakona o državnim službenicima glasi, citiram „Kaznena odgovornost, ne isključuje odgovornost za povrede službene dužnosti.“ Ministrica je bez obzira na nekakav kazneni postupak koji se možda vodi u ovom slučaju trebala reagirati i suspendirati te službenike. A ne ih nagraditi. Gospodin Paro je vidim nagrađen. Gospođa Bertoša je nagrađena. Vi ste ih nagradili. Znači prema Ustavu smo svi pred zakonom jednaki, pa čak i vaši dugogodišnji poznanici iz Ministarstva vanjskih poslova. Čak i oni premjeru Plenkoviću, a vaše banaliziranje bez zakonja je u skladu sa onom vašom mogu što hoću, ali to neće još dugo. To neće još dugo. U petak u 10 sati ovdje u zgradi Hrvatskog sabora, održati ću konferencije za medije u sudjelovanje čovjeka koji mjesecima pokušava upozoriti hrvatske institucije i koji je pokušao pomoći i vama osobno gospodine premjeru, ali vi za to niste imali sluha. A hrvatska će javnost, kada se iznesu svi ti dokazi, moći imati prigodu, odnosno, imati će prigodu procijeniti vjerodostojnost vaših riječi, citiram, cijelu svoju karijeru i društveni angažman temeljena na čestitosti, poštenju i nekorumpiranosti. Vidjeti ćemo je li to tako. Znači vi ovdje štitite odnosno presušujete kriminal u Ministarstvu vanjskih poslova a vaša ministrica ništa nije reagirali i vi ste upozoreni, upozoren je i predsjednik Sabora. Hvala. Ali nadležne institucije su DORH i sud. Dakle, oni odlučuju da li se nešto dogodilo ili ne. Dobro, ok. Idemo sada na zadnje pitanje. Zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović, to pitanje postavlja potpredsjednici Vlade i ministrici vanjskih i Europskih poslova, Mariji Pejčinović Burić, izvolite. **Petrijevčanin Vuksanović, Irena (HDZ)** Hvala poštovani predsjedniče Sabora, poštovani predsjedniče Vlade, poštovani ministri, sve vas srdačno pozdravljam i pozdravljam vaš odgovoran pristup svim problemima i pitanjima s kojima se nosite, s jedne strane imamo rezultate ove Vlade, a s druge strane imamo priče. vaše odgovorno ponašanje tijekom ovoga aktualnog prijepodneva gdje strpljivo sjedite i slušate sve ovo što nije slučaj u nekim drugim europskim parlamentima. Za razliku od ove strane koji su održali svoj scenski nastup i napustili sabornicu. Moje pitanje upućeno je poštovanoj potpredsjednici Vlade i ministrici vanjskih poslova, gospođi Pejčinović Burić, a u jednoj od prethodnih odgovora poštovanog premijera smo čuli da se otvara jedan ogroman potencijal za RH vezano uz nove geopolitičke relacije i nove geostrateške pozicije svjetskih igrača, s jedne strane SAD-a i Kine i s druge strane EU. Prema tome, bilo bi dobro da javnost također sazna nešto o odgovornom radu i o promišljenoj vanjskoj politici ove Vlade i da nam pojasnite značaj ovog samita Kina plus 16 što on zapravo znači za RH i na koji način se otvara dodatni prostor za investicije i za sve ono što do sad nismo možda imali priliku da javnost zaista čuje ono što do sad nije imala priliku čuti. Hvala vam lijepo. Marija (HDZ)** Hvala lijepa i hvala na ovom pitanju koje mislim da je jako važno. Predsjednik Vlade je u odgovoru na jedno od prethodnih pitanja već spomenuo pitanje značenja Kina plus 16 odnosno samita koji će se slijedeće godine održati u Zagrebu i da idemo u pravom smjeru i da te odnose sa Kinom kao velikim globalnim gospodarskim i političkim igračem igramo za vrijeme ove vlade, posebno pažljivo i slažemo cijeli taj mozaik naših vanjsko-političkih odnosa u jednu cjelinu koja će zapravo na najbolji način pomoći Hrvatskoj u svim njezinim sastavnicama. Dakle sa Kinom plus 16 koja je jedan dio inicijative jedan pojas, jedan put na kojem smo također za vrijeme ove Vlade sudjelovali, dakle jedna od najvećih globalnih inicijativa te vrste koja uopće postoji zadnjih godina. Hrvatska je prepoznala, na vrijeme se uključila i zapravo ovaj samit koji dolazi slijedeće godine je sasvim logičan nastavak naših napora upravo da sa Kinom gradimo jače odnose jer mislim da ne treba puno objašnjavati obzirom na brojke. Bilo kakav odnos ekonomski, gospodarski koji se radi sa Kinom može rezultirati samo dobrim brojkama obzirom na veličinu tržišta i na značaj koji može imati za hrvatsko gospodarstvo. Dakle, mi smo se u dijelu koji se tiče Kine plus 16 opredijelili raditi na turizmu, što je već rečeno, na infrastrukturi i na jačanju malog i srednjeg poduzetništva. Znači, to su tri velike teme unutar kojih će biti prilika slijedeće godine sastanku koji će biti par-excellance sastanak kakav se još nije održao u Hrvatskoj, dakle više stotina osoba iz političkog i gospodarskog sektora, to će biti prilika i da se upoznaju i hrvatski gospodarstvenici sa gospodarstvenicima iz drugih dijelova, dakle država 15 drugih država srednje i istočne Europe, ali naravno prije svega sa Kinom i da se tom prilikom i potpišu sporazumi bilo sa resornim institucijama, bilo gospodarski sporazumi, ali i da se na višu razinu naš odnos u političkoj sferi. Dakle, uvijek je domaćin imao priliku susresti se sa premijerom Kine. Mislim da svima onima koji imalo znaju o vanjskim odnosima je jasno što znači dolazak premijera Kine u RH. Dakle, to će biti veliki događaj za RH i sigurno će ne samo nas pozicionirati bolje u odnosima sa velikim igračem kao što je Narodna Republika Kina, nego će i otvoriti zaista brojne mogućnosti na svim područjima. Utoliko mislimo da je iznimno važno dobro se pripremiti za tu veliku, veliki događaj koji će biti dogodine i zapravo ovo je dobra prilika i hvala vam na tome da se u javnosti osvijesti činjenica da će se to dešavati slijedeće godine i da zapravo dobro pripremimo sve ono što želimo raditi sa Kinom. Ja bih tu rekla, htjela reći naravno, zainteresirano smo za investicije. One već postoje u RH, mislim da kolege koji dolaze iz Zadarske županije znaju jako dobro. Postoji interes kineski i za druge, ali mislim da ne treba zanemariti i da naše da naše tvrtke rade u Kini. Za one koji ne znaju, hrvatska firma, hrvatski arhitektonski jedan ured radi jedan od najboljih i trenutno najprestižnijih hotela sa 7 zvjezdica u Kini. Dakle, dobili su posao na svjetskom tržištu i upravo na tom velikom tržištu koje je zanimljivo. Dakle, nije jedan put, dakle nije jednosmjerni put nego je to sigurno velika prilika za gospodarstvo, ali i za nas kao politiku, pa i za vanjsku politiku da se dobro pozicioniramo i ojačamo naše interese. Hvala lijepo. Hvala. Poštovana zastupnica Irena Petrijevčanin-Vuksanović, izvolite. puno prostora za manipulaciju, zato je itekako bitno da naši građani čuju sve probleme s kojima se nosimo i koliko je zapravo puno odgovornih i zahtjevnih izazova pred našim ministrima i pred Ova Vlada vodi računa o cijelom nizu problema i hvata se u koštac s njima, od zaštite nacionalnih interesa što vidimo preko Ministarstva obrane i MUP-a i ostalih, pa do uvođenja određenih novina u Ministarstvo poljoprivrede, u školstvo, u kulturu itd. Žalosti me što aktualno prijepodne završava na način da se najviše daje prostora onim zastupnicima koji su manipulirali, a manje prostora se daje objektivnim činjenicama i rezultatima ove Vlade. Nadam se da će se to uskoro promijeniti i da ćemo dobiti objektivniju sliku rada ove Vlade. Hvala lijepo. Hvala vam lijepa. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici time je aktualno prijepodne završeno. Zahvaljujem premijeru i ministrima

Hvala